Dobro jutro poštovane zastupnice i zastupnici. Hvala predstavnicima medija. Prema najavi na redu je - Izvješće o radu Državnog ureda za reviziju za 2023. godinu. Podnositelj je glavni državni revizor na temelju čl. 24. Zakona o državnom uredu za reviziju. Raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun, a Vlada je dostavila mišljenje. Nema prijava za stanku pa ćemo onda pozvati poštovanog glavnog državnog revizora Ivana Klešića da predstavi izvješće o radu Državnog ureda za reviziju za 2023. godinu. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovane cijenjene zastupnice i cijenjeni zastupnici. U skladu s odredbama Ustava RH i Zakona o državnom uredu za reviziju HS-u dostavljeno je izvješće o radu Državnog ureda za reviziju za 2023. godinu. Poslovi ureda, vrste revizije, subjekti i predmeti revizije utvrđeni su Zakonom o državnom uredu za reviziju, strateškim planom rada rada ureda za 2023. do 2027. te programom i planom rada za 2023. godinu. Prema strateškom planu, opći cilj ureda je ostvarivanje zadaća u skladu s odredbama Zakona o državnom uredu za reviziju, pri čemu treba primjenjivati međunarodne standarde vrhovnih revizijskih institucija i kodeks profesionalne etike rada državnih revizora dok dok se posebni ciljevi odnose na jačanje institucionalnog i pravnog okvira, razvoj kapaciteta, daljnje razvijanje i usklađivanje metodologije načina rada s međunarodnim standardima vrhovnih revizijskih institucija, zatim povećanje učinkovitosti ureda i jačanje suradnje s vrhovnim revizijskim institucijama drugih zemalja. Uz strateški plan za 2023.-2027., donesen je i akcijski plan za provedbu strateškog plana u kojem su detaljno utvrđene rokovi i osobe odgovorne za njihovu provedbu te pokazatelji rezultata provedbe. U 2023. godini ured je obavljao aktivnosti u skladu sa strateškim planom i akcijskim planom te godišnjim planom rada za 2023. godinu. Kao i prethodnih godina u 2023. godini, revizijom smo obuhvatili sve subjekte za koje je Zakonom o državnom uredu za reviziju i Zakonom o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma, propisana obveza obavljanja revizije svake godine, a to su godišnji izvještaj o izvršenju državnog proračuna RH te političke stranke i nezavisni zastupnici, oni čiji su godišnji prihodi veći od 100 tisuća kuna. Sve druge revizijske, revizije planirali smo na temelju zakonom propisanih kriterija, a to su procjena rizika, financijska značajnost subjekta revizija, rezultati prijašnje revizije, prikupljene informacije o poslovanju subjekta revizije te drugi kriteriji koji se utvrđuju unutarnjim aktom Državnog ureda za reviziju. Želio bih napomenuti, s obzirom na to da je riječ o revizijama obavljenim za razdoblje 2022. ili ranije, u kojima je službena valuta hrvatska kuna, iznosi za sada u ovom izvješću navedeni su dakle u hrvatskim kunama, tako da slijedeće izvješće bit će u, u eurima. Tijekom 2023. godine obavili smo 181 reviziju i 1 provjeru provedbe naloga i preporuka iz prošlih revizija dok je 46 revizija započetih u 2023. godini i 2 provjere provedbe provedbe naloga i preporuka bilo u tijeku u vrijeme kada je godišnje izvješće o radu ureda, dostavljeno HS-u. obavljenim revizijama dostavljene su HS-u i Državnom odvjetništvu RH te su naravno objavljena na našim mrežnim stranicama. Revizije su obavljene u skladu sa Zakonom o Državnom uredu za reviziju, međunarodnim standardima vrhovnih revizijskih institucija i kodeksom profesionalne etike rada državnih revizora. Od ukupnog broja obavljenih revizija 147 ih se odnosilo na financijsku reviziju te 5 na reviziju usklađenosti. Subjekti obuhvaćeni ovim revizijama, osim državnog proračuna ostvarili su prihode i primitke u iznosu od 79,5 milijardi kuna te rashode i izdatke u iznosu od 78,4 milijarde kuna. Financijskim revizijama utvrđivali smo jesu li godišnji financijski izvještaji istiniti i vjerodostojni, a poslovanje je usklađeno s propisima i unutarnjim aktima koji imaju značajan utjecaj na poslovanje subjekta revizije. Prema tome, subjektima revizije izražena su dva mišljenja, mišljenje o financijskim izvještajima i mišljenje o usklađenosti poslovanja. Osim za izvršenje državnog proračuna za koje je izraženo samo mišljenje o financijskim izvještajima. Revizijama o usklađenosti utvrđivali smo je li poslovanje subjekata revizije usklađeno s propisima i unutarnjim aktima subjekata te smo o tome izrazili i jedno mišljenje. Tako je sveukupno u ovim revizijama o financijskim izvještajima izrađeno 76 bezuvjetnih mišljenja i 71 uvjetno, a usklađenosti poslovanja 85 bezuvjetnih, 65 uvjetnih te jedno nepovoljno mišljenje, to je za Hrvatsku energetsko regulatorna agencija. Najčešće nepravilnosti i propusti kod ovih subjekata, utvrđene su u području računovodstvenog poslovanja i financijskog izvješćivanja i to od 111 subjekata, zatim u području planiranja i izvršenja plana odnosno ostvarenja godišnjeg plana rada kod 76 subjekata, zatim javne nabave kod 65 subjekata, sustava unutarnjih kontrola kod 48 subjekata te prihoda i potraživanja kod 44 subjekta. Za utvrđene nepravilnosti i propuste u ovim revizijama subjektima je dano sveukupno i 1715 naloga i preporuka kako bi se te nepravilnosti koje smo mi utvrdili otklonile, odnosno kako bi se poduzele aktivnosti da se nepravilnosti ne bi ponavljale. Nadalje, tijekom 2023. godine objavljeno je i 29 revizija učinkovitosti kojima se ocjenjuje ostvaruju li se projekti, programi i aktivnosti subjekata revizije u skladu sa načelima ekonomičnosti, djelotvornosti i svrsishodnosti. Ovim revizijama obuhvatili smo sljedeće teme, a to je dostupnost obiteljske opće medicine, zaštite zdravlja žena i predškolske djece u javnom zdravstvu, zatim upravljanje građevinama za navodnjavanje i mješovitim melioracijskim građevinama u Republici Hrvatskoj, upravljanje i održavanje skloništa za slučajeve katastrofa, unapređenje kvalitete vode i dostupnost vode za ljudsku potrošnju. Revizijom su bila obuhvaćena 44 subjekta. 13 subjekata je dobilo ocjenu učinkovito pri čemu su potrebna određena poboljšanja a 27 je dobilo ocjenu djelomično učinkovito. Subjektima obuhvaćenim revizijom učinkovitosti dano je sveukupno 330 naloga i preporuka. Osim toga, provjeravali smo jesu li subjekti revizije postupili po nalozima i preporukama danim u prošlim revizijama. Kao i prijašnjih godina to smo provjeravali u okviru

do 2030. godine, odnosno provjeru provedbe aktivnosti subjekata revizije u vezi s donošenjem i objavom akata strateškog planiranja. Od ukupno 601 subjekta revizije koji su bili obvezni izraditi i objaviti akte strateškog planiranja, njih 295 je dostavilo informacije i dokumentaciju koji se odnose na akte strateškog planiranja. Analizom dobivene dokumentacije i informacija utvrđeno je da su 222 subjekta donijeli akte. Kod 53 je izrada u tijeku, a 20 subjekata nije donijelo, odnosno izradilo navedene akte. Nadalje, provjerom provedbe naloga i preporuka u okviru obavljenih financijskih revizija i revizija usklađenosti utvrdili smo da je od 1144 naloga i preporuka danih u prošlim revizijama u u cijelosti provedeno 58,2%, a djelomično 20,2% odnosno ukupno 78,4% te se može zaključiti da je značajan broj subjekata revizije poduzimao aktivnosti na unapređenju pravilnosti poslovanja i povećanju učinkovitosti. Međutim, s obzirom na to da nije provedeno 18% naloga i preporuka ured će i nadalje pratiti njihovu provedbu u okviru redovnih revizija i postupaka provjere. ovih, svih ovih revizija i provjera naloga i preporuka detaljnije su opisani u pojedinačnim izvješćima, u objedinjenim izvješćima u kojima su utvrđene činjenice, nepravilnosti i propusti objedinjeni po grupama subjekata, te u Godišnjem izvješću o radu. Dakle, u ovim cjelovitim pojedinačnim izvješćima to možete sve vidjeti na našim mrežnim stranicama. Što se tiče suradnje sa pravosudnim i drugim tijelima ova suradnja obuhvaćala je razmjenu dokumenata i izvješća, odgovore na upite, davanje pojašnjenja i drugih informacija kojima ured raspolaže, te sudjelovanje navedenih u izvješćima o obavljenim revizijama. Ured je Državnom odvjetništvu dostavio sva izvješća o obavljenim financijskim revizijama, revizijama učinkovitosti i revizijama usklađenosti. Nadalje, u skladu sa Zakonom o Državnom uredu za reviziju Državno odvjetništvo je obaviješteno o svim subjektima koji nisu postupili po našim nalozima i preporukama, a koji su dani nakon stupanja na snagu aktualnog Zakona o Državnom uredu za reviziju iz ožujka 2019. godine kao i za one koji nisu u uredu u zakonskom propisanom roku, a to je 60 dana od zaprimanja konačnog izvješća o obavljenoj reviziji, dostavili Plan provedbe naloga i preporuka. Tako je u ovom izvještajnom razdoblju Ured Državnom odvjetništvu dostavio obavijesti za 6 subjekata koji nisu u zakonom propisanom roku dostavili plan provedbe naloga i preporuka, te za 319 subjekata koji nisu proveli naloge i preporuke dane u prošlim revizijama u rokovima koji su navedeni u planu provedbe naloga i preporuka. Nadalje, Ured je Državnom odvjetništvu dostavio obavijesti za 36 političkih stranaka i 3 nezavisna zastupnika koji u svom poslovanju nisu postupali u skladu sa Zakonom o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma. Osim toga, na zahtjev Državnog odvjetništva Ministarstvo unutarnjih poslova i drugih državnih tijela dostavili smo izvješća, dokumentaciju, dodatna pojašnjenja i informacije za 53 subjekta revizije. Značajna je i međunarodna suradnja koju Ured provodi sa drugim vrhovnim …/Govornik se ne razumije./... institucijama u cilju razmjene znanja i iskustva. ukratko naveo osnovne pokazatelje o financijskom poslovanju Ureda koji su iskazani u našim financijskim izvještajima za 2023. godinu. Poznato je da se sredstva za rad Državnog ureda za reviziju osiguravaju u proračunu, a u manjem iznosu iz vlastitih prihoda koji su ostvareni provođenjem twining projekata. Ukupni prihodi za 2023. godinu ostvareni su u iznosu od 11 milijuna eura približno u istom iznosu ostvareni su i rashodi, te ukupni višak prihoda iznosi nešto više od 18000 eura. Od ukupnih rashoda 70% ili 8,5 milijuna eura odnosi se na rashode za plaće i rashode za zaposlene. Na rashode za obnovu naših poslovnih zgrada utrošeno je 719 milijuna eura. Razlika se odnosi na materijalne rashode. U skladu sa Zakonom o Državnom uredu za reviziju, reviziju godišnjih financijskih izvještaja Državnog ureda za reviziju za 2023. g. obavio je neovisni vanjski revizor i dao je mišljenje prema kojem financijski izvještaj u svim značajnim odrednicama istinito i fer prikazuje financijski položaj ureda na dan 31. prosinca 2023. g. te financijsku uspješnost ispunjenja .../Govornik se ne razumije./... ciljeva poslovanja u skladu s Pravilnikom o financijskom izvještavaju u proračunskom računovodstvu. U cilju što veće transparentnosti, Ured je komunicirao s medijima, kao i svim zainteresiranim javnostima, ostalim koji su zainteresirani i to putem mrežnih stranica, odgovaranjem na upite, održavanjem brifinga za medije te davanjem priopćenja i izjava. Tijekom godine o Uredu je u medijima objavljeno 473 objave, od kojih je 99,8% bilo pozitivno. Ured je tijekom 2023. g., kao i u prethodnim godinama provodio aktivnosti na jačanju kapaciteta Ureda vezanih za stalno usavršavanje zaposlenika. U organizaciji Ureda drugih institucija, međunarodnih institucija te kroz samoizobrazbu zaposlenika, ukupno su ostvarena 10 833 sata stručnog usavršavanja ili prosječno 38 sati po zaposleniku. Iako nam je neophodno povećati broj zaposlenika u Uredu s obzirom na broj subjekata iz naše nadležnosti, to je preko 16 tisuća subjekata i značajno manji broj zaposlenika, odnosno 87 zaposlenika manje od sistematiziranih broja radnih mjesta, to je 370. To nismo u cijelosti ostvarili u ovoj godini zbog objektivnih razloga, odnosno nedostatka prostora s obzirom na činjenicu da smo mi na rezervnom prostoru, sva naša 3 objekta su u obnovi. Tijekom dakle, vjerujem da ćemo se sredinom '95. g., 2025. i do konca '26. useliti i sve naše zgrade. U vezi s obnovom koja se financira iz Mehanizma za oporavak i otpornost, želio bih vas izvijestiti o tome da su u tijeku radovi cjelovite obnove, dakle na dvije naše poslovne zgrade, u Tkalčićevoj 19, Tkalčićevoj i Bogovićevoj 1a. Završetak tih radova, kao što sam rekao bit će negdje, do travnja '25. Bogovićeva, a u Tkalčićevoj do završetka 2025. g. Na kraju bih još htio istaknuti u stalnoj težnji da budemo uzorna vrhovna revizorska institucija, svjesni smo naše važne uloge za HS i građane te sve dionike, Ured primjenjuje načela koja osiguravaju transparentnost i odgovornost, dobro upravljanje, usklađeno sa etičkim kodeksom upravljanja ureda te stalnu izobrazbu zaposlenika, a povratne informacije od subjekata revizije, od zastupnika u HS-u primjenjujemo za unaprjeđenje našega rada, na čemu vam posebno zahvaljujemo. O izvješću u radu navedene su ocjene Odbora za financije i proračun, državni proračun, Odbora za poljoprivredu, kao ocjenu subjekata revizije. Prosječna ocjena koju su nam dali subjekti revizije bila je 4,75, dok su članovi odbora dali ocjenu visoka ili vrlo visoka korisnost odnosno kvaliteta izvješća. Prijedloge koje smo dobili za poboljšanje kvalitete rada i kvalitete i korisnosti izvješća sa dužnom pažnjom samo analizirali te ćemo ih svakako primijeniti u našem budućem radu. Poštovani g. predsjedniče, cijenjene zastupnice i zastupnici, zahvaljujem na pozornosti. Zahvaljujem glavnom državnom revizoru. I imamo replika, 23 su replike pa krećemo redom. Prvi na redu, poštovani kolega Kujundžić, izvolite. **Kujundžić, Ante (MOST)** Hvala predsjedavajući, poštovani državni revizore. Dakle mi smo iskusili prirodne katastrofe, kao i njihove posljedice i znamo zasigurno da u godinama koje su ispred nas, poglavito Dalmacija dole će ih sigurno biti, samo je pitanje u kojoj mjeri. Revizija je ukazala na jedan ozbiljan problem naslonjen na ovo s čime sam započeo, a to je upravljanje skloništima i od strane naravno, gradova i jedinica lokalne uprave i samouprave i više to sve sliči na grupu TNT koja se priprema za napad, naoružala se, ali ne zna gdje je neprijatelj. Vi u reviziji javno navodite kako postoje određena neujednačena postupanja u upravljanju sa skloništima i da su zapravo, da zapravo novi Zakon o policiji i o sustavu civilne zaštite nije jasno definirao upravljanja sa skloništima, što je na kraju rezultiralo neujednačenom praksom upravljanja skloništima od strane gradova. Na koji način planirate promijeniti ovakvo stanje? **Jandroković, dakle mi smo dali svoje preporuke i mi vjerujemo da će se te preporuke provoditi kao što smo ih mi i dali i ako se te preporuke provedu kao što smo ih mi dali, da smo sigurni da će to biti dobro. Hvala lijepa. **Jandroković, Gordan Hvala lijepa poštovani predsjedniče HS-a, uvaženi glavnom državnom revizoru sa suradnicima i glavni i ovaj, državni tajniče, sve vas skupa pozdravljam. Evo prema podacima upravo iz izvješća o radu vidi se da je političkim strankama za financijske financijske izvještaje dano 29 bezuvjetnih i 19 uvjetnih mišljenja, a usklađenosti poslovanja čak 43 bezuvjetna i 5 uvjetnih mišljenja. Reviziju političkih stranaka i nezavisnih zastupnika obavljate dugi niz godina. godina. Kažite mi, vidite li pomak u odnosu na prethodne godine, a koje su to nepravilnosti koje se stalno ponavljaju vezano za političke stranke? Hvala. **Jandroković, Hvala lijepa na vašem pitanju. Ako ste pratili, a recimo, prije 2 godine, 2021. g., tada smo, da su revizori izrazili jedno nepovoljno i jedno suzdržano mišljenje. Kao što vidite, u 2022. g. takvih mišljenja nema. Dakle situacija se apsolutno poboljšala i rekao bih da u tom smislu možemo biti svi zadovoljni. Što se tiče ovih nepravilnosti koje ste spomenuli, one se, one su u pravilu, rekao bih iste, kao da su preslikane, to znači računovodstveno poslovanje, zatim financijsko izvješćivanje, zatim provedba, zatim planiranju financijskog plana i programa rada. Oprostite, malo sam se zbunio. Hvala. **Jandroković, **Ban, Boška (SDP)** .../Govornik nije uključen./... dostupnosti obiteljske medicine koju ste proveli, otkrila je nepravilnosti i propuste u donošenju određenih strateških i planskih dokumenata, kao i podzakonskih akata koji bi trebali omogućiti učinkovito planiranje broja liječnika i teritorijalnu pokrivenost javnozdravstvenih usluga. Utvrđeno je da nedostaci utječu na ravnomjerni pristup primarnoj zdravstvenoj zaštiti kroz aktivnosti povezivanja teritorija i ljudskih resursa na cjelovitost sustava praćenja i evidencije ljudskih resursa te na osiguravanje podataka potrebnih za analizu, sastavljanje planskih dokumenata i specijalističko usavršavanje liječnika. Iz vaših podataka vidljivo je da nedostaje velik broj timova, čega su hrvatski pacijenti nažalost bolno svjesni te da nisu predlagane aktivnosti za osiguravanje dovoljnog broja liječnika u djelatnostima obiteljske medicine. Zanima me koje ste naloge i preporuke dali za rješavanje ovog problema. Hvala vam lijepa.

i potrošni medicinskim materijalom, unaprjeđenje informacijskog sustava, smanjenje obveza u dogovoru sa HZZO-om i bolje upravljanje ljudskim potencijalima. Hvala. Hvala vam poštovani predsjedniče, poštovani glavni državni revizore, bitno je spomenuti da je vaše Izvješće za 2023. g. dobilo i jednoglasnu podršku na matičnom odboru, što smatram jako bitnim podatkom, informacijom i povratnom porukom. Iz izvješća je vidljivo da ste obavili veliki broj revizija, što je vaša osnovna zadaća, ali isto tako i jako kompleksan i zahtjevan posao. Treba spomenuti i to što je vaš osnovni cilj revizorskih naloga, upravo unaprjeđenje poslovanja, a ne sankcioniranje i s obzirom na vašu intenzivnu međunarodnu suradnju sa ostalim vrhovnim revizijskim institucijama, mene zanima, g. Klešiću, što vi smatrate vašim najvećim doprinosom u razvoju revizijske profesije? **Jandroković, Hvala vam lijepa na vašem pitanju. Dakle u 2023. g. mi smo također, nastavili sa, intenzivno sa međunarodnim aktivnostima, kako bi ostvarivali određene strateške ciljeve koje smo mi planirali, a to je suradnja sa vrhovnim revizijskih institucijama iz drugih zemalja,

prisustvovanje na sjednicama Kontaktnog odbora EU. Rekao bih također, da ono što je potrebno, mi smo nositelji dakle mreže za etiku na razini EU. Ono, suradnju sa drugim, vrhovnim državnim revizijskim institucijama ogleda se kroz paralelne revizije koje radimo zajedno. Gordan (HDZ)** Hvala vam. Vrijeme je nažalost isteklo. Idemo dalje. Kolega Zurovec, izvolite.

tu je posljednja revizija napravljena već, tj. tek davne 2013. g. pa me zanima zašto se toliko čekalo s obzirom da su se u međuvremenu događale vrlo neobične stvari, to su praktički tvrtke koje imaju jednog zaposlenog dobivale kreditne vrijedne do 200 milijuna kuna, kuna, tu su se i nenamjenska trošila sredstva, znači puno se toga događalo, pa me zanima zbog čega se toliko čekalo uopće na reviziju HBOR-a, a s druge strane, mene zanima kako to da je glavni državni revizor dužnosnik? Što je sa ostalim zaposlenima? Malo mi je taj dio isto zbunjujuć, blago rečeno ili bolje rečeno, nije mi baš niti najpametnije raspoređeno .../Govornik Ivan** Ako sam dobro shvatio vaše pitanje vezano za dužnosničke, dakle u Državnom uredu za reviziju dužnosnici smo samo glavni državni revizor i zamjenica glavnog državnog revizora. Dakle ako ste, mislili ste možda na plaće? E, što se tiče plaća, dakle ne možemo se, mi smo danas najlošije plaćeni od svih, kompletnog menadžmenta u Državnom uredu za reviziju jer ako pogledate, znači dužnosnici imaju osnovicu 510 eura, a državni službenici i namještenici imaju 900 i nešto, ne znam točno napamet. Dakle lako je izračunati da smo apsolutno potkapacitirani zamjenica i ja, zamjenica, nemamo pravo na doktorat, nemamo pravo na naknadu za magister, itd., itd. Eto,

Državni ured za reviziju u protekloj je godini napravio veliki posao, a gotovo 80 milijardi prihoda i rashoda je revidirano i mislim da je to zaista veliki posao sa 1000, preko 1400 preporuka koje se više-manje uvažavaju. Gotovo 80, 18% ne. To je očito neki problem koji se nasljeđuje iz godine u godinu i to je vaš očito zadatak svake godine da ih upozoravate, one koji to rade, da rade bolje i da, a na njima je da to valjda slušaju. Moje pitanje je da li mi gledajući cjelokupno ovo vaše izvješće podižemo iz godine u godinu transparentnost poslovanja svih subjekata, od lokalne, regionalne do državne razine, svih agencija, itd. i da li ovi izvještaji vaši doprinos je tome na način na koji se to nas, tj. od politike očekuje. Ivan** Hvala lijepa. Dakle, vezano za transparentnost podataka o izvršenju državnog proračuna mi vidimo da ministarstvo poduzima, sve napore kako bi se propusti koji su utvrđeni otklonili i kako bi, dakle se pridonijele transparentnosti, odnosno izvješćivanja, odnosno kako bi građani bili transparentno i realno izvješteni o stvarnoj situaciji i trošenju državnih sredstava. Hvala. Kolegice Mrak-Taritaš, izvolite. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepo. Poštovani glavni državni revizore ja imam jedno pitanje koje je vezano uz suradnju sa pravosudnim organima, odnosno sa DORH-om. Vi znate da smo u jedne od izmjena zakona rekli da ono što su, što je izvješće Državne revizije da se dostavlja DORH-u i vi ste u svom izvješću i rekli što ste dostavili za one koji nisu uopće napravili plan preporuka, ali dostavili ste i za 319 subjekata koji nisu proveli naloge i preporuke u rokovima. Ono što me, dakle vi ste svoj posao obavili. Ono što ste trebali sukladno odredbama zakona ste učinili. nadležnim pravosudnim tijelima nalaze i za očekivati je da oni nešto učine. Mene zanima da li postoji povratna informacija, da li postoji ta suradnja da imate povratnu informaciju što su oni stvarno i učinili. Jer ako vi samo dostavljate, dakle dostavite tih 319, ovi nisu ništa napravili i dalje nemamo povratnu informaciju što se napravilo. Bojim se da smo i tim zakonom džabe krečili. Hvala lijepo. **Jandroković, ne mi nemamo povratnih informacija o tome što je učinjeno po našim prijavama. To je jedino rekao bih se može vidjeti u Godišnjem izvješću o radu Državnog odvjetništva, u tom dijelu se može. Mi te informacije povratno ne dobijemo. Hvala. Kolegice Petir. **Petir, Marijana (Nezavisni)** Hvala predsjedniče. Poštovani glavni državni revizore. Jedno od posljednjih izvješća koje ste radili je učinkovitost upravljanja upravljanja sustavima navodnjavanja u Republici Hrvatskoj koja je izuzetno važna za buduće smjernice koje su nam potrebne kako bi unaprijedili naš sustav navodnjavanja i što više poljoprivrednika zainteresirali za korištenje tog sustava. Iako je Europska komisija rekla da Hrvatska bi mogla imati koristi za preko 500 000 ha od navodnjavanja i mi smo postavili nacionalni cilj do 2020. staviti pod navodnjavanje 65000 ha. Prema vašem izvješću taj cilj nije ispunjen, svega je 1,9% površina pod navodnjavanjem, a pokazalo se u izvješću koje ste nam dostavili da iako su županije prije 10 godina donijele svoje planove navodnjavanja njih 10 nije izgradilo niti jedan sustav. Dali ste 119 preporuka. Mene zanima što je od tih preporuka Hvala vam. Izvolite odgovor. **Klešić, Ivan** Hvala lijepa na pitanju. Što se tiče preporuka koje smo im dali taj rok još nije izašao. Prema tome, mi ćemo provjeravati da li će kad rok izađe da li su oni izvršili naloge i preporuke Državne revizije. Ako ne, tada se zna mi prosljeđujemo naše izvješće Državnom odvjetništvu. Hvala. **Jandroković, Gordan Hvala lijepa gospodine predsjedniče, poštovani glavni državni revizoru. Budući da se veliki broj naloga i preporuka da bi se on proveo trebaju biti doneseni i određeni provedbeni akti. Znamo da smo nedavno donijeli Zakon o proračunu, a iz tog Zakona o proračunu dosta tih provedbenih akata treba bit doneseno kao bi se i te određene naloge i preporuke usvojilo i kako bi se podigla određena kvaliteta pogotovo kad govorimo o izvršenju državnog proračuna. Zanima me sada do koje razine se sada došlo što se tiče provedbenih akata? Kakvu zadnju povratnu informaciju imate vezano za to? Zahvaljujem. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Izvolite odgovor. **Klešić, Ivan** Hvala vam lijepa. Dakle, što se tiče provedbenih akata rekao bih da od svih koje smo mi dali ostala su samo dva. Znači u 2022. godini provedeni su gotovo svi, a 2021. godine kolege nisu mogli iz ministarstva to učiniti s obzirom da se radio onaj prijelaz na euro i kompletan sustav je bio prilagođen tome i to je jedan zaista zahtjevan posao, oni su to izvršili. Ponavljam ostala su dva i sigurno do konca ove godine će to biti realizirano. Hvala. izvolite. **Tramišak, Nataša (HDZ)** Hvala vam poštovani predsjedniče, poštovani glavni državni revizor. Ja bih se također osvrnula na reviziju koju ste radili zapravo zaista kvalitetnu i svrsihovitu, a to je revizija upravljanja javnim skloništima. Nalazimo se u vremenima geopolitičkih situacija koje nisu idealne. Isto također i sa klimatskim promjenama, te vidimo da su katastrofe sve veće. Zaista je važno, da evo istaknemo i taj podatak da je 2040. skloništa u Republici Hrvatskoj najvećim dijelom upravljaju gradovi i općine. I vi ste ulazeći u poslovne knjige utvrdili da se ne vodi dovoljno kvalitetna i evidencija u popisu imovine jedinica lokalne samouprave, ali dodatno ono što je znakovito da ste uputili da bi možda trebalo razmotriti i izmijeniti zakonodavni okvir kako bismo nametnuli dodatnu obvezu jedinicama lokalne samouprave da ulažu i održavaju te prostore, jer iznimno je važno da imamo postojanje javnih skloništa u slučaju nepredviđenih katastrofa. I drugo, da ona skloništa koja se ipak koriste makar u civilnom sektoru da su ona primjerena. Znači treba potaknuti jedinice lokalne samouprave da daju na korištenje prostor. **Jandroković, Dakle, mi smo naveli sve u izvješću. Mislim da tu ne trebamo posebno ništa dodavati. Jednostavno izvješće može se pročitati na našim stranicama, bilo kakve priče sada ne treba, imam tu 30 sekundi ja to ne mogu odgovoriti na to pitanje zaista. Hvala lijepa. Marijan (Hrvatski suverenisti)** Poštovani glavni državni revizore, evo vi već godinama muku mučite sa brojem uposlenika u vašoj u vašoj instituciji. Malo prije ste u replici spomenuli da vi i vaša zamjenica kao državni dužnosnici ste dužnosnici hajmo reći najnižeg ranga sa najmanjim materijalnim pravima. Pa me zanima koliko još uvijek imate potrebe i kakvo je stanje sa brojem uposlenika, odnosno koliko bi vas trebalo biti optimalno da bi učinkovitije i još kvalitetnije mogli obavljati obujam posla koji imate.

Danas imamo 276 zaposlenih, od toga 236 revizora. Znači situacija sa koronom nas je spriječila da zaposlimo ljudi, natječaji kod nas traju dugo, čak čak i do 6 mjeseci ako je neka žalba, nismo to mogli realizirati. Siguran sam da će nam HS i hrvatska Vlada osigurati sredstva kako bi koncem ove godine ili u drugoj polovici godine išli u natječaj i zaposlili ljude. Ponavljam, 370 ljudi je broj sistematiziranih mjesta. Hvala. **Juričev-Martinčev, Branka (HDZ)** Hvala lijepo poštovani predsjedniče, pa evo u ovom Izvješću Državnog ureda za reviziju za 2023. g. veseli podatak da je od preko 2000 naloga i preporuka, preko 60 u cijelosti provedeno, 20% djelomično i da svaku godinu imamo veći broj naloga i preporuka koji se prihvate i koji su korišteni u daljnjem poslovanju. Naime, i broj bezuvjetnih mišljenja je znatno porastao, međutim, imamo i 41 nalog i preporuku koje zbog promjene propisa i drugih poslovnih okolnosti nije primjenjiv. Što možemo očekivati u narednom periodu? Ivan** Poštovana zastupnice Martinčev, dakle što se tiče broja naloga i preporuka, ja bih rekao da se on smanjuje odnosno da se svi subjekti izvršavaju redovito naloge i preporuke kao što smo mi i dali. Ja vjerujem da u onom zakonskom roku koji je predviđen, a s obzirom na onaj čl. 35. koji sankcionira one koji ne provode naloge i preporuke državne revizije, to je dosta utjecalo da ljudi ipak malo ozbiljnije razmišljaju o tome. Dakle mislim da je tu situacija dobra, odnosno sve bolja. Hvala lijepa. **Mandić, Damir (HDZ)** Samo malo, da. Hvala predsjedniče HS-a, poštovani g. državni revizoru sa suradnicima. Kolega Pavliček mi je malo uzeo

da su to zaista jako zahtjevne revizije i financijske i ove revizije učinkovitosti, ali na koji način vi možete ustvari motivirati ljude da zaista dođu u državnu reviziju sa posebnim strukama, sa posebnim znanjima, čini mi se da je to isto ključno, pogotovo u ovom dijelu gdje plaća ili primanja kao takva mogu biti jedan od upitnika, ali čini mi se da je i ovaj izazov posla je isto nešto o čemu treba voditi brigu. Ivan** Poštovani zastupniče Mandić, dakle što se tiče kadrova u Državnom uredu za reviziju, na koji ih način možemo privući? Sada odlukom Vlade, Vlada je donijela ovu Uredbu o plaćama zaposlenika u Državnom uredu za reviziju, ta uredba je zaista vrlo pomogla nam da se ljudi javljaju i dolaze nam i žele, s obzirom da ne raspisujemo natječaj, prijelazom mogu prijeći iz drugih institucija. Ljudi su zainteresirani sada raditi u državnoj reviziji, jedino ne znam šta ćemo zamjenica i ja, mi, svi će imati veće plaće od nas. Ali, ponavljam, ljudi su zainteresirani doći u, radit u državnu reviziju i plaća je sada osjetno bolja. Hvala lijepa. Sada je na redu kolegica Lugarić, izvolite. **Lugarić, Marija (SDP)** Poštovani g. predsjedniče, glavni državni revizore. Mene, moram priznati, čitajući ovaj nalaz prilično, da tako kažem, i šokirao nalaz koji ste našli oko dostupnosti primarne zdravstvene zaštite, dakle liječnika opće medicine, pedijatara i ginekologa. Mi smo svi negdje osjećali da je tu problem, međutim, ono što ste vi ovdje našli i stavili iza jedne, pa tako, revizorske rečenice, dakle dostupnost obiteljske medicine je djelomično učinkovita, a to znači da su utvrđene nepravilnosti i propusti koji traže značajna poboljšanja. Iza toga se zapravo krije stvarni život ljudi, stvarni život ljudi kaže, nemamo doktora, nemamo ginekologa, nemamo pedijatra. Temeljem toga, izdali ste cijeli niz preporuka. Ja sam u onom posebnom izvještaju čitala očitovanje Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo zdravstva kaže sve je okej, sve se slažemo, sve prihvaćamo. Moje pitanje vama je šta je sljedeći korak? Da ne bi bilo izjeo vuk magare, mi smo lijepo zaključili da nešto ne valja, da je dramatično i to nije razina preporuke, ajmo malo popravit knjigovodstvo. Ovdje se radi doslovce o životima ljudi. **Klešić, Ivan** Jako dobro pitanje. Ja bih vam odgovorio vrlo jednostavno i kratko. Primjena preporuka. Ako se preporuke državnih revizora provedu, sigurno će to biti bolja situacija, u svakom pogledu i općenito u zdravstvu. Općenito u zdravstvu, pa ne bi onaj dug od 100 milijuna eura koji je bio u prošloj godini povećao se taj dug, ako se nas sluša, a mi smo o tome razmišljali da u sljedećoj godini bi se smanjio do 500 milijuna. Dakle preporuke, treba provoditi preporuke. Hvala. Kolega Tokić, izvolite. u revizijski nalazima ustrojiti, uvesti i ustrojiti gradsku riznicu. Poznato je, u biti da to ne ide baš onim intenzitetom u biti koji državna revizija nalaže, a zašto mi upravo zapada u oko ta upravo zato jer je riznica sustav upravljanja financijama grada kroz jedinstven račun koji nam omogućuje u biti bolju kontrolu upravljanja novcem. Znači tu dobivamo potpun i pravovremen uvid u trošenje proračunskog novca, unaprjeđujemo planiranje i izvršenje proračuna i smanjujemo mogućnost zloupotrebe. Evo, kažite nam kako možete pojačati svoje preporuke, a ujedno i nadzor prema jedinicama lokalne samouprave da bi pogotovo gradovi shvatili tu obvezu ozbiljnije i koji je vaš, u biti,

Kolega Piližota, izvolite. za zdravstveni sustav. Prije nekoliko dana u medijima je objavljeno da je dug bolnica samo za lijekove rekordnih 600 milijuna eura dospjelih 400 milijuna eura, a prije godinu dana ovdje u Saboru izjavili ste da su obveze zdravstvenog sustava i HZZO-a tada iznosile više od 14 milijardi kuna prema službenim podacima koji su vam bili na raspolaganju, te da ćete nakon revizije bolničkih ustanova koje su tada bile u tijeku, odnosno do kraja jeseni prošle godine imati sve podatke koje ćete moći prezentirati hrvatskoj a isti će se moći koristiti kako ste rekli u obradi i u radu reforme hrvatskog zdravstva. Bit ću vrlo konkretan i zanima me sljedeće. Koliko sada prema službenim podacima kojima raspolažete iznose obveze zdravstvenog sustava i HZZO-a i isto tako nakon obavljenih revizija koje ste izdali i niz preporuka u zdravstveni sustav u postotku koliko je provedeno tih naloga i preporuka … …/Upadica predsjednik: Hvala vam./… … i jesu Samo se isključite se zastupniče molim vas. Hvala. **Klešić, Ivan** Nisam ja jedini koji ne isključuje. Hvala vam lijepa na pitanju. Taj dug je negdje oko 4 milijarde eura. To je ono što mi podatke imamo sada u ovom trenutku. Hvala. (IDS)** Evo hvala lijepa. Poštovani gospodine Klešić, dakle u provedbi revizije jedinica lokalne samouprave navodi se broj od 29 jedinica lokalne samouprave, 5 županija, 14 gradova i 10 općina. Čini mi se da je to relativno malo s obzirom koliko općina imamo. Dakle, na 428 općina ispada da će revizija doći u pojedinu općinu, da je može očekivati nakon 42,8 godina. S obzirom na ciljeve revizije i da je revizija jedan korigirajući faktor u poslovanju jedinica lokalne samouprave i u gospodarenju javnim novcem da li bi trebalo na neki drukčiji način makar po modelu možda trgovačkih društava u javnome vlasništvu uzeti vanjsku reviziju ili na neki drugi način ispuniti tu funkciju revizije jer 42 godine je zaista jako puno. **Jandroković, državna revizija, a komercijalna revizija je komercijalna revizija je komercijalna revizija. To je nešto sasvim različito. Ovih 40 godina kojih ste se spomenuli to je točno. Ako mi imamo 16000 subjekata mi ne možemo napraviti sa našim ljudima koje imamo, to znate. Jedino eventualno možemo pojedine važne teme pokriti revizijom učinkovitosti. Hvala. **Jandroković, Gordan puno zanimljivih podataka o tome što se radilo i kako su u stvari radili subjekti kojih se provodila revizija. To vidite iz svih ovih Drago mi je i što je vidljivo kako i dalje želite napredovati i zadržati kvalitetu i nadam se da ćete uspjeti razviti ljudske kapacitete. Revizija je jedan složen posao i trebamo svi imati za cilj olakšati provođenje revizije. Od 2022. godine primjenjuje se novi Zakon o proračunu. U njega su ugrađene i preporuke Državnog ureda za reviziju, a cilj joj je ujednačena praksa i poboljšanje nalaza. Zanima me da li je novi Zakon o proračunu pomogao Državnom uredu za reviziju u obavljanju revizije i ima li on u stvari utjecaja na vaš posao, odnosno na ujednačenu

Jako je važno donošenje ovog zakona kako se ne bi lutalo i kako bi ljudi koji rade tamo imali apsolutne zakonske akte na bazi kojih mogu postupati, a isto tako i mi kad obavljamo reviziju imamo zakonski akt na koji se može osloniti, a ne da donosimo neke odluke na bazi neke imaginacije ili osobnog mišljenja. Hvala. **Jandroković, Gordan Nema kolegice Marković, tako da onda gubi mogućnost više rasprave. Kolegice Mujkić, izvolite. Hvala vam. Evo poštovani gospodine Kleščić moje je pitanje vezano za zapravo broj naloga i preporuka. Iako ste naveli ste naveli statistički da značajno zapravo odnosno raste broj bezuvjetnih mišljenja što se tiče jedinica lokalne samouprave navodi se da je ove godine dano 414 naloga i preporuka, a u prošlim godinama je to bilo 189. Zanima me kako vi vidite, odnosno koji je razlog tome s obzirom da evo raste broj bezuvjetnih mišljenja? Radi li se možda o tome da uslijed pokušaja, dakle dizanja transparentnosti rada jedinica lokalne samouprave se zapravo zahtijeva puno veći broj nekakvih izvješća i obveza koje možda jedinice lokalne samouprave ne mogu u smislu svojih kapaciteta niti podnijeti, ni izvršiti sve to. Ili pak s druge strane revizija sada možda i detaljnije ulazi u nekakve predmete ili širi djelokrug svoga rada, dakle zanima me malo taj nesrazmjer znači raste broj bezuvjetnih mišljenja, ali istovremeno drastično raste broj preporuka i naloga. Hvala vam. **Jandroković, da je oko 78% naloga i preporuka koje smo mi dali provedeno. Znači možemo reći da se u tom smislu, to je jedan razlog te transparentnosti o kojoj mi pričamo. Jer ako se subjekti revidiranja provode naloge i preporuke koje smo mi dali tada naravno da ta transparentnost je veća, a i poboljšava se kvaliteta rada. Hvala. Kolegice Dragić, izvolite. za obnovu i razvoj željeznica, a utrošile su ga za povrat vlastitih dugova. Ovdje je jasno da se krši zakon i da su sredstva utrošena nenamjenski. Što ste vi kao državni revizor napravili kada ste to utvrdili i djeluju li naše institucije na osnovu vaših nalaza kada je jasno da se krši zakon? **Klešić, Ivan** Poštovana zastupnice, dakle kao što sam rekao i maloprije, sva naša izvješća mi dostavljamo Državnom odvjetništvu, znači, a tako i ovo izvješće koje ste spomenuli. Sankcioniranje nije u našoj nadležnosti, to je u nadležnosti drugih institucija i naravno vi morate pitati njih da li su oni to kad budu bili ovdje sa Godišnjim izvješćem o radu kolege iz Državnog odvjetništva oni morate pitati što ste vi učinili po tom predmetu, hvala lijepa. **Auguštan-Pentek, Jasenka (SDP)** Poštovani g. Klešić, prema izvješću jedna od glavnih prepreka je nedostatak liječničkih timova. U djelatnosti zdravstvene zaštite žena krajem 2021. nedostajalo je 57 timova od potrebnih 335, od ugovorenih 278 timova 40 je bilo bez nositelja. Lijepo vas molim za odgovor koje su glavne prepreke osim nedostatka liječnika u osiguranju učinkovitosti zdravstvene zaštite žena prema izvješću Državnog ureda za reviziju? **Jandroković, Odgovor je ja bi rekao vrlo jednostavan, poštovana zastupnice nedovoljan broj liječnika. Nažalost, liječnici odlaze, to je problem, a dakle nedovoljan broj liječnika, to je odgovor, hvala. I zadnja replika kolegica Antolić Vupora, izvolite. **Antolić Vupora, Barbara (SDP)** Poštovani državni revizore, kao što ste već napomenuli, vaše plaće i vaših djelatnika izuzetno su male. Zadnje odobrenje za dodatnih 25 djelatnika vašem uredu je dodijeljeno, pitanje je da li vam je dovoljno i novih ljudi koje ste, za koje ste dobili odobrenje, čuli smo da plaće su ispod svake razine? Drugo, da li ste zadovoljni sa razinom ovlasti koju imate prema HNB-u? I treće, prema iskoristivosti fonda, crpljenja sredstava iz Fonda solidarnosti, imate li tu možda nešto za dodati? Hvala. **Jandroković, Poštovana zastupnice, što se tiče plaća ovlaštenih državnih revizora naši kolege su zadovoljna jer je Vlada ovom uredbom donijela jednu odluku koja je rekao bi poštena i ljudi su vrlo zadovoljni, ostaju samo problem zamjenica i ja. ja sam, mi smo, dakle puno je projekata otvoreno, tu nema dilema, ako usporedimo što je bilo prije godinu i pol i dvije, to je neusporedivo, puno je projekata otvoreno i ugovora potpisano. Mi samo apeliramo na to da se ti ugovori poštuju da ne bi bilo nepriznatih troškova, da ne bi bilo velikih nepravilnosti i korekcija nakon toga, hvala lijepa. Oprostite, oprostite, još samo nešto. Mi smo malo pogriješili, ovaj dug u zdravstvu je 2 milijarde, ne 4 milijarde, dobro, dvije, četiri, nije to sad. Došli smo do kraja s replikama i sada ću pozvati predsjednika Odbora za financije, neće, onda otvaram raspravu, prvi na redu u ime Kluba zastupnika nezavisni i Fokus, kolega Zurovec, izvolite. Zahvaljujem. Nastavit ću raspravu u ime kluba na repliku i na pitanje broj jedan koji sam postavio oko revizije HBOR-a koja je provedena za 2021.g.. Ovo izvješće me baš ponukalo da malo bacim više pogled na reviziju HBOR-a i moram prvenstveno ga pohvaliti, znači izvješće je zaista sveobuhvatno, prije smo dobivali dosta onako sumarna, suhoparna izvješća, a sada smo dobili i činjenice, dobili smo podatke, dobili smo informacije o stvarno brojnim nepravilnostima što kod internog poslovanja HBOR-a, ali i tijekom nepravilnosti koje smo mogli vidjeti prilikom odobravanja HBOR-ovih kredita po različitim kreditnim linijama. I sad, zašto sam baš tolko zapeo? Zato što imamo u principu ulogu države koja se shvaća na isti način kao što je to bilo i prilikom stvaranja ove naše države. Danas imamo poduzetnike koji su tako reć miljenici države, vidjeli smo neke kredite koji se odobravaju, u tvrtki ima jedan zaposleni, pa onda dobije 200 milijuna kuna, a s druge strane taj jedan dio diskrecijski unutar HBOR-a di praktički se može odobravati na koje kakve načine, ne mogu reći da mi je baš niti najbolji, niti najjasniji, nemamo pravila, nemamo objektivne kriterije. Drugim riječima, mi imamo poduzetnike koji praktički trebaju imati određenu neću reć pomoć, ali recimo mali poguranac po objektivnim kriterijima, ali ne možemo dijeliti to ako je neko baš blizak poslovanju same države. Tako da na koncu konca moram pohvaliti još jednom rad državne revizije i jedino me ta učestalost malo brine, drugim riječima ako smo mi sada dobili izvještaj državne revizije, a od 2013.g. praktički nije išla državna revizija u HBOR, ja bih rekao da će onda slijedeća revizija bit napravljena, što, 2029.g., a sabor će je primiti vjerojatno 2031., što je stvarno jako, jako neprihvatljivo. Što se tiče ostalih dijelova godišnjeg izvješća, radite ogroman posao i jedni ste stvarno od rijetkih nezavisnih institucija koji nam svojim izvješćima donosite stvarno korisne informacije. Državna revizija provodi tematske revizije, što mi je isto super, u 2023.g. kao što su i ostale kolege i kolegice rekli bili su obuhvaćeni bolnički sustavi, kvaliteta i dostupnost vode i vodnih usluga, stanje glede javnih skloništa itd.. svi ti revizijski postupci su pokazali da imamo i probleme, imamo određene boljke na tim područjima i smatram da ovakav jedan nalaz uistinu može pomoći cijeloj državi i državnim tijelima, a bogme i nama kao saborskim zastupnicima, tako da se nadam da ćete nastaviti s time i samo se nadam da će te revizije biti češće i da će naravno druge institucije koje trebaju reagirati na vaše revizije reagirati uistinu i da će odgovorni ljudi koji su napravili štetu za ovu državu i odgovarati, hvala. Idemo na drugu raspravu, u ime Kluba zastupnika SDP-a poštovani kolega Lalovac, izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče još jednom lijep pozdrav glavnom državnom revizoru, njegovoj zamjenici i njegovim suradnicama i suradnicima. tim koliko uopće, kako radi Državni ured za reviziju u odnosu na kraju 2023. godine u Državnom uredu za reviziju bilo je zaposleno 283 djelatnika od kojih su 231 revizor, 9 pomoćnih revizora, 32 državna službenika, 9 namještenika, 2 državna dužnosnika. 87% njih ima visoku stručnu spremu. Prosječna starost zaposlenika 48 godina. Ukupan prihod u 2023. za Državni ured za reviziju je 11 milijuna eura i ostvarili su višak na kraju godine od 24 000 eura. Zašto sam počeo sa njima? Da vidite kako mali broj ljudi u ovoj zemlji može činiti velike i dobre stvari za Hrvatsku. Znači samo 280 ljudi, da ne kažemo radi reviziju velikog broja revizija od negdje 250 000 ljudi koji su na proračunu koji su u trgovačkim poduzećima. Znači neki 0,1% ljudi. Kada govorimo o imovini koju oni dobivaju kao prihodi u odnosu ono što kontroliraju, jel' omjer je isti imaju 11 milijona eura, a kontroliraju zajedno ovo što ste vi rekli oko 74, znači oko 10 milijardi eura. Znači koliko mali broj ljudi može učiniti veliki posao. To je primjer Državnog ureda za reviziju. I sada kada bi se svi u Hrvatskoj radili ono što oni rade i načina na koji oni rade ja mislim da bi mi ne za nekoliko godina postali vrh EU i pokazuje nam da u društvu se mogu činiti promjene, mogu se činiti promjene jer promjene mogu učiniti mali broj ljudi. Ali samo je važno da veliki broj ljudi koji dobije ova izvješća provedu te promjene, provedu te promjene. To je uspjeh za naciju i za državu. Ako većina ignorira ono što je manjina napravila kao vrlo vrijedan posao e onda je to veliki problem, onda napretka našeg društvenog nema tako brzo. I zbog toga ne samo da ćemo podržati Državni ured za reviziju, nego ćemo apsolutno ne samo vezano za njihova materijalna primanja i za daljnje zapošljavanje, nego da stvarno moramo otvoriti ozbiljnu raspravu o tome, pa evo i da sam premijer vjerujte mi prvu stvar što bih napravio bi čitao Izvješća Državnog ureda za reviziju i pozivao one za koje on odgovara, za koje on odgovara u konačnici, ne samo on nego i Hrvatski sabor. A zašto ću vam reći taj primjer? Od brojinih izvještaja koja su ovdje napravljena, ovdje nije nitko spomenuo a ja ću vam ga pokazati jedno izvješće o kojima smo govorili nedavno u kojima da ne kažem tražio se i opoziv Vlade, tražio ovdje ministra, premijera, gdje ja kažem apsolutno da nisu uopće u tome imali nikakve saznanje, odnosno nikakve nisu imali informacije, a na sebe su nosili veliki teret a radi se o HERA-i, Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji za 2021. i '22. Ljudi moji to je jedino izvješće od ovih svih izvješća, ne da su dobili minus, ljudi moji ne da su dobili minus, ono sjedi jedan i onda su 2022. najveće afere tamo kod njih događaju. Ja cijelo vrijeme ovdje govorim ja ne vidim političku odgovornost premijera i Vlade da snose odgovornost, a pogledajte izvješća revizije. E sada je problem. Ako oni koji su na vlasti njih ne povuku za uši i to se prvenstveno misli sad ovdje na Domovinski pokret koji će u njihovom resoru spada HERA, ministar jel' i snosit ćete odgovornost hoće li se kod njih nešto ozbiljno popraviti. I nemojte zaboraviti ljudi, ovi ljudi su bolje plaćeni nego glavni državni revizor i nego predsjednik Sabora, bolje su plaćeni. Svi trče u te ali pogledajte izvješća, pogledajte izvješća. Ja neću citirati pojedinačno jer dobiti nepovoljno mišljenje ljudi moji morate biti maher, morate stvarno se potrudit dobit nepovoljno mišljenje. Jer od ovih svi koji su radili imate po uvjetna, bezuvjetna, radite napredak itd. Ali morate se potruditi dobiti nepovoljno mišljenje. I oni su se stvarno potrudili, oni su se stvarno potrudili. Jer čitajući kako su radili nadzore da su odobravali licence bez da su tražili od gospodarskih subjekata da im dostave potvrdu da imaju zaposlene osobe. Ono što je glavni uvjet da bi dobili licencu, ljudi moji pa to, to, to, to ja ne znam što bih rekao. Pa produživati licence, proizvoljno evo tebi 5 godina, tebi 6 godina bez kriterija njihovih a vrlo važno u energetskom sektoru, gdje nas u kojem slučaju i kontrolira Europska komisija morate davati izvješća njima, a da ne pišete tu da piše kako su izvještavali regulatorne agencije u EU oko energije. Ljudi moji, e zato kažem ovi ljudi koji su napravili vrhunski posao e sad je na politici da ovo provede. I ne da ih provede u roku godinu dana i 6 mjeseci odmah. E to je sad odgovornost politike. Ja nikad neću prozvat premijera za ove stvari koje nije znao, ali ako se ovo zna i ne date im a dobro su plaćeni i ne date im da to ono odmah provedu i da ta šta kažemo da se prvi jave tu i da kažu ljudi moji mi smo to ispravili, mi smo to ispravili, pogriješili smo. Nikoga nećemo teretiti, pogriješit se može jel' pogotovo kada se radi u velikim sustavima. Ali ovo su, ovo su sustavne pogreške. Ovo su ozbiljne pogreške. Radili ste 181 reviziju, znači 147 financijskih revizija. Zato kažem koliko mali broj ljudi može učiniti dobroga za Hrvatsku. To je uvijek tako bilo u povijesti jel i onda pokažete da ste usprkos vašem radu jel i opetovanim izdavanjima naloga i preporuka ipak se nešto pomaknulo jel i ja to pozdravljam. Ovo danas je ovdje bilo govora uvijek je treba gledati trend, a tren je što se tiče naloga i preporuka ipak pozitivan da ne kažemo da je sve negativno. Što znači da vas slušaju ipak jel. Međutim tempo tih promjena i količina onoga što ste vi ovdje pronašli to je drugi element. Znači generalno i mi ćemo to i pohvaliti i kroz donošenje Zakona o proračunu i kroz vaš rad jel. Trend ide prema da se prihvaćaju određene naloge i preporuke. Međutim ono što ste vi pogotovo i stvarno sveobuhvatno donijeli jer vi ovo što ste ovdje dotakli ste ja mislim da ni jedno drugo tijelo se nije dotaklo i dajete elemente politici jel politici da svojim politikama ovo popravlja jel, popravlja pojedine segmente u društvu i nama onda neće, vjerujte mi neće nam trebati one tri rejting agencije koje će nama reći jel nama dobar rejting ili ne. Nama će rejting kakvo nam je stanje u društvu zapravo daje nam Državni ured za reviziju. On nam daje onaj životni rejting jel životni rejting nam daje. Jel ako vidimo ovdje da govorimo o zdravstvenom sustavu gdje svake godine, a ljudi su jako osjetljivi na zdravstveni sustav, gdje su silne milijarde, silne milijarde ubačene u sustav, silne milijarde i onda čitate izvješća Državnog ureda za reviziju za 38 bolničkih zdravstvenih ustanova i sad pitate me šta bi radio da sam ministar zdravstva koji taj dio, apsolutno pitajte ministra jel ovo prvo pročitao to je vrlo važno, da li je on to svjestan i njegovi ljudi jel šta im su kvalitetni ljudi dali kao podlogu da razmišljaju na koji način usmjeriti zdravstveni sustav jel dok toga nije bilo mi možemo reći može ovako, može onako. Sad kad imate napisano jel kakav je akcijski plan Vlade odnosno unutar Ministarstva zdravstva da to poboljša. Jel ovdje ono što građani ovdje očekuju su velika poboljšanja. Jedna je stvar da ne kažem tehničke prirode a reći ću vam odmah i određene mjere. Znači 38 bolničkih zdravstvenih ustanova, pogledajte njihova izvješća. Ja mislim da ipak većina njih ima uvjetna i mislim da ovdje pojedine zdravstvene ustanove koje imaju bezuvjetna i za financijske i za usklađenost poslovanja apsolutno im čestitamo i treba ih pohvaliti jel su pojedinci u jednom velikom sustavu. To su Opća bolnica u Gospiću, zatim Opća bolnica u Zaboku, bolnica u Pakracu, Požegi županijska, zatim Daruvarske toplice, Stubičke toplice i Specijalna bolnica u Dugoj Resi. Od 38 ustanova njih 7 su zapravo dobili bezuvjetna jel i bitno ih je da ih je ovdje spomenemo. E sad kada govorimo o zdravstvenom sustavu na koji način se mogu rješavati ovi problemi. Ovdje što smo ovdje govorili smo veliki dio, veliki dio se odnosi na financije ovo što te vi analizirali. Kada čitate njihovo izvješće kaže veliki broj zdravstvenih ustanova nije ustrojio određene analitičke knjigovodstvene evidencije, evidencije ne sadrže propisane podatke. Zatim, kod dijela bolničkih zdravstvenih ustanova utvrđeno je da potraživanje obveze nisu propisani, popisani po povjerenicima i dužnicima i pojedinačnim iznosima te rokovima dospijeća. Drugim riječima, bolnički sustavi apsolutno nemaju pojma kome duguju. Nemaju ni popise jel ovo što ovdje govorimo o ovim dugovima što te ovdje govorili, oni popise nemaju što dugujemo jel. Šta onda država plaća? Onda nije ni čudo što država svake godine 3 milijarde plaća nečega oni popis toga nemaju kome duguju. Drugi dio odnosi se na dio, kaže dio bolničkih zdravstvenih ustanova obavio je popis lijekova na bolničkim odjelima i oni ovdje govore ozbiljno o potrošnom materijalu i lijekovima koji nisu utrošeni odnosno da se podaci u vezi s lijekovima i medicinskim potrošnim materijalom kod značajnog djela bolničkih zdravstvenih ustanova nisu realno evidentirani u poslovnim knjigama i iskazani u financijskim izvještajima. Znači drugim riječima ne da ne znamo, ne znamo ni koliko trošimo u pojedinim za, e kako ovaj dio možete rješavati kada ovakvu imate situaciju, kad ovakvu situaciju imate, da ne govorim ovdje o popisi obveza itd. Da razdvojite ono što su financijski dio u bolničkom sustavu i da razdvojite struku koja se bavi liječenjem, jer ako ćemo mi u sustavu liječnike opteretiti da vode ovakve evidencije onda ljudi imamo ozbiljan problem Onda naravno da nedostaje liječnika jel, ako će se baviti brojnim administriranjima. Ono što ja prvo učinio bi tražio da ne kažem, kao što isto Državni ured za reviziju apsolutno u svim bolnicama da se traže što se tiče kadrovskog popunjavanja, opismenjavanja ljudi koji će dolaziti i sređivati cjelokupni ovaj sistem vezano za evidencije, popise imovine, knjigovodstvo, ono što je dao Državni ured za reviziju. morate naći mlade ljude, dovesti u sustav, sada su se digle plaće, to možete napraviti i reći koliko ljudi vam treba, u kojem vremenskom roku, imate izvješće Državnog ureda za reviziju, ustrojiti timove da vam prvo srede osnovnu dokumentaciju jel u odnosu šta se ovdje govori o sustavu zdravstva. Drugi je problem ono što je i da se proba rasteretiti svi oni koji su u bolničkom sustavu koji se bave liječenjem da se ne bave administracijom to ako uspijete jel, jer nemojmo zaboraviti da je veliki broj liječnika se bavi i određenim, određenom administracijom. Međutim ono što je ovdje sad problem, e to je sad pitanje politike jel i to je politička odluka, što kaže gdje je Državni zavod, Državni ured za reviziju skrenuo pozornost vezano sa rashodima za usluge rada po ugovorom o djelu za bolnice, za pružanje zdravstvenih usluga, a liječnici koji su zaposlenici drugih zdravstvenih ustanova, te umirovljenicima. Drugim riječima, ljude koji su izašli iz sustava, liječnici, vraća ih se kao umirovljenike da rade jel su u mirovini, da rada s ugovorom o djelu. Prema obrazloženju zdravstvenih ustanova, ugovori o djelu zaključuju se zbog nedostatka liječnika specijalista kako bi se osigurao kontinuitet pružanja zdravstvene zaštite, pazite, oni čak i o tome govore da je tolko alarmantna situacija da bi se osigurao kontinuitet

Zahvaljujem. Poštovani glavni državni revizore, poštovani suradnici i glavni državni revizore, uvažene kolegice i kolege dobar dan. Prije svega želio bih pohvaliti Državni ured za reviziju za predani rad i sadržajno izvješće. Sastavni dio ovog izvješća je kao i obično Izvještaj o izvršenju Državnog proračuna RH za onu prethodnu godinu, za 2022., o čemu smo imali prilike ovdje mnogo detaljnije i opširnije raspravljati sasvim nedavno. Međutim, ja ću ipak ponoviti ono, ono najbitnije ili možda da kažem najbolnije što se posebno apostrofira i u ovom izvješću, u ovom skraćenom Izvješću o izvršenju proračuna, a to je stanje financija u našem zdravstvenom sustavu. E sad, ne može bez brojki, ja ću ipak navesti neke brojeve jer su oni ovdje zaista važni. Vlada RH je dakle u lipnju, rujnu i prosincu '22. donijela odluke o isplati namjenske pomoći bolnicama u ukupnom iznosu od 335 milijuna eura, od čega 2/3 bolnicama u državnom vlasništvu, preostalu trećinu bolnicama čiji su osnivači županije. Ta sredstva pomoći bila su namijenjena za podmirenje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova i potrošnog materijala. E sad to treba stavit u kontekst. Kako se u izvještaju dalje navodi, u razdoblju od '20. do '22. na temelju odluka Vlade bolničkim zdravstvenim ustanovama su isplaćene namjenske pomoći za podmirenje tih obaveza u ukupnom iznosu od gotovo 800 milijuna eura. Istovremeno u istom razdoblju od '20. do '22. osim za redovni transfer HZZO-a iz državnog proračuna isplaćena su HZZO-u i dodatna sredstva u iznosu od 472 milijuna eura i onda još dodatna sredstva bolnicama za podmirenje dijela dospjelih obaveza u iznosu od skoro 400 milijuna eura. Dodatne pomoći bolnicama i dodatne transfere HZZO-u u prošloj godini zapravo još zbrajamo, a iste te pomoći i transfere u ovoj godini ja mislim da nitko ne može ovaj moment ni sagledati. I sve to uz redoviti godišnji proračunski transfer HZZO-a koji će ove godine iznositi 785 milijuna eura, tako piše u originalnom još uvijek važećem proračunu i redovite obaveze zdravstvene doprinose koji se ove godine planiraju u iznosu od 4,34 milijarde eura. I dakle iz svih ovih brojeva ako ste imali kondicije pratiti ih sasvim je jasno da ovako dalje više ne može jer proračunska izdvajanja rastu, odstupanja izvršenja od planova rastu, obaveze HZZO-a i bolnicama prema ljekarnama i veledrogerijama rastu, a nitko u ovakvom sustavu financiranja i upravljanja zdravstvenim ustanovama i sustavom ne može ni sagledati, a kamoli zaustaviti perpetuiranje, pa čak i rast dugova, dugova koje plaćaju svi građani za sve slabiju uslugu i uz sve veću frustraciju onih liječnika i timova koji predano rade svoj posao, ali su sputavani u svojim nastojanjima da unaprijede sustav. Ovo stanje s kroničnim dugovima ljekarnama i veledrogerijama i s neodgovornim upravama bolnica i sa sustavom financiranja bolničkih zdravstvenih ustanova, sustavom koji se bazira na namještenim obračunima, temeljenima na namještenim limitima i namještenim jediničnim cijenama i koji potiče birokratizaciju, a ne mari za ishode, ovo stanje je neodrživo. A dodatno, sustav je pervertirao do te mjere da u famoznim sanacija bolnica najbolje prolaze upravo oni najneodgovorniji, oni koji su natukli najveće dugove i koji su bolnicama najlošije upravljali. Očito je dakle da je potrebna prijeko, prijeko potrebna radikalna reforma i to je uostalom Državni ured za reviziju i naglašavao i naglašava iz godine u godinu u svom izvještaju. Pa ipak umjesto toliko potrebne reforme i okretanja k racionalizaciji i financiranju koje će se temeljit na ishodima liječenja HZZO i nadležno ministarstvo i dalje nastavljaju urušavati sustav i zanemarivati prevenciju i primarnu zdravstvenu zaštitu i pogodovati privatnom sektoru. Međutim u proračunu više nema mjesta, a ne treba ga ni biti za svako godišnje interventne proračunske transfere koji se mjere u stotinama milijuna eura, a koji ne mijenjaju ništa, ne popravljaju ništa i služe samo da se plate nemar i kamate i zato nam je potrebna istinska i radikalna zdravstvena reforma a financijska rezerva reći ću ponovno i ovdje i danas i to postoji. Naime, sa svim prethodno rečenim treba usporediti i slijedeći podatak. Zbog dvije zakonske odredbe koje se odnose na prvo zapošljavanje i na zapošljavanje mladih poslodavci su u prošloj godini bili oslobođeni plaćanja obaveznih zdravstvenih doprinosa u ukupnom iznosu od približno 450 miliona eura. U ovoj godini taj će se iznos popesti na pola milijarde eura. Danas u izmijenjenim okolnostima na tržištu rada smisleno je pitati koliko su te mjere više potrebne i koliko su učinkovite, a pola milijarde eura nenaplaćenih doprinosa je značajan novac s kojim se može učiniti mnogo u financijskoj konsolidaciji zdravstva. Međutim, bila bi neoprostiva greška taj novac dati u ruke ovakvoj ministarstvu ovakvoj upravi zdravstvenog sustava, angažirati taj golemi nenaplaćeni zdravstveni novac bez prethodne radikalne reforme sustava. Slijedeće što bih želio izdvojiti iz izvještaja o kojem danas raspravljamo je nalaz revizije o usklađenosti poslovanja Hrvatske energetske regulatorne agencije HERE. U pogledu usklađenosti poslovanja HERE sa zakonima, propisima te unutarnjim aktima, neću ja sad tako temperamentno kao kolega Lalovac, ali reći ću da je uz ostalo utvrđeno i ovo. Da predsjednik upravnog vijeća nije imenovan, da HERA ima 3 člana upravnog vijeća umjesto 5 kako je određeno zakonom, da HERA nije uspostavila registar rizika u skladu s odredbama zakona, da unutarnjim aktima HERE nije detaljno uređen način provedbe pojedinih osnovnih poslova utvrđenih odredbama zakona te da nije utvrđeno što obuhvaća i kako se provodi nadzor energetskih subjekata u obavljanju energetske djelatnosti. To su samo neke od zamjerki. Ja se sad neću referirati na sve ono loše što smo čuli o radu HERE, o čemu smo svjedočili u '20.-toj, možda '21. posebno, pa onda '22., ali dakle u svjetlu nepovoljnog, podvlačim nepovoljnog, a za to se treba itekako potruditi kako smo čuli, nepovoljnog mišljenja, u svjetlu tog nepovoljnog mišljenja revizija Državnog ureda za reviziju ja ću nešto reći u kontekstu nedavno osporavane odluke HERE o određivanju opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom jer protiv te odluke je Gradska plinara Zagreb Opskrba podnijela je tužbu Upravnom sudu u Zagrebu ukazujući na niz propusta u procesu donošenja odluke, a navodim ovdje samo dva argumenta. Prije svega GPZ argumentira kako je Zakonom na tržištu plina propisano da je kriterij za odabir tehnička i stručna sposobnost ponuditelja za obavljanje opskrbe u obvezi javne usluge. HERA međutim u natječaju uopće nije propisala da su energetski subjekti koji daju ponudu za opskrbljivača u obvezi javne usluge dužni dostaviti dokaz da imaju sklopljen odgovarajući pravni posao o opskrbi plinom te da tehnički i kadrovski da su kapacitirani za obavljanje posla koji je bio predmet natječaja. U pogledu financijske sposobnosti HERA je kao dokaz tražila samo neobavezujuću, neobvezujuća pisma namjere poslovne banke ili osnivača koja sama po sebi nemaju nikakvu pravnu važnost odnosno ne mogu biti relevantan dokaz da je ponuditelj zaista financijski sposoban. Već i ovo pokazuje kako se i u ovom postupku HERA nije predstavila kao adekvatan regulator. Ne kao agencija čiji rad je usklađen sa zakonom i propisima nego kao regulator čije se odluke mogu i trebaju zakonski osporavati, a podsjetit ću neovisno o izvještaju DUR-a HERA i dalje i dan danas djeluje bez predsjednika upravnog vijeća i s upravnim vijećem u krnjem sastavu. I konačno završit ću s temom s kojom sam i započeo. U dijelu u kojem se opisuje revizija učinkovitosti i dostupnosti obiteljske medicine, zaštite zdravlja žena i predškolske djece u javnom zdravstvu, subjekt revizije bili su Ministarstvo zdravstva, HZZO, HZJZ uz ostalo se kaže, citiram. Prema Nacionalnom planu razvoja zdravstva za razdoblje od '21. do '27. godine primarna zdravstvena zaštita koja čini okosnicu zdravstvenog sustava u nekim dijelovima zemlje ima manjak liječnika, medicinskih sestara i nepopunjenih ordinacija te veoma visok prosječan broj osiguranika po liječniku u zdravstvenoj skrbi. I dalje, revizijom su utvrđene nepravilnosti i propusti koje se odnose na donošenje pojedinih strateških i planskih dokumenata te podzakonskih akata koji bi trebali omogućiti učinkovito planiranje broja liječnika i teritorijalnu pokrivenost javnozdravstvenih usluga, ravnomjerni pristup primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Citat završen. Ovo je druga strana jednako tamna, u stvarno i tamnija od upravljanja financijama našeg zdravstvenog sustava jer ne samo što imamo bolnički sustav čije funkc… financije ne kontroliramo, čije uprave su odabirane po, po stranačkom ključu u kojem su limiti DTP-ova birokratizirani, u kojem su partnerstva sa farmaindustrijom neumjesna, a dugovi dobavljačima notorni, nego dakle imamo i kontinuirano urušavanje primarne zdravstvene zaštite koja je temelj javnozdravstvenog sustava, a taj val urušavanja prepoznat je najprije u ruralnim područjima kao što se i navodi u ovom izvještaju, međutim budimo svjesni i svjedoci smo toga svi da se on već danas itekako osjeća i u gradovima, pa čak i u regionalnim centrima. Reforma zdravstvenog sustava i to radikalna reforma nužno nam je potrebna i to hitno. Idemo dalje, sada je na redu Klub zastupnika HDZ-a, poštovana kolegica Juričev Martičnev. Izvolite. Hvala lijepo poštovani predsjedniče. Pozdravljam glavnog državnog revizora sa suradnicima, državnog tajnika. Evo kolegice i kolege, imamo Izvješće o radu Državnog ureda za reviziju za 2023.g. će klub HDZ-a podržati, ali veseli čuti da će to isto tako učiniti i svi ostali klubovi u HS-u. Na samom početku bi istakla mislim da je najbitnije da Državni ured za reviziju pažljivo prati društvena kretanja te ocjenjujući moguće rizike u vezi sa upravljanjem javnim novcem planira revizije kako bi upravo svojim nalozima i preporukama potaknuo subjekte revizije na daljnje unapređenje pravilnosti i učinkovitosti poslovanja, a time i pridonio većoj odgovornosti i transparentnosti. Zato danas kad raspravljamo o izvješću za 2023.g. dosta je bilo govora i u ovoj reviziji vidimo dosta podataka u zdravstvu, korištenje sredstava iz Fonda solidarnosti, nagodbu sa Društvom HŽ Cargo itd., a ako se prisjetimo malo u 2021.g. kao posljedice pandemije i potresa imali smo revizije usklađenosti potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim korona virusom, reviziju učinkovitosti upravljanja zalihama humanitarne pomoći, reviziju učinkovitosti upravljanja strateškim robnim zalihama i još neke revizije koje su tada rađene, upravo iz razloga što su se prepoznala društvena kretanja i ocijenio mogući rizik. Tu je već više puta istaknuto koji broj znači revizija i provjere je bilo kolko je naloga dano, koliko je od toga financijskih revizija, koliko učinkovitosti, kolko usklađenosti ukupno imamo obuhvaćeno 491 subjekt revizije. I tu bi se složila sa kolegom Lalovcem da zaista mali broj djelatnika sa ovako velikim brojem i revizija i kvalitetnih prijedloga i preporuka te naloga. Veseli podatak kao što sam rekla u replici da preko 2045 naloga i preporuka koje je izdao Državni ured za reviziju gotovo 60% je u cijelosti provedeno, 20% djelomično ili je u postupku što je 6% više nego u prethodnoj godini, također za gotovo 7% porastao je broj bezuvjetnih mišljenja. Međutim, uvijek me nekako posebno brojka od 41 naloga i preporuka zbog promjena propisa i drugih poslovnih aktivnosti koje nije primjenjiv naveden na neko razmišljanje. Zašto onda uopće uopće nalozi i preporuke ako one nisu primjenjive? Da li je tu problem neki zakonski propis koji bi mi trebali tu u ovom HS-u promijeniti, zašto ih uopće i davati i naloge i preporuke ako subjekt ih ne može primijeniti? I sad bi malo krenula baš vezano za zdravstvo, znači Državni ured za reviziju prepoznao je zdravstvo kao područje od posebnog interesa i tu je obavio, vidili smo, reviziju 38 bolničkih zdravstvenih ustanova. Poseban problem u zdravstvu je uz značajni iznos obveza predstavlja manjak te potrebne detaljne analize kako bi se otklonili uzroci koji su doveli do tako negativnog poslovnog rezultata, iako su unatrag nekoliko godina zdravstvenom sustavu doznačena značajna sredstva iz državnog proračuna. Ne smijemo zaboraviti da ne tako davno zbog niskih primanja da su nas napuštali liječnici i da smo mogli doći tu u jedan drugi, ja bi rekla još veći problem nego što je samo manjak financijskih sredstava da smo imali još veći manjak našeg zdravstvenog osoblja. Vjerojatno u tom trenutku bilo je bitnije staviti akcent i kvalitetno i više plaćati naše zdravstvene djelatnike i zato sad i jesmo u ovakvoj situaciji. Svako od nas kad zatraži zdravstvenu pomoć želi i najbolju uslugu i najbolje lijekove, naravno sve to zahtijeva i visoka sredstva, a za ovo govornicom iako je danas bilo dosta kritike na račun zdravstvenog sustava i iz ove revizije također možemo vidjeti je su brojni nalozi i preporuke dani. Treba biti malo i samokritičan i priznati da je malo ko od nas spreman više izdvajati za zdravstvo. Ne možemo imati kvalitetnu zdravstvenu uslugu bez viših izdvajanja. Vjerujem da će u narednom periodu biti više govora na tu temu. Nadalje, tijekom 2023.g. obavljene su i revizije učinkovitosti kojima su obuhvaćene sljedeće teme, dostupnost obiteljske opće medicine, zaštiti zaštiti zdravlja žene i predškolske djece u javnom zdravstvu, ali i upravljanje građevinama za navodnjavanje, upravljanje i održavanje skloništa za slučajeve katastrofa te unapređenje kvalitete vode i dostupnost vode za ljudsku potrošnju. Državni ured za reviziju kontinuirano surađuje sa državnim odvjetništvom, sva izvješća o obavljenim revizijama dostavljena su državnom odvjetništvu kao i obavijesti zbog ne dostavljanja plana, provedbe, naloga i preporuka u propisanom roku te neprovođenja danih naloga i preporuka te zbog nepravilnosti koje se odnose na provedbu odredbi Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma. Veseli nas u HDZ-u vidjeti da imamo i ovu godinu bezuvjetno mišljenje Ureda za reviziju i to o financijskim izvještajima, ali i o usklađenosti poslovanja jer u ovoj sabornici često nas se proziva upravo na tu temu. Državni ured za reviziju suočava se sa manjkom radnika i u '23.g. ih ima manje za gotovo 5% u odnosu na prethodnu godinu, a čak 22 manje nego u Naime, na 283 radna mjesta zaposleno je 240 žena, to uvijek rado ističem da je preko 86% zaposlenika ima visoku stručnu spremu i uglavnom se radi o ženama. Osim utvrđenih nepravilnosti i propusta ured je skrenuo pozornost na određene činjenice koje nisu utjecale na izražavanje mišljenja o godišnjem izvještaju za 2022. godinu, ali mogu prema ocjeni ureda imati utjecaj na državni proračun u narednim godinama. Tako su istakli pitanje korištenja sredstava iz Fonda solidarnosti EU. Jutros nisam čula da je, ni jedan kolega se osvrnuo na tu temnu, pa bih ja par Naime, do konca 2022. iskorišteno je bilo 33% primljenih sredstava. I ured je skrenuo pozornost na činjenicu da korištenje tih sredstava namijenjenih za sanaciju šteta od poreza zbog rizika za državni proračun u idućem razdoblju ako se sredstva u cijelosti ne iskoriste do isteka korištenja, a on je bio 30. lipnja 2023. imali smo na raspolaganju preko jednu milijardu eura da dolazimo u situaciju da će biti potrebno ta nepotrošena sredstva, ta sredstva vratiti. Međutim, već do kraja travnja 2023. godine utrošeno je preko 65% sredstava, a sva sredstva utrošena su i prije roka. Istaknuta su i pitanja rashoda za transfer Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i za podmirenje obveza bolničkih zdravstvenih ustanova nagodba sa društvom HŽ Cargo, te državna jamstva. Naime, Državni ured za reviziju skrenuo je pozornost i na rizike za državni proračun u vezi sa davanjem državnih državnih jamstava poduzetnicima u poteškoćama jer predstavlja značajni financijski rizik za državni proračun. Iako se daju u cilju postizanja ciljeva kao što su gospodarska i socijalna stabilnost, te utjecaj na regionalni razvitak. Međutim, s obzirom da neophodnu pomoć naših poduzetnika ja vjerujem unatoč ovom ovom prijedlogu ili primjedbi da bi se Vlada Republike Hrvatske ponovno odlučila pomoći poduzetnicima na ovakav način. Rad ureda koji je započeo '94. godine je izuzetno uspješan i sa visokom ocijenjenom kvalitetom rada tako da i subjekti revizije u ovom izvještajnom razdoblju o kojem danas govorimo visoko ocjenjuje rad ureda sa 4,74 prosječnom ocjenom. Uloga ovog ureda je značajna i u sprječavanju i u otkrivanju i prijevara i korupcije, iako nemaju izravnu zadaću i ovlast neizravno su uključeni u aktivnost, u te aktivnosti i time sprječavaju očuvanje i zaštitu javne imovine od nedopuštenih i neprihvatljivih radnji. Mi moramo znati da ako ove preporuke i prijedloge Državnog ureda za reviziju ne uvažavamo, da naša transparentnost pada ne samo kako bi se prikazivali više ili manje transparentnim već kako bi naši građani imali što veće povjerenje u naše u naše poslovanje. Međutim, sve ovo je ipak na subjektima revizije više nego na samim, nego Ured ima značajnu ulogu u promicanju kulture dobrog upravljanja i kao što sam rekla i zaštite od prijevara i korupcije i važno je da surađuje sa Državnim odvjetništvom kojem dostavlja redovito sva svoja izvješća. Zakon o Državnom uredu za reviziju je propisao i sankcije i za subjekte revizije i za predstavnike subjekta ako subjekt revizije ne provede naloge i preporuke dane u u obavljenoj reviziji u rokovima i način naveden u planu provedbe naloga i preporuka. Preporuke Državnog ureda za reviziju kao što sam i rekla na početku sve više se prihvaćaju, provode a ovoj transparentnosti i kvaliteti rada i državnog ureda značajno je doprinio i novi Zakon o proračunu kada su ugrađene u sve preporuke Državnog ureda čime je ostvaren doprinos pravilnijem i transparentnijem poslovanju i izvještavanju proračuna i korisnika proračuna. Uređene su i ovlasti čelnika proračunskih korisnika u vezi sa raspolaganjem. Unatoč svim izazovima u radu ureda, manjku radnika kao što smo čuli i nižim primanjima nego što to ured zaslužuje odrađen je vrhunski posao i stoga očekujem da će ovo izvješće biti prihvaćeno od zastupnika bez glasa protiv. I sada će u ime Kluba zastupnika HSS-a, GLAS-a i DOSIP-a govoriti poštovana kolegica Mrak-Taritaš. Izvolite. Hvala lijepo poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani glavni državni revizor, zamjenice, svi suradnici. Dakle, pred sobom imamo reviziju, odnosno izvješće Državnog ureda za reviziju za 2023. godinu. I kad raspravljamo da li pojedinačno ili u ime klubova o tom izvješću rasprave bi mogle biti vrlo kratke i vrlo jasne bez obzira da li dolaze od strane vladajućih ili od strane oporbe gdje mi govorimo o tome da da zaista su izvješća kvalitetna, da su kvalitetno napravljena, da su oni na način na koji je napravljeno smo zadovoljni. Svi govorimo o tome da bez obzira na mali broj ljudi koji imate i mogućnost zapošljavanja da radite dobar posao. Svi mi koji smo imali državnu reviziju bez obzira da li smo bili u izvršnoj vlasti ili danas smo čelnici pojedinih stranaka moramo biti pošteni i reći da kad dođe da se svi nastojimo dobro pripremiti i da je to nekako i mogućnost da postavimo određena pitanja ili riješimo nekakve nedoumice i i mi sami ili zajedno i sa vama i da su tu nekakva i poboljšanja koja onda mogu biti poboljšanja i kroz zakonske odredbe. Meni je uvijek, ja uvijek volim brojke pa mi je onda uvijek i tu zgodno, kaže zaposlenici 80,4, 80,4, 84,8% su žene, pa onda sad znamo ko drži i Državni ured za reviziju, kao i cijelu državnu upravu, ali što je tu je, tako je kako je, bilo bi bolje da je i drugdje tako. Namjerno sam postavila pitanje o suradnji sa DORH-om, g. Klešiću, iz kojeg razloga? Dobro se sjećamo kad je išao zakon, Zakon o reviziji gdje smo svi inzistirali da ova revizija jednako tako mora doći u DORH da bi oni, dakle rezultati revizije tamo gdje imate nekakva uvjetna mišljenja da mora doć u DORH da mogu biti daljnja postupanja jel to imao smisao, dakle i vi imate, mi imamo kontinuirano za razliku od onih koji kad napravite reviziju, ustanovite nešto i ljudi kažu okej nisam znao, griješio sam, nešto poboljšao, ali imamo kontinuirano neke kojima na jedno uho uđe, a na drugo uho izađe 319 subjekata revizije nisu proveli naloge i preporuke u rokovima koji su navedeni. Dakle tu je sad postupanje DORH-a i zaista vi ste dobro rekli, vi nemate povratnu informaciju iako mislim da bi ta povratna informacija bila dobra i da dođe do vas da znate što su oni napravili iz jednostavnog razloga, ali mi kao saborski zastupnici imamo mogućnost kad dođe izvješće da ih onda pitamo što su po tome napravili i moramo ih pitati jel je to smisao. Dakle ja nekako uvijek volim reći kao što sam rekla onda džaba krečimo, smisao je u tome, vi ste odradili svoj posao, netko ko odgovorno i savjesno odrađuje svoj posao će na neke preporuke reći to mi je jednostavno napravit, na neke preporuke će reć nije mi jednostavno napravit, trebam nešto drugo, al će kod slijedeće revizije objasnit zašto je ili zašto nije, a netko ignorira i neće i ne želi i to imamo naravno onda u svim mogućim televizijskim emisijama one koji to ne rade i sve ostalo i onda je to uloga Državnog odvjetništva koji tu nešto treba napravit jel može napravit odmah, dakle ne trebate još dodatne izvide i sve ostalo, imate tu zajedno i zato je važno da to bude cijeli paket aranžman. Naravno da je, da su ovi nalazi Državne revizije izuzetno važni, moramo ih čitati mi i trebamo ih čitati, ali ih mora čitati i izvršna vlast. Ja se ne mogu, a ne referirati na tu nesretnu HERA-u. Dakle, kad ste vi napravili reviziju HERA-e, prva stvar koju ste tamo utvrdili i prvu stvar koju ste ovaj naveli je da od 5 člana uprave koje trebaju imati imaju 3 člana uprave. Ja sam bila članica i još uvijek sam članica i u ovom sazivu sabora Odbora za gospodarstvo. Svaki put kad bi došlo, došao ministar gospodarstva odnosno on nije dolazio, dolazio je državni tajnik, postavili smo ono ključno pitanje, zašto nisu imenovana još 2 člana HERA-e. Iz jednostavnog razloga, jednom je istekao silom zakona njegovo članstvo, a čelni čovjek je nakon afere sa plinom dao ostavku nakon, na, na sjednici Odbora za gospodarstvo. Na sjednici odnosno na aktualnom satu sam premijera dakle predsjednika Vlade g. Plenkovića direktno pitala vrlo jednostavno pitanje, zašto 2.g. imamo Upravu HERA-e od 3 člana, a nemamo od 5 članova, dakle treba ići natječaj, treba odraditi sve, dakle odgovor premijera je bio u, ja bih rekla u jednoj proširenoj ili dvije jednostavne rečenice, pa bili su izbori, pa bit će. Dakle, izbori nisu razlog za to i to je između ostalog i odgovornost novog ministra gospodarstva da bi on, on bi trebao biti taj koji bi svako malo trebao podsjetiti i premijera i sve zajedno da se provede natječaj i da dobijemo puni sastav HERA-e iz jednostavnog razloga, tu je bilo još niz stvari koje ste vi naveli razloge i što ste utvrdili u reviziji, ali dakle više nemamo, nemamo arg… s političke strane više nema niti jednog argumenta, revizija je utvrdila što je utvrdila. Nekoliko puta je postavljeno pitanje ministarstvu, na aktualnom satu je postavljeno pitanje premijeru, pa dakle više niko na ovom svijetu ne može reć da nije znao i da to ne funkcionira. Ja se želim referirati u ovoj raspravi i u ime kluba još na nekoliko stvari. Prvu stvar koju se hoću referirati je uz izvršenje Državnog proračuna. Mi smo imali prošli tjedan raspravu o izvršenju Državnog proračuna za 2023.g.. U ovom materijalu mi imamo očitovanje revizije vezano uz izvršenje Državnog proračuna za 2022.g.. Ja sam išla usporediti te dvije stvari jel me je zanimalo. bila su 4 točke i za izvršenje proračuna za 2022. i jednako tako za izvršenje proračuna za 2023. na koje državna revizija ukazuje, 4 iste točke. Prva točka je bila tema Fonda solidarnosti, malo drugačije je definirano, ali i sad ste u izvršenju za 2023. u toj reviziji rekli da Fond so… da treba vodit računa da zgrade koje su korištene Fond solidarnosti nastavlja se njihovo dovršenje i da treba biti to na posebnim stavkama jel nisu posebne stavke, neću govoriti o tome šta imamo u javnom prostoru vezano uz korištenje i fonda i vezano uz geodete i ostalo, ali je ovo nešto što ste ukazali. Drugu stvar koju ste ukazali je bila održivost zdravstvenog sustava i rekli ste to ukazujete godinama na održivost zdravstvenog sustava, izvršenje proračuna za 2022. i izvršenje proračuna za 2023.. Treću stvar koja je navedena i u jednom i drugom je problem MOL-a gdje je završena, dakle je završen proces vezan uz arbitražu. Sredstva su osigurana na stavci Ministarstva gospodarstva. Mi točno znamo u toj arbitraži što je, kolko Hrvatska treba platit + zatezne kamate za koje ne znamo, vi ste u izvršenju, kad ste razmatrali izvršenje proračuna za 2022. isto naveli i za 2023. da Ministarstvo gospodarstva zajedno s Ministarstvom financija mora konačno vidjeti što će tu biti da znamo koji je konačan iznos jel mi konačan iznos još uvijek ne znamo jel ovisi o zateznim kamatama. I četvrta stvar koju ste naveli i u jednom i u drugom, zato i govorim jer je usporedivo. Dakle, ako je usporedivo izvršenje za '22. i '23. to znači da ako su iste stvari da onda se nadam da ćemo za kad će biti '24. izvršenje proračuna će biti neki pomak jer neki pomak treba biti je državna jamstva i HŽ Cargo i tad i sad ste rekli da su osigurana državna jamstva odnosno krediti za rekonstrukciju, sanaciju izgradnju željeznica, a da se koriste za poslovanje HŽ Carga. Dakle, to je bilo i u 2022. i 2023., nešto ne štima. Pri tom gledam, gledam vas odnosno to je tema da Ministarstvo financija i zajedno s, dakle Ministarstvo financija je ta koja vodi financije, ali glavnu gospodarsku politiku vode resorna ministarstva. Dakle, kad je riječ o MOL-u i Ministarstvu gospodarstva, kad je riječ o HŽ-u je Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture trebalo o tome sjesti i i nešto napraviti. Vi ste detektirali, evidentirali, ali to se ne smije ponavljati jer ako se ponavlja to vam je ono selo gori baba se češlja, mislim da tako ne treba biti. Nešto što ja želim posebno naglasiti i nešto što mislim da je posebna tema, a to nam nekako polazi, prolazi ispod radara je nešto što utvrdi, što je utvrdila revizija i kod jedinica lokalne samouprave i kod države, upravljanje imovinom. vam, to su neka bolna tema ili trn u peti koji mi kao država imamo bez obzira da li je to na državnoj razini ili bez obzira da li je to na razini jedinica lokalne samo… pojedinih jedinica lokalne samouprave odnosno ono tamo gdje ste radili reviziju. Kad je riječ o državnoj razini, dakle to je mi svaki put kad imamo ovdje određene izmjene zakona ili bilo šta ukazujemo na iste stvari i već ko, već smo sami sebi dosadni. Ukazujemo da nemamo evidentiranu svu državnu imovinu, da sva državna imovina nije evidentirana na istom mjestu, da u registru nemamo sve što trebamo imat, govorimo o silnim milionima katastarskih čestica koje su u vlasništvo RH, govorimo da su recimo stanovi imate stanove kojima raspolaže Ministarstvo branitelja, Ministarstvo obrane, po različitim ministarstvima i da cijela državna imovina nije na istom mjestu. Pritom u ovom našem političkom svijetu i u stvarnom svijetu u Hrvatskoj se je upravljanje imovinom raz… zvalo se je svakako. Na kraju smo imali i ministarstvo gdje sam ja bila jedna od onih koja sam rekla ok čini mi se da možda i nije loše da imamo posebno ministarstvo koje će se baviti imovinom jer bi trebala imovina nama svima biti važna pa je dobro da tome bude tako. Rezultat svega toga je bilo da mi još uvijek nemamo registar državne imovine. Ja se pitam zašto, a bojim se da odgovore koje ja mogu dati i iskustvo koje je, jer ako imate sve na jednom mjestu onda imate sve evidentirano, možete time upravljati, ako nemate onda imate mogućnost različitih malverzacija i bojim se da je to jedan od razloga. Vi ste tu u reviziji kad ste radili reviziju točno utvrdili to da ne, dakle vrlo jednostavno kad je riječ o državnoj imovini, ali kad je riječ i o imovini sa razine jedinice lokalne samouprave tu isto se utvrđuju da vrijednosno se raspolaže značajnom imovinom, da nema strategije upravljanja i raspolaganja imovinom. Dakle, svaka jedinica lokalne samouprave em bi trebala evidentirani svoju imovinu pa neko ima, netko nema, bi trebala imati strategiju raspolaganja i upravljanja i svega, sve to, a onda mi već imamo od 2014., 2014. 10 godina imamo na snazi zakon koji je Zakon o procijeni vrijednosti nekretnina kojim je definirano kako se nekretnine procjenjuju pa imaju tri različita modela i definirano je i kako se vezano uz te procjene trebaju biti povjerenstvo. I ovo je recimo, ovaj nalaz je pokazao da sve još jedinice lokalne samouprave nemaju definirana ta povjerenstva, dakle u smislu onog tehničkog. Dakle, mi imamo tu dva problema. Jedan problem je tehničkog upravljanja, a drugi problem je suštinskog i sadržajnog upravljanja. Tehničkog upravljanja morate imati povjerenstvo, imate zakon, točno znate što u povjerenstvu treba biti i to je zapravo zakon koji je inače trebao olakšati život čelnicima jedinica lokalne samouprave u smislu da zaista imate povjerenstvo koje procjenjuje, nema više da je procijenio ovako ili onako. I mi u ovom, ovom izvješću, dakle revizija za 2023. se ponovo na to definiramo. Ja se nadam da ćemo u nekom narednih, naredno vrijeme više da to neće biti prepreka jer druge su prepreke kad se daju na korištenje udrugama, kad vi vidite da su nekakve druge stvari, ali ja ne vidim razloga da nešto što je tehničke prirode i tehničke naravi bude prepreka. To ne bi smjelo i ne bi trebalo biti, biti prepreka to bi trebalo biti napravljeno kako treba. Ono zaključno što u ime kluba hoću reći je slijedeće. Mi ćemo apsolutno podržati i reviziju Državnog ureda za 2023. Svaki put naglašavamo da je zaista odrađen dobar posao. Ja moram priznati da nama koji se bavimo politikom vaše revizije izuzetno koriste, koriste i u nekim drugim stvarima. Ja moram priznati da mi koriste i kad idu pojedine izmjene zakona ili nekakve druge stvari jer onda se mogu na neke stvari koje ste vi utvrdili i koje ste napravili. Zaista kad bi se samo referirali na vaše izvješće onda bi naša rasprava trajala otprilike minuti i pol ili dvije u kojem bi pohvalili i rekli radite korektno i dobro svoj posao. I dobro je da radite tako, no međutim mi u svojoj raspravi moramo ukazati i na neke manjkavosti sustava koje funkcioniraju, ali ono što nam je uvijek zanimljivo da i u raspravama se referiramo na ono što smo pročitali, što je sadržano i što ste vi sadržajno utvrdili. Hvala lijepo. Prelazimo na pojedinačnu raspravu i prva će govoriti poštovana zastupnica i potpredsjednica sabora Sabina Glasovac. Izvolite. Hvala vam lijepo potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani predstavnici državne revizije. Ja bih se u današnjoj raspravi osvrnula na izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti, a tiče se dostupnosti i obiteljske odnosno opće medicine, zaštite zdravlja žena i predškolske djece u javnom zdravstvu. Dokument je to koji je, evo sad će bit godinu dana kako je državna revizija izradila taj dokument pa možemo relevantno raspravljati o tome gdje smo godinu dana nakon i je li Ministarstvo zdravstva uopće pročitalo ovaj dokument, da ne kažem u koraku dva poduzelo određene mjere i ispoštovalo barem dio preporuka koje bi trebale dovesti do garancije one ustavne kategorije dostupnosti jednake i kvalitetne dostupnosti zdravstvene zaštite za svakog građanina u RH. Revizija Revizija je u 2022. godini ispitivala planiranje i dostupnost ljudskih resursa odnosno liječnika i teritorijalnu pokrivenost primarnom zdravstvenom zaštitom te izdala 28 naloga i naputaka zdravstvenim ustanovama. ustanovama. To je ono što vidimo i u ovom izvješću državne revizije. Za prošlu godinu izvješće koje imamo pred sobom, revizija je rekla da ukupno 30 naloga i preporuka treba usvojiti kako bi se stanje popravilo. Znači u godinu dana de facto nije napravljeno ništa već možemo utvrdit po nekim parametrima, a to će znati bolje oni koji ozbiljnije i stručnije prate ovaj sustav, stanje se već i dodatno pogoršalo. Posebno je nekoliko puta istaknut problem nepostojanja jasnog sustava praćenja zdravstvenih djelatnika, a da ne govorimo o činjenici da ministarstvo od 2015. godine do dana, znači gotovo 10 godina nije uspostavilo središnje tijelo nadležno za praćenje ljudskih resursa. Gotovo 10 godina. Znači ja ću samo podsjetiti da je prvi nacionalni plan razvoja zdravstva odnosno strateški plan je donesen za razdoblje od, prvo do 2015., a onda od 2015. do 2020. godine. Međutim, strateški plan razvoja ljudskih resursa koji je već kao trebao proizaći iz prvog nacionalnog plana razvoja zdravstva je ostalo mrtvo slovo na papiru. I onda se mi danas čudimo kako čak i imamo neka sredstva iz europskih fondova za ulaganje u infrastrukturu ali se postavlja pitanje tko će u tim ustanovama raditi i koliko je zapravo Ustavom zajamčeno pravo onemogućeno Vladinim nečinjenjem pa i primjenom odnosno uvažavanjem preporuka koje je nebrojeni broj puta dala državna, državna Znači onda nije ni čudno što mi nemamo do danas taj plan upravljanja ljudskim resursima, kada od 2015. godine nismo ustrojili nadležno državno tijelo koje bi taj plan izradilo. Ja apeliram ovdje danas, na ministarstvo da je krajnje vrijeme da se s ovim više ne odugovlači, utoliko više što se pokazalo 2013. godine do danas da su izazovi EU, otvaranja granica, slobodnog cirkuliranja ljudskih potencijala, nisu baš blagotvorno djelovali na hrvatski zdravstveni sustav. Iako istraživanja pokazuju da kad govorimo o odlascima liječnika u posljednjih 10 godina otišlo je 1.200 liječnika najviše prošle godine njih 140, a pričekat ćemo završetak ove godine pa ćemo vidjeti kakvi su, kakvi su trendovi. Međutim onima koji odlaze na trećem mjestu je plaća, ne na prvom mjestu nego na trećem mjestu. Na prvom mjestu navode razloge zašto odlaze uređenost sustava, odnosno neuređenost što pokazuje i ovaj nalaz revizije, da ne govorim o borbi koju gubimo s privatnim zdravstvom. Osobno nemam ništa protiv privatnog zdravstva, dobro je da se razvija konkurentan sustav ali moramo shvatiti da javno dobro i javna sredstva moraju biti investirana u jačanje javnog zdravstvenog sustava ako ne želimo biti Amerika da onaj tko ima novca plati zdravlje, a onaj tko nema da ostane bolestan i u najgorem slučaju umre. Kada govorimo o kontinuitetu, onda je to sigurno kontinuitet da mi imamo jednu strukturu među liječnicima, pogotovo kad govorimo o primarnoj zdravstvenoj zaštiti koja bi trebala biti uz prevenciju temelj javnozdravstvenog sustava, dostupnog i kvalitetnog javnozdravstvenog sustava u RH, to je starosna dob i nebrojeni broj puta smo u ovoj sabornici i u prethodnom mandatu upozoravali na to i na one podatke da će vrlo brzo u Hrvatskoj kada stariji liječnici odu u mirovinu, već mnogi rade nakon 65-e godine, da ćemo se dovesti u nezavidnu situaciju gdje će stotine i stotine hrvatskih građana ostati bez primarne zdravstvene zaštite odnosno liječnika opće obiteljske medicine. Tu situaciju već imamo sa ženama da je u Hrvatskoj 300 tisuća žena koje nemaju pristup primarnoj ginekološkoj zaštiti. Nemaju, ne zato što ne žele nego naprosto jer nema adekvatnog broja liječnika. I što nam to govori? Govori nam to da mi ženama ne osiguravamo osnovne predispozicije za očuvanje općenito zdravlja, reproduktivnog zdravlja, zaštitu i mladih djevojaka ali i starijih od spolno prenosivih bolesti pa između ostalog i nemaju pouzdanu osobu, između ostalog i za planiranje obitelji. Mi se nebrojeni broj puta ovdje u sabornici dotaknemo, a i izvan nje, teme pobačaja. To je zasigurno nešto što niti jedna stranka, niti jedan zastupnik ne želi da toga ima što više i više, ali ako vi nemate primarnu ginekološku zaštitu, ako nemate prevenciju, ako nam je niska razina korištenja primjerice kontracepcijskih sredstava dominira u udjelu onih koji se odlučuju za pobačaj onda mi imamo ozbiljan problem jer mi kao država ne činimo ništa da bismo žene osnažili i da bismo im osigurali tu primarnu ginekološku zaštitu i skrb o zdravlju da ne dođe do nekih neželjenih posljedica i po njeno zdravlje, i po njen život i po neke traume koje taj vid zdravlja odnosno izostanak istog može život donijeti. Moram shvatit da je seksualno i reproduktivno zdravlje žena važan dio ljudskih prava i jamac osiguranja ravnopravnosti spolova je upisano u brojne međunarodne dokumente kojima je pristupila i RH, ali to i nije naravno jedini razlog. Ovdje u ovom izvješću državne revizije vidimo ponovno da imamo veliki problem također s liječnicima su zaduženi za onaj pedijatarski dio skrbi. Mi u Zadarskoj županiji godinama imamo taj gorući problem gdje strepimo hoće li i taj jedan pedijatar otići u mirovinu ili otići iz doma zdravlja i da djeca ostanu bez i tog jednog pedijatra. Međutim, to nije čudno s obzirom da i revizija upozorava da mi nismo napravili plan specijalizacije i da mi naprosto to ostavljamo stihiji. Mi vidimo da se broj studenata medicine od 2011.g. do 2018.g. prvo u jednom trenutku rastao, onda je padao, 2018.g. se to nekako vratilo na porast, da bi od 2018. do 2021.g. opet broj studenata medicine rapidno padao. Ali i da nije tako, postavlja se pitanje kako mi upravljamo ljudskim resursima i radimo li dovoljno s nižim razinama i sa zavodima, i sa strukom i sa jedinicama lokalne i regionalne uprave i samouprave ne bismo li osigurali adekvatnu zdravstvenu skrb našim sugrađanima, posebno u onim dijelovima koji su i ovdje navedeni, to su ruralna područja i otoci koji su najgori dio problem, da ne govorimo i o hitnoj helikopterskoj medicinskoj skrbi koja također je napravila na neki način, ona je dobrodošla, ali je napravila diskriminaciju među građanima na građane prvog i drugog reda i jedan dio Hrvatske neće dobiti adekvatnu hitnu helikoptersku medicinsku skrb unutar zlatnog sata koji je nekakav međunarodni standard. To nipošto nije dobro. I ja ću samo završno reći da je ovo, ovo vaše izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti zlata vrijedno, ali zlata vrijedno samo za one koji shvaćaju njegovu vrijednost i alarmantno stanje, a koliko je zapravo važno bilo trgnuti se još jučer. Ako to nismo učinili jučer, evo ja apeliram da to napravimo danas. Hvala. Kolega Kujundžić ima repliku, izvolite. **Kujundžić, Ante (MOST)** Hvala predsjedavajući. Poštovana kolegice. Iščitavajući izvješće u kontekstu potraživanja i obveza revizija je otkrila da su neka potraživanja pogrešno iskazana kao dugoročno, a trebala su biti iskazana kao kratkoročna što sigurno utječe na strukturu financijskih izvještaja i može prikriti jedno stvarno financijsko stanje. Pa moje pitanje koje bih vam evo želi postaviti je, smatrate li da ovim ostaje otvoreno stvarno financijsko stanje onih institucija koje su bile obuhvaćene ovim izvješćem? Sada će govoriti poštovani zastupnik Josip Borić. Izvolite. **Borić, Josip (HDZ)** Ne zna odgovor na dobro, ok. Hvala. Poštovani državni revizore, uvaženi potpredsjedniče. Pa evo želim nešto reći o ovom izvješću državne revizije za 2023.g. jer jer govorimo o percepciji Ureda za državnu reviziju i ona je uvijek pozitivna i ako je nešto obilježava kad govorimo o institucijama RH njenu stabilnost cjelokupnog sustava onda možemo reći da Ured za državnu reviziju već desetljećima, ajmo reći funkcionira vrlo stabilno i ljudi, vodeći ljudi su ja mislim evo možda kad gledamo kroz sve to vrijeme revizori su ajmo reći najmanje skloni ili su najmanje bili u promjenama. Kad govorimo evo kolega Klešić je naš državni revizor je s nama od 2010.g. u drugom je mandatu koji je potvrđen 2018.g. u prosincu i to pokazuje da jedna stabilnost sustava, ali i uporan rad sa svim institucijama korisnicima tih ajmo reći sposobnosti koje može dati državna revizija ipak iz godine u godinu daje sve bolje i bolje rezultate i moramo reći da smo uređenije društvo kada govorimo o tome poštujemo li ili ne poštujemo sve ono što mi ovdje kao u HS-u donesemo kao akt, zakon ili slično tome nešto. Tako da ovo izvješće 2023. pokazuje da je provedeno 181 revizija i da imamo tih mišljenja uvjetnih 71, bezuvjetnih 76 što govori ajmo reć da smo tu negdje mislim kad gledamo godine prije uglavnom više-manje slično. Provelo se pet revizija usklađenosti, jedna provedba naloga i preporuka. Ta zadnja možda, možda ih treba možda i više malo, možda da ovi koji stalno ponavljaju da nauče zašto bi trebali poštovati ono što se donosi kao zakon. 491 subjekt zaista je veliki obim s obzirom na ono što smo već čuli o broju zaposlenih, znači 283 od čega su dva dužnosnika i 240 revizora što jasno pokazuje da taj posao kroz godinu nije zaista lako odraditi, s obzirom na razinu koji moramo pokriti od lokalne, regionalne do državne razine, a onda i sve ostalo što

su se ti izvještaji napravili onako kako treba i kvalitetno i da ono što se napiše ima svoju težinu. Kako su se svi u svojim raspravama određivali prema pojedinom problemu koji su sami uočili na ovom izvješću koje ima 187, osam stranica, ja sam nekako svojom metodom se usredotočio na razinu tj. reviziju usklađenosti trgovačkog društva u vlasništvu lokalne samouprave u ovom slučaju govorimo o Zagrebačkom holdingu Zagrebački holding, jedna priča o kojoj se slušaju svakodnevno samo pozitivne stvari i ipak kad usporedimo ono što se pojavljuje u medijima, onome što govore političari, prvi ljudi grada ili tog samog sustava i onog što imamo ovdje u reviziji, to baš, taj posao koji se odradio u dvije godine i ne izgleda tako kako se to malo nama ovdje ovaj predstavlja tako da kad pogledamo te brojke, možemo vrlo lako utvrditi što se tamo događa. U biti ne događa se previše ništa pozitivno u smislu kada govorimo o nekim njihovim ajmo reći obvezama ili potraživanjima. Pa to trgovačko društvo je krajem 2023., znači ovo je do rujna 2023. revizija, znači imalo potraživanja milijardu i 290 milijuna kuna. Kada znamo da su prihodi tog društva na nivou 800 milijuna eura godišnje, činjenica je da su potraživanja zaista velika i da ta potraživanja kratkotrajna i dugotrajna u odnosu na ono što smo imali 2021. nisu puno pala za nekih 80-ak milijuna kuna. Znači od ljudi, od građana se očekuje da cijene ono što im se sugerira ili se govori kao informacija tako da ako slušaju ovo, pričao tome da se super upravlja sa tim društvom i da se rješavaju svi veliki problemi koji su navodno bili puno prije tako loše, ovaj napravljeni tj. tako se loše vodilo da to sada ne izgleda puno bolje. Pogledajmo obveze, 5 milijardi i 450 milijuna kuna na kraju znači pri kraju 2023. godine. Od toga dugotrajna, dugotrajne obveze 4 milijarde 767 milijuna kuna, a kratkotrajne 692. što se desilo? Ove kratkotrajne su postale dugotrajne. Razlika je svega možda 15-ak milijuna kuna. Znači opća znači ili ajmo reći obveze itekako terete tako jedno komunalno društvo koje ima puno svojih podružnica. Gotovo su jednake ili gotovo veće od ukupnog godišnjeg prihoda. Kao čelnik lokalne samouprave koje isto ima svoja komunalna društva mi znamo što to znači. Nije to lagani posao. Ja znam da je grad Zagreb veliki grad i da ovdje zaista ima puno više posla nego u mnogo manjim sredinama ali priča o tome da se financijski to sve nekako uređuje, da to sve bolje funkcionira po meni ne pokazuje se iz ove revizije. Što je nagore u tome? Što je glavni kupac tih usluga grad Zagreb, od svog komunalnog društva i što on duguje gotovo 70% svih tih dugovanja. Da su građani ti koji duguju manje. I sad naravno postavlja se pitanje, zašto grad koji dobro financijski stoji ne plaća svoje obveze jer to ovdje piše. Znači ovo je 9. mjesec 2023. Nismo puno daleko u 2024. pa ne vjerujem da je to puno bolje nego što je bilo nekada jer pokazuju brojke što je bilo 2021. Tako da ta razina odnosa grada prema svom društvu je u tri godine za 50-ak milijuna manje nego što je to bilo 2021. godine. Tako da možemo slušati priče, možemo čitati u novinama ako nemamo određenih politika da će se ne znam u Zagrebu graditi veliki nekakvi infrastrukturni projekti, da će to sve samo što nije počelo, ne znam od cesta, nadvožnjaka, podvožnjaka, tramvaja, svega ostaloga ali činjenica i ono što je pokazala revizija, da to baš tako ne izgleda. Ja ne živim u Zagrebu, privremeno živim ovdje i možda se ne bi trebao bavit sa ovom temom, ali očito da ova revizija pokazuje da taj sustav nije ustrojen onako kako se obećavalo i nije riješio probleme koji su, ako su bili veliki i naslijeđeni, nisu se riješili. Postoje preporuke što bi trebalo riješiti. Evo i od svega što ću, što mogu pročitati ovdje evo stranica 113, kaže do konca rujna 2023., društvo nije donijelo dokument kojim se uređuje naplata potraživanja s gradom. Sve druge dokumente ajde nekako jesmo ali ono sa vlasnikom nismo. Zašto, jer nam duguje najviše novaca. Pa ajmo to riješit, kako da naplatimo usluge koje grad nama treba ili naručuje ih od nas ili kako trebamo mi za njih za grad to izvesti. Tako da cijela ta priča kažem lošu podlogu, revizija je to otvorila, razotkrila. Tko će se bavit s ovim nek se bavi, to mogu i mediji, mogu političari, ne znam tko. Ali nije problem samo što mi imamo evo čuli smo zdravstvo, HERA itd., evo jedna lokalna razina komunalno društvo, najveći grad u Hrvatskoj, najveće komunalno društvo i velika razina problema koje treba rješavati. Kako? Vidimo da su kažem, krediti više-manje došli pri kraju, da prihodi iz godine u godinu ne rastu onako kako se možda očekivalo, da se ne snosi odgovornost za pojedine incidente i događaje koji su se događali, pogotovo kad govorimo o sustavu zbrinjavanja otpada i da jednostavno vrijeme ide, mandati su evo još malo do kraja slijedeće godine, do slijedećih izbora i svega 7-8 mjeseci, što ćemo pokazati na kraju? Da je ovaj broj bolji nego 2021. kad smo preuzeli odgovornost, je li gori? li to ide u nekakvom mirnom toku pa držimo vodu dok majstori odu ali činjenica je da ovo što piše ovdje se ne može drugačije protumačiti, ne može se demantirati drukčije jer je upravo to nalaz revizije, ono kakva je bila percepcija nekada prije 10-ak godina, doći će nam revizija. Bilo je malo i straha, pa što će nam nać pa ono. Danas, danas je to sasvim jedna drugačija priča, hoćemo dat sve, slušamo, pronađite nam. Kad dolaze novi čelnici, ako sjećate se čim dođu na mandat odmah traže barem ove komercijalne revizije da vidimo što je naš prethodnik učinio jer smo ga stalno optuživali da je nešto loše radio, krivo je radio itd. Evo imamo govore nekakve papire, samo trebamo čitati i to je vrijednost ovih izvještaja i mislim da ne treba se nitko ljutiti, mislim da ovo je sve u dobroj namjeri rečeno. Ajde da popravite ovo što vam ovdje fali i donesite taj dokument kojim će se urediti naplata grada i komunalnog društva kad već imate i sve ostalo. Jer ispada da građani koje se najčešće akceptira, duguju 7 puta manje nego grad svom društvu, što ne bi bilo fer u percepciji građana, što je to zašto mi plaćamo određene usluge, komunalne usluge. Tako da evo, mislim da ako gospodin gradonačelnik ili kolege njegove u saboru žele čitati ovaj dokument i čitaju sve ono što vide u državi krivo,

i vašim, dirljivo je vaše nadahnuto to interpretiranje onoga što piše. Ja ću sad, vrijeme mi ne dopušta reći mnogo više, ali reći ću vam samo ovo, dakle prošlu godinu, a i ovu će Holding nakon dugog niza godina će završiti pozitivno. Kao što ste se mogli informirat, a zapravo sam siguran da to znate, pa namjerno prešućujete. Holding smo naslijedili u kako bi rekao vaš predsjednik u kolosalnim dugovima, sa obveznicom koju smo morali reemitirati, a čiji je zapravo prihod od te obveznice bio (HDZ)** Poštovani zastupnik Borić. Hvala lijepa kolega Bakić i ja sam isto dirljiv vašom raspravom u dijelu da vi želite pomoć tom Holdingu kao oni koji ga ajmo reći nosi najveću politički odgovornost za njegovo funkcioniranje, rad itd., kao politička vlast ajmo to tako reći i kad gledate ovaj nalaz najbolja pomoć Holdingu bi bila da grad ono što je naručio plati, odmah bi ti rezultati sigurno bili pozitivniji jer tih 70% ukupnih potraživanja duguje grad i ajmo to riješit i svi će bit zadovoljniji, a vjerojatno i građani bi možda onda mogli dobiti neke usluge možda i jeftinije s obzirom da se ide prema tome i na kraju svi zadovoljni. Onda bi nalaz revizije bio odličan, građani zadovoljni, a grad riješio svoje obveze i donesite ovaj dokument kako ćete to riješiti. Jelena (Možemo!)** Pa ja sam iskreno mislila da će HDZ pokriti uši u ovoj raspravi i nadati se da zapravo ne pričamo o tome kako oni upravljaju svojim poduzećima jer za razliku od Holdinga koji je stabilizirao financije zapošljava ljude i širi komunalne usluge, u izvješću smo mogli i danas u raspravi smo mogli kojim vi upravljate ni ne znaju koliko imaju dugova recimo, čuli smo da HŽ dakle nenamjenski troši sredstva koja su trebala bit za modernizaciju željeznica, troše da pokriju vlastite dugove, da HERA dijeli licence, a da ni ne provjerava koliko ima zaposlenih, dakle to je nekakvo stanje, možete još i još toga pročitati zapravo u ovom izvješću ima pregršt toga nažalost, a pokazuje na koji način zapravo država apsolutno nemarno i neodgovorno upravlja svojim državnim poduzećima. A da završim još s arbitražom MOL-a u koje zapravo se navodi da je Hrvatska sada dužna ne samo troškove prema Energetskoj povelji iz koje nije izašla nego i zatezne kamate koje će otplaćivati ne znamo još kolko godina i ne znamo još koliko duga, hvala. Hvala lijepo. Kolegice Miloš, evo to su rasprave o izvješću, odmah se neki naljute ako slučajno pogodimo, evo ovo je bilo metodom slučajnog odabira sam pogodio na Holdingu jer jednostavno bilo je i drugih nekih priča, ali evo ovi su mi bili najbliži i sad kad to gledamo i slušamo i piše ovdje što piše, mi slušamo e sad bolnice itd., pa slušamo i to je upravo uloga Ureda Državne revizije da svih upozore, sva tijela države i bolnice i ne znam, šta ja znam, komunalna društva i lokalnu samoupravu svaku, i općinu i grad i tako, da griješe, da nešto rade krivo i da treba popraviti, to su nalazi i preporuke. I sad imamo jedan nalog i preporuku neka Grad Zagreb riješi ovaj dokument s kojim će riješit plaćanje Holdingu i kad riješi ovih 70% svih potraživanja, Holding zdraviji, grad isto dobro stoji, građanima lakše i bolje, mogu manje platiti možda i oni nešto i svima bolje i to je ono što je rekao kolega Klešić, slušajte preporuke i naloge i onda bi te situacije u mnogim sustavima bile bolje. **Reiner, Zahvaljujem. Poštovani kolega Boriću, evo ja vam se kao građanka Grada Zagreba zahvaljujem što ste mi otvorili oči ovom svojom analizom, sad mi je jasno zašto je grad zatrpan smećem i zašto ništa u njemu ne funkcionira, pa evo sad mi je lakše kad znam koji su razlozi, a možda grad ne vraća novce Holdingu zato što čuva novce za velike projekte u ovom gradu koji će možda nekad se dogodit.

jer je u raspravi o izvješću o državnoj reviziji odjednom počela govoriti o lokalnoj politici i odnosima u Gradu Zagrebu koji nemaju veze sa točkom dnevnog reda danas, hvala. Dobro, naravno da to znate i sami da nije bila povreda Poslovnika, pa vam dajem opomenu jer je itekako to jedno s drugim u vezi. Ovaj, a imamo sad odgovor na repliku kolege Borića. Hvala lijepo kolegice Blažanović, pa nama je revizija otvorila oči jer mi slušamo ili čitamo, dnevno se u medijima govori o Zagrebu koji se razvija, koji ima velike infrastrukturne projekte, samo što nisu, sad će ili možda slijedeće godine krenut, ali riješili smo sve dugove, imamo dobar kreditni rejting itd.. Ali ovdje na stranici 112 piše, od ukupno iskazanih potraživanja društva koncem rujna 2023. potraživanja od grada iznosila su 867 milijuna 560 tisuća 162 kune ili 115 milijuna eura, to je najveći problem i ako želiš svome društvu dobro, ti si mu vlasnik, onda plati ovaj iznos i oni će imat puno manje problema, a građani bi onda mogli računat da imaju i jeftinije usluge prijevoza, da mogu bolje zbrinjavati otpad od onoga što su obećali, da se ne događaju onakve tragedije ili incidenti koji se događaju na Jakuševcu za kojeg ste obećali sanirat, ali nažalost imali ste tamo eksploziju, odrone, šta ja znam šta se tamo sve ne događa, požare i naravno

sve što smo navikli za vaše igrokaze ovo je zaista omalovažavanje zastupnika. Zaista je izuzetno, reći ću samo tužno da to što sad čitate iz ovog izvještaja, a apropo grad više Holdingu apsolutno ništa dužan nije, da to što čitate u ovom izvještaju povezujete sa nesrećom koja se dogodila na odlagalištu otpada Jakuševac. Dalje i niže ne može. Glasovac ima repliku. **Glasovac, Sabina (SDP)** Kolega Borić vidim da vrlo iscrpno čitate izvješće Državne revizije posebno kada vidite ono Zagreb, vidim da vam to prouzrokuje i neke duševne boli, pa evo ja vam molim s obzirom da ste blizu oltaru, a da se tamo bolje čuje misa da prinesete pozornosti ovo izvješće vašem ministru zdravstva i da mu objasnite da u ovih 9 godina, od 2015. godine niste učinili ništa da bi donijeli nacionalni plan za upravljanje ljudskim resursima i koordinativno tijelo koje bi pratilo i upravljalo razvojem ljudskih potencijala pa nam danas sustav primarne zdravstvene zaštite zapravo počiva na entuzijazmu osoba koje su stekle uvjete za mirovinu, a održavaju taj sustav i imamo situaciju da 300 tisuća žena nema primarnu ginekološku zaštitu, da će 500 tisuća odnosno pola milijuna Hrvata ostati bez liječnika obiteljske medicine i da pedijatara u Hrvatskoj kronično nedostaje. Pa vam molim da to prinesete pozornosti ministru i da počnete nešto raditi po tom pitanju jer da ste to krenuli 2015. danas smo već mogli imati neki iskorak Kolega Borić, odgovor. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Kolegice Glasovac pa ne treba biti nervoza ovdje. Ja znam da ste vi zajedno na vlasti sa kolegama iz Možemo! i da vodite ovaj grad i da vas isto ovo boli kad pročitate, ali sad smo čuli da je ovo riješeno. Ako je ovo riješeno ovih 867 miliona nemamo problem, ja krivo govorim, ako je riješeno, a čuli smo da je riješeno, a ja mislim da nije riješeno. Vidjet ćemo i slijedeću reviziju pa će pisat nešto ne, ali baš iz financijskih izvještaja onoga što sam ja vidio na zagrebačkom holdingu ne piše da je riješeno. Tako da kolega Bakić ne bi se baš složio s vama da ste vi to riješili i da nije u redu da tu ja nešto povezujem. Ne povezujem nego govorim što se događa u sustavu. Nemojmo biti tako osjetljivi na kritiku jer mi slušamo vaše kritike, zdravstveni sustav, drugi neki sustav itd. Pa što je problem? Pa evo ministar isto čita nalaz revizije i nek povuče poteze koji su mu naloženi ovdje i lijepo piše. Mislim što sad? Pa nemojte se ljutiti tako kolegice Glasovac. Vi kad ste bili na vlasti pa i vama je nešto revizija pisala i nema veze to jer što smo zaključili transparentnost veća, oni koji slušaju preporuke naravno idu na bolje, a ovi koji neće nek ponavljaju greške ali za to postoji onda neki drugi sustav koji to treba riješiti. Evo ja tako gledam ovo izvješće i nemojte se ljutit. **Reiner, Željko (HDZ)** Sada će govorit poštovana zastupnica Marija Lugarić. Izvolite. **Lugarić, Marija (SDP)** Poštovani gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege, glavni državni revizori, zamjenice državni revizori, način na koji ja razumijem ovu raspravu koja me moram priznati malo počela i žalosti, dakle postoje tri razloga zašto mi zapravo uopće o ovim izvješćima raspravljamo ili zašto možemo o njima raspravljat. Jedan razlog zašto o ovome raspravljamo zato što je to naprosto zakonska obveza što je relativno glup razlog za raspravu o ovom izvješću. Drugo, razlog može biti za raspravu da konstatiramo veće ili manje horore koje konstatira revizija. U tim recimo većim hororima spada HERA ili recimo HŽ, ali HERA mislim da tu apsolutno ono dobija titulu najvećeg horora revizorskog za 2023. godinu ili da pojedinci ovdje politiziraju ko što smo maloprije čuli ili kao treći motiv da na neki način raspravljamo da zapravo pokušamo odgovorno evaluirati kako se to troši javni novac za koji smo mi kao zastupnici na neki na neki način i zaduženi odnosno na koji način subjekti revizije posluju odnosno da li ono posluju u skladu s propisima. Prvo da bismo vidjeli da li rade svoj posao, drugo da li ti propisi uopće kao takvi, kao ja moram priznat i potpuno ću to otvoreno reći da sam već donekle umorna od ovih rasprava o reviziji gdje mi stalno konstatiramo stanje i onda se više ili manje nad njim iščuđavamo pa onda čak onda i na nekom kraju konstatiramo ok dobili smo taj broj primjedbi od kojih 20% nije ne znam nije uopće prihvaćeno čini mi se da je ovdje 18%, 50 je više ili manje, 20 neprimjenjivo itd. I meni se čini, a to bi bio na neki način možda moj apel, molba ili ne znam kako drugačije da to formuliram i vama kao reviziji da možda u naše godišnje, u ove godišnje izvještaje koje podnosite saboru dajete i onaj slijedeći korak. Dakle, vi dajete izvještaj, revidirani subjekti o tome kažu uglavnom se pospu pepelom i kažu mi to sve prihvaćamo to je sve u redu nešto ćemo učiniti i izdate određene preporuke. Da možda osim same statistike o prihvaćanju tih preporuka dobijemo i neku kvalitativnu analizu jer i u tim preporukama nije baš sve isto. Dakle, preporuka koja će reći za određeni revidirani subjekt treba bolje ustrojiti ne znam poslovne knjige ili knjigovodstveno poslovanje ili tako neke stvari koje su više-manje tehničke i lako popravljive to je po meni manji problem. Po meni je veći problem što radimo s preporukom koje trebaju raditi kvalitativno drugačiju politiku. Oni se vode jednako. Jedna preporuka je ovo, jedna preporuka je ono, ali oni naprosto mislim da težinski nisu iste. I u tom smislu želim zapravo govoriti o dva, o dvije stvari. Prvo u ovom izvještaju revizije na jedan manji, u jednom kraćem dijelu ste se osvrnuli na korištenje sredstava iz Fonda solidarnosti koji je u revidiranom razdoblju doista bio na niskim razinama poslije se to, godinu dana iza toga se to jako da tak kažem napumpalo i bit će zanimljivo vidjeti izvješća o korištenju sredstava Fonda solidarnosti za tu godinu gdje mi se čini da smo utrpali i što ide i što ne ide, ali to je moje doista subjektivno mišljenje koje, za koje dozvoljavam da sam potpuno, potpuno Međutim, mislim da trebamo o tome smo razgovarali kada smo, kada ste raspravljali o izvještaju revizije državnog proračuna za 2022. godinu šta se događa u situacijama kad sredstva odnosno pojedine djelatnosti, pojedine aktivnosti koje su mogle biti financirane iz sredstava Fonda solidarnosti zbog nezakonitosti, petljanja i muljanja sa sredstvima smo ih preknjižavali i financirali iz sredstava državnog proračuna. Najpoznatiji slučaj je tu primjer 3D skeniranja kulturne baštine i zapravo onog već sad poznatog potresnog profiterstva kada sredstva koja su temeljem odluka i naloga odnosno izvještaja Ministarstva kulture dostavljana Geodetskom fakultetu za 3D skeniranje koja su po svemu trebala biti financirana iz sredstava Fonda solidarnosti zbog tih nestašnih geodeta koji su kršili zakon, sad to pokušavam biti jako blaga u svojim formulacijama koje govorim smo sredstva preknjižavali na državni proračun, dakle mi se da su javna sredstva tu dvostruko oštećena. Da ne pričamo o nekakvoj javnoj blamaži gdje nama sada i ti geodeti i najbliži suradnici Obuljen Koržinek su pod istragom EPPO i proveli određeno vrijeme u zatvoru zato što su prtljali sa sredstvima koja su zapravo javna i s kojima se nije smjelo petljat. Prema tome, mislim da to očekujem za nekakvo drugo izvješće. Žao mi što za 2023. niste revidirali primjerice Ministarstvo kulture jel su ta preknjižavanja upravo bila u 2023.g. i ja se nadam da temeljem onih rasprava koje smo imali da će se revidirat u jednom trenutku i Geodetski fakultet i Ministarstvo kulture i zapravo svi oni entiteti koji imaju istragu EPPO-a ili drugih tijela da mi naprosto vidimo o čem se rad jer dok mi nećemo znat o čem se radi mi možemo o tome pričat na ovaj ili na onaj način. Ovdje smo već dosta govorili i o reviziji primarne zdravstvene zaštite, rekla sam nešto o tome i u replici na samom početku, ali doista želim istaknuti da i podržati vaš rad u tom dijelu gdje se revidiraju programi ili politike koji doista imaju značajnog utjecaja na život ljudi. Ovo je jedna od takvih revizija, dostupnost liječnika primarne zdravstvene zaštite, dostupnost ginekologa, dostupnost pedijatra je doista od ključne važnosti. I zbog javnosti i zbog svega želim samo reći ono što ste vi utvrdili ovom revizijom, da strateški plan razvoja ljudskih resursa nije donesen, postojeći vrijedi od 2020., dakle ne govorimo o malim kašnjenjima, govorimo o kašnjenjima koje su u godinama, da ministarstvo nije ustrojilo tijelo koje treba brinuti o usmjeravanjima dostupnih liječnika planiranjem potreba specijalizacije održavanje optimalne mreže. Nije donesen pravilnik o kadrovskim standardima, onda primjerice Zakonom o zdravstvenoj zaštiti koji je stupio na snagu u siječnju 2019. u roku od šest mjeseci je trebalo donijeti mrežu kojom se određuje potreban broj zdravstvenih ustanova, dakle govorimo 2019. šest mjeseci, sad smo u 2024.g., pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Nacionalnog registra pružatelja zdravstvene zaštite nije ustrojen, kontinuirano se ne prate promjene o strukturi i starosti liječnika, nisu predlagane aktivnosti za osiguranje dovoljnog broja liječnika, dakle sve ono što zapravo kroz možda ove suhoparne ili nekad i birokratske rečenice zapravo znači da ljudi ne mogu doć do svog doktora. Nešto je potpredsjednica Glasovac prije o tome govorila. I zapravo dokazuje da ono što tvrdimo na neki način godinama, a to je da se zapravo događa jedno prilično kolosalno urušavanje primarne zdravstvene zaštite koja je zapravo temelj javnozdravstvenog sustava. I čini mi se da preporuke koje ste dali u ovom dijelu zapravo težinski ne bi smjele značiti isto kao ove neke gotovo administrativne ili računovodstvene u nekim drugim resorima, naprosto ne može biti isto. Preporuka dajte napravite mrežu zdravstvenih ustanova ili planirajte kadrove il dajte osigurajte da ljudi imaju doktora jel to u osnovi to znači, ne može imati jednaku težinu kao dajte uspostavite računovodstvene standarde ili ne znam dobro vodite knjigu putnih naloga. Stoga bi još zaključno, zapravo moje pitanje svima nama je na koji način zapravo pratimo primjenu preporuka? Čini mi se da nekako kako desetljećima recimo imame izvještaje revizije gdje se revidira sve više i više subjekata i sami revidirani subjekti su naučili da tako kažem bolje poslovati. Ja se sjećam od prije 25 godina nekih izvještaja ove državne revizije, mislim to su bili horori potpuno druge vrste i sada mi je drago da zapravo na neki način jesmo napredovali i raspravljamo o puno bitnijim stvarima, ali mi se čini da sada trebamo napraviti jedan korak naprijed i vidjeti kako zapravo ono što je preporučeno se primjenjuje odnosno da li se primjenjuje ili se ne primjenjuje odnosno ako je neprimjenjivo da nam se kaže gledajte neprimjenjivo je treba mijenjat zakona ili bilo kakav drugi propis. Jer znate ja ne želim doć u situaciju da za godinu dana, tri ili pet opet dođemo na nekakav izvještaj revizije i onda se opet iščuđavamo nad jednim te istim stvarima i opetovano ponavljam, konstatiramo veće ili manje horore koji se događaju u situaciji trošenja javnog novca. Da, to treba konstatirati, ali nakon konstatacije mislim da trebamo učiniti i dodatan korak, da dostavimo državno odvjetništvo to je ok jedan dio. Šta se događa s tim prijavama odnosno preporuke koje su dane na razini politike kako da se promijene politike što se događa s njima? Dakle, na neki način onda možda moj apel da u nekakvim budućim izvještajima ako je potrebno recite nam pa ćemo izglasati neki dodatni zaključak ili na neki drugačiji način formulirati ove obveze, dakle da učinimo taj korak dalje i da zapravo vidimo šta se događa nakon konstatacije stanja. Dosta smo konstatirali al čini mi se da sada stvari moramo početi i kvalitativno mijenjati. Zahvaljujem.

izvješće koje rijetko kad imamo priliku raspraviti neposredno nakon što se uputilo u zakonsku proceduru i to je sjajno, međutim nije smisao da mi prihvatimo ovo izvješće da kažemo da je Državni ured za reviziju dobro obavljao svoj posao nego da utvrdimo tko nije. A onaj tko nije i to ćemo vidjeti za godinu dana je saborska većina, HDZ i koalicijski partneri. Svaki dio ovog izvješća govori o jednom dijelu sustava, bilo da su to trgovačka društva u državnom vlasništvu, bilo da su to državne bolnice ili bilo što treće, dakle govori o tome gdje su manjkavosti. O tim manjkavostima treba voditi računa vlast, resorni ministar zdravstva na primjer ako je riječ o bolničkom sustavu, drugi ministri u odnosu na trgovačka društva koja su u njihovoj nadležnosti. I tu trebamo pratiti tko od njih nije poduzeo da

Da sam ja ministrica zdravstva, što nikada nisam bila niti ću ikada biti obzirom da nisam te struke, dakle meni bi ovaj izvještaj o državnoj reviziji bilo gotovo kuharica, točno mi je napisano gotovo šta trebam radit. Mi čujemo teze o HZZO kao strašni dugovi, problemi ovakvi ili onakvi, a nikada više novaca nismo upucali unutra, dakle nešto sistemski ne štima. Mi ne možemo reć nema novaca, čini mi se da je kolegica kad je govorila u ime klub HDZ-a o toj temi govorila, ok nećemo raspravljati o povećanju doprinosa, ali ovdje nije problem da nema novaca. Ovdje ima grozno puno novaca samo ga ne koristimo na ispravan način, dakle da, jako je važno kako odgovorno raspolažemo s novcima i da, jako je važno šta ćemo nakon ovih izvještaja praviti, većine šta će napraviti oni koji su zaduženi

državne revizije, ono što možemo zaključiti je da ljudi odgovorno rade svoj posao i da nažalost kao i velikoj većini neovisnih institucija je nekome jako stalo do toga da ih rade čim slabijima i slabijima jer vidimo to i po nekim pismima koja su došla do nas, ali vidimo kakva se kadrovska politika vodi od strane države prema Uredu za državnu reviziju. No moje pitanje za vas je da l' možda ne bi bilo u nekim budućim zakonskim izmjenama dobro da konačno donesemo i određene zakonske zaključke koje će obvezivati ona tijela koja dođu pod lupu revizije, da nakon toga dođu u Sabor i kažu nam, napravili smo i promijenili smo to i to zato jer je utvrđeno da ne radimo nešto dobro. Zašto to nakon svih ovih godina se konačno ne napravi i šta mislite, tko zapravo i zašto bježi od toga? Hvala vam lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovana zastupnica Lugarić. **Lugarić, Marija (SDP)** Da, meni se čini, kolega Jakšić da smo na neki način na istome tragu, da zapravo ključno pitanje kako pratiti primjeru preporuka odnosno promijeniti Evo većina ima već sutra prigodu za to, obzirom da je sutra na raspravi ovdje u Saboru izmjene Zakona o reviziji, prema tome, ako se želi mijenjati praksa, ako se želi osim konstatiranja napraviti i korak dalje, evo, većina, poštovani kolege iz većine, sutra je za to prilika. Poštovana zastupnica Miloš. a to je da u ovom Izvješću stoji da je zapravo u gotovo svim bolničkim zdravstvenim ustanovama značajan broj zaposlenika radi više od Zakonom o radu propisanih 180 prekovremenih sati godišnje. Dakle ZOR jasno propisuje da se ne može raditi više od 180 sati prekovremeno i to s razlogom. Ti razlozi su i sigurnost na radu i zdravlje zaposlenika, ali naravno i sigurnost prema pacijentima s kojima rade liječnici. Sad me zanima kako je moguće da jedna ustanova ne poštuje vlastiti ZOR, tko će za to odgovarati i da li će se ova situacija ikako promijeniti odnosno što će se dogoditi s ovim nalazima revizije? **Lugarić, Marija (SDP)** Da, poštovana kolegice Miloš, to bi bilo ono million dolar question, što će se dogoditi nakon ovih nalaza revizije i da, doista netko treba odgovarati. Ovdje oko radnog vremena je dodatan problem što mi ovdje imamo .../Govornik kumulativni radni odnos kod liječnika, obzirom da jedan dio njih radi i u visokom, u sustavu visokog obrazovanja, ali da, ključno je pitanje, ako dobite nalaz koji govori da nešto ne radite dobro ili da značajno ne ispunjavate svrhu zbog koje ste osnovani, onda trebate način kako radite promijeniti ili odgovarati ako uporno odbijate provoditi zakon i pravila koji ste sami donijeli. Zahvaljujem. Sada će govoriti poštovani zastupnik Piližota, izvolite. **Piližota, Boris (SDP)** Hvala predsjedavajući, poštovani glavni revizoru sa suradnicima. Pa evo ja bih započeo da ste vi jedna od rijetkih institucija u RH koja ima kredibilitet i koji svoj posao obavlja na visokoj razini integriteta te upravo mislim da zbog toga imate i značajan ugled, kako među građanima, kako među ostalim institucijama, tako i HS-u, podjednako i među vladajućima i među oporbom i to tako treba i ostati, a ja bi čak rekao da to treba podići i na višu razinu. Čisto zbog građana, zbog javnosti, ali isto onih možda koji nisu dosad pročitali izvješća ili ono što stoji na vašim, na vašoj web stranici, reći ću nešto o vašoj viziji, misiji i vrijednostima. Državni ured za reviziju usmjeren je prema dobrovoljnom upravljanju u javnom sektoru, transparentnosti i javnoj odgovornosti te djelovanju. Naglasit ću, u interesu građana. Obavlja reviziju financijskih izvještaja i poslovanja subjekata revizije utvrđenih zakonom, provjerava usklađenost njihova poslovanja s mjerodavnim propisima te ocjenjuje ekonomičnost, djelotvornost i svrsishodnost, opet ću naglasiti, upravljanja javnim novcem. Radi otklanjanja nepravilnosti, unaprjeđenja poslovanja subjektima revizije daje naloge i preporuke te obavlja provjeru njihove provedbe. Vrijednosti se odnose na neovisnost, samostalnost, integritet te odgovornost i pouzdanost u rad Državnog ureda za reviziju kao i profesionalnost, odgovornost, pouzdanost, nepristranost, savjesnost i etičnost te timski rad zaposlenika. Zašto sam ovo izdvojio i rekao? Zato što ste nadležni za preko 16 tisuća subjekata koji raspolažu i troše javni novac, odnosno novac građana naše zemlje. Koliko desetina ili stotina milijardi eura nadzirete svojim radom i upravo tu vidim problem. Naime, analizirajući vaša izvješća za protekle 3 godine otkad navodite ukupan broj i strukturu zaposlenika, vidljiv je trend smanjenja ukupnog broja zaposlenika, ali isto tako i broj revizora. Trenutno je popunjeno otprilike 75% od ukupnog broja sistematiziranih radnih mjesta. Također, relativno visoka prosječna starost zaposlenika govori, barem meni, o tome da su za kvalitetno obavljanje poslova revizije potrebna specifična znanja, kompetencije, obrazovanje te radno iskustvo koje je na današnjem tržištu rada treba adekvatno i platiti. Htio bih znati koji su razlozi zašto broj zaposlenik pada te koji su preduvjeti te tko i što vam treba osigurati kako bi se kadrovski ojačali, kako kvalitativno, tako i kvantitativno? Tko imalo razumije, ja bih rekao, osnovu ekonomije, zna da ne postoje, odnosno da nema malih i velikih troškova, već samo potrebnih i nepotrebnih. Ako su razlozi isključivo financijske prirode, onda očigledno ne postoji politička volja Vlade RH jer su financijska sredstva koja je potrebno osigurati za vaš rad samo kap u moru iznosa javnog novca kojega nadzirete. Svojim radom i sprječavanjem potencijalno financijskih štetnih radnji u raspolaganju i trošenju javnog novca sami osiguravate ta sredstva u državnom proračunu, a jačanjem kadrovskih kapaciteta mogli bi još puno više napraviti. I mislim da toga morate i vi biti sve više svjesni. Ne znam imaju li revizori normu, ali sukladno broju obavljenih financijskih revizija, revizija učinkovitosti, revizija usklađenosti, te izdanih naloga i preporuka odradili ste ja bih rekao lavovski posao u odnosu na trenutne mogućnosti, odnosno kadrovske kapacitete sa kojima raspolažete. Reći ću samo kratko, a onda ću se nadovezati kasnije zašto to govorim o financijskim izvještajima izrazili ste nešto preko 50% bezuvjetnih mišljenja, znači manje od 50% ima uvjetnih mišljenja, a o usklađenosti poslovanja isto tako nešto iznad 50% bezuvjetnih, a manje od 50 uvjetnih mišljenja. Vidljivo je da je broj izraženih uvjetnih mišljenja o financijskim izvještajima i usklađenosti poslovanja i dalje značajan, te da subjekti revizije trebaju poduzeti dodatne napore kako bi proveli sve dane naloge i preporuke kako se nepravilnosti i propusti ne bi i u budućnosti ponavljali. Izdvojio bih između ostalog i zbog građana, odnosno javnosti, ali evo i zbog svih nas prisutnih nekoliko obavljenih revizija iz područja koje vi pokrivate, pa bih kao prvu izdvojio reviziju Godišnjeg izvještaja o izvršenju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022., gdje ste izrazili uvjetno mišljenje, utvrdili nepravilnosti, izdali 19 naloga i preporuka čija bi provedba ukoliko do ne dođe pridonijela i naglasit ću povećanju transparentnosti korištenja proračunskih sredstava. Kao drugo izdvojio bih reviziju 29 jedinica lokalne samouprave i područne gdje su utvrđene i ostale, između ostalih nepravilnosti u propustu područja financijskog izvještavanja javne nabave te upravljanja imovinom. Ukupno ste dali 414 naloga i preporuka, te je više uvjetnih nego bezuvjetnih mišljenja. Zato povezujem sa onim prošlim što sam rekao. Ono je prosjek, u pravilu ste dali više bezuvjetnih mišljenja, ali kad govorimo o jedinicama lokalne samouprave više je uvjetnih mišljenja. Pod treće bih izdvojio reviziju 38 bolničkih zdravstvenih ustanova gdje su između ostalih utvrđene nepravilnosti i propusti u području računovodstvenog poslovanja i financijskog izvještavanja rashoda, te javne nabave. Ukupno ste dali 558 naloga i preporuka, te je kod bolničkog, odnosno zdravstvenog sustava još veći razlika između uvjetnih i bezuvjetnih mišljenja naravno u korist uvjetnih mišljenja. Tu ste mi dali na repliku koju sam vam postavio nakon vašeg izlaganja malo frapantan podatak da je ukupan dug 4 milijarde, ali sad smo konstatirali da je 2 milijarde ukupan dug, tako da se evo na tome zahvaljujem. Pod 4 bih izdvojio reviziju usklađenosti poslovanja Hrvatskih šuma za 2021. i 2022. godinu za koju ste također izrazili uvjetno mišljenje zbog utvrđenih nepravilnosti i propusta sad ću sad ću tu naglasiti u području prihoda od prodaje drvnih asortimenata, obračuna naknade za korištenje šumske infrastrukture, te zapošljavanja. I ako zadnju izdvojit ću reviziju učinkovitosti i unapređenja kvaliteta vode, te dostupnosti vode za ljudsku potrošnju u Republici Hrvatskoj. Subjekti revizije bile su nadležno Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, te Hrvatske vode. Neki od propusta koji su utvrđeni odnose se na provedbu i financiranje projekata javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, te ostvarenja ciljeva u vezi sa unapređenjem kvaliteta vode i dostupnosti vode za ljudsku potrošnju. Iznijet ću na kraju samo nekoliko podataka vezanih za trenutačno stanje javne vodoopskrbe i javne odvodnje u Republici Hrvatskoj prema podacima prikupljenim tijekom vaše revizije. Što se tiče vodoopskrbe na sustav javne vodoopskrbe priključeno je nešto malo manje od 87% stanovništva. 42% stanovništva je pod rizikom s obzirom na zdravstvenu ispravnost vode. Postoji oko 200 lokalnih vodovoda kojima ne upravljaju javni isporučitelji, a u kojima se kontrola zdravstvene ispravnosti vode obavlja neredovito ili se uopće ne obavlja. Gubici vode iznose oko 50% ukupne količine namijenjene za javnu vodoopskrbu. Što se tiče javne odvodnje na sustav javne odvodnje priključeno je nešto više od 57% stanovništva. 7% otpadnih voda pročišćava se u skladu sa zakonodavstvom EU, 7% a u EU taj prosjek je 82%. 16% otpadnih voda iz sustava javne odvodnje ispušta se u okoliš nepročišćeno, odnosno bez ikakve sanacije. I evo ja bih na kraju rekao da ovi podaci koliko si mi htjeli priznati ili ne pokazuju da je i ovo Hrvatska u 21. stoljeću. Hvala vam.

Kolega Piližota ima iskustva rada u lokalnoj upravi i s obzirom da ste se u svojoj raspravi dosta osvrnuli na stanje u hrvatskom zdravstvu, a to je nešto što je i potencirano kroz izvješće Državne revizije moje pitanje za vas je s obzirom da ulazimo u jubilarnu 559 reformu Hrvatskog zdravstvenog sustava da li vi kroz one političke odluke koje je Vlada donijela u sustavu zdravstva vidite i osjećate optimizam da će se sada nešto raditi bolje, drugačije, pametnije i da će biti uspješnije za one primarne korisnike koji su i dalje na listama čekanja koje su možda i nikad veće. Hvala lijepo. **Reiner, Željko Hvala kolega Jakšić. Pa evo i na prvo pitanje koje sam postavio prošle godine je glavni državni revizor rekao da je dug iznosio 14 milijardi, sad je negdje oko 2 milijarde eura, što znači da vidimo gotovo 10% povećanje ili 200 milijuna eura za obveze u zdravstvenom sustavu i HZMO-u. Drugo, nisam dobio, nisam stigao postavit pitanje al tu možda isto leži odgovor. Sve vaše preporuke kao što je i kolegica rekla su jedna kuharica za zdravstveni sustav, da se samo dio toga primjeni mislim da bi se iz godine u godinu vidio itekako velik pomak u zdravstvenom sustavu. Nažalost to osobno ne vidim. Evo, Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolega Piližota, vi ste spomenuli usporedbu nekoliko izvješća od prethodnih godina i u svom izlaganju spomenuli ste važnost provođenja preporuka od strane državne revizije prema subjektima koje nadziru. Na žalost iz svega od prethodnih godina, mi vidimo da čelnici nekih ministarstava i dalje ne provode i ne prihvaćaju preporuke Ureda za državnu reviziju i u biti neke greške i netransparentno poslovanje se iz godine u godinu poboljšavanja, ponavlja u biti. I ja mislim da mi trebamo iskoristit ovu raspravu da ponovno spomenemo da preporuke državne revizije nisu opcionalne nego bi one trebale biti obvezne i da bi ih ti čelnici trebali kako bi poboljšali svoje poslovanje i upravljanje javnim resursima učinili što učinkovitijima i trebamo koristit svaku priliku da to ponavljamo. uključen./…, a što se tiče samih preporuka evo meni je ovo prvo izvješće u HS-u koje sam analizirao, gledao. Slijedeće godine ću se potruditi da povučem isto paralelu i da vidimo koji će sve nalozi i preporuke koje vi izdate biti realizirane. ako vaše preporuke i nalozi nisu obvezujući ili za nekoga ili ih netko tako ne doživljava, onda ne vidim uopće postojanje i svrhu Državnog ureda za reviziju. Hvala Hvala lijepo. I ja ću se isto u svojoj replici malo referirati na zdravstvo iz jednostavnog razloga što kad gledate malo nalaze državne revizije iz godine u godinu, a vi ćete imati prilike i slijedeće godine uspoređivati, onda vam nalazi iz godine u godinu zapravo ukazuju, pogotovo kad je riječ o onoj reviziji, izvršenje državnog proračuna, ukazuju na to da je zdravstvo vreća bez dna i da bez obzira kako kažu, mi ne bi izdavali više iz zdravstvo, ali koliko god izdajemo, izdvajamo za zdravstvo nikad nije dosta i da je zapravo najveći bolesnik u zdravstvu sam, sam sustav i mi o tome ovdje raspravljam, raspravljamo o preporukama no međutim meni se čini da oni koji trebao raspravljati o toj reviziji i koji to treba dobro čitati i čak na drugu decimalu je ministar zdravstva. On je taj koji bi iz ove revizije trebao izvući neke preporuke, izvući preporuke ali i izvući i nekakve smjernice i hodogram za rad dalje. Hvala lijepo. Boris (SDP)** Slažem se s vama. Da sam na mjestu ministra zdravstva, evo barem ovaj dan bi sjedio u HS-u i slušao koje se sve kritike i činjenice iznose u saboru po pitanju zdravstvenoga sustava ali evo po nizu iznesenih preporuka i naloga mi smo u situaciji da zdravstvene ustanove u RH još uvijek ne znaju što i kome duguju i koliko duguju. Pa je to neka poruka da bi prvo trebali istražiti koja su im dugovanja, prema kome imaju dugovanja i da im to bude polazna točka, a tek onda će moći postupati po malo zahtjevnijim preporukama i, i nalazima Ureda za državnu reviziju. Evo, hvala. **Orešković, Dalija (DOSIP)** Uvaženi zastupniče Piližota, evo mislim da ste sjajno obradili ovo izvješće. Na tragu onoga što ste vi govorili ali i vaš kolega Đujić, meni se čini da je izvješće Državnog ureda za reviziju pitanje imamo li uopće državu. Naime, ako u ovom izvješću postoje preporuke koje su manje-više iz godine u godinu iste, pogotovo kada govorimo o pojedinim sektorima poput zdravstva, resorni ministar, jedne od najdugovječnijih Vlada ne poduzima ništa to onda govori da je problem u tom ministru ali i parlamentarnoj većini koja ga ne kontrolira i ne smjenjuje zbog lošeg sustava rada. I to je čitava poanta ovog izvješća. Dakle, ne radi se tu o tome je li Državni ured za reviziju dobro radio svoj posao, svi ćemo se složiti da je ali ako sabor ne može obavljat svoj posao, ako ne može kontrolirati izvršnu vlast, ako ne može smijeniti ministra, konkretno ministra zdravstva ali ima i drugih koji svoj posao nisu u stanju obaviti tako da štite javni interes i državne financije, HDZ je taj koji je podbacio u ovom slučaju. Slažem se s vama u potpunosti kolegice Orešković. Pa evo neki dan smo imali isto u medijima priliku pročitati da je rekordan dug zdravstvenog sustava za lijekove koji sad iznosi 600 milijuna eura, od čega je 400 milijuna eura dospjelo, a svi znamo tko je čelna osoba u bilo kojem ministarstvu pa tako i u Ministarstvu zdravstva i tko je odgovoran za sve ono što se ili dobro ili loše dešava u istom ministarstvu. Evo, hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Sad će govorit poštovani zastupnik Tomislav Šuta. Izvolite. Zahvaljujem. Pozdravljam predstavnike državne revizije i ono što bih odmah na početku kazao da RH sigurno je mnogo učinila kako bi sve institucije bile neovisne. Pa između ostalog Državni ured za reviziju koji je danas dao za svoj rad u 2023. godini izvješće, dokazuje da su samostalni u radu, neovisni, odgovorni i pouzdani te da javnosti je osigurano povjerenje i sigurnost da izvješća o obavljenim revizijama i izvješće o radu Državnog ureda za reviziju u cjelini sadrže točne, objektivne informacije i činjenice koje su provedive kroz naloge i preporuke, al ono što je bitno naglasit bez utjecaja subjekata revizije i drugih čimbenika. Brojke koje pokazuje se kroz samo izvješće o državnoj reviziji da je obavljena 181 revizija u kojoj je obuhvaćen 491 subjekt subjekt revizije pokazuje da Ured za državnu reviziju obavio izuzetno kvalitetan posao i s obzirom na broj djelatnika koji postoji na raspolaganju. Ured u svojim revizijskim izvješćima daje kako sam kazao pouzdane informacije i javnosti o načinu na koji su subjekti revizije koristili javni novac što je za sve nas bitno, a tako i za cjelokupnu hrvatsku javnost. Dano je 2045 naloga i preporuka i ono što se može zaključiti da je popriličan broj od 1144 naloga iz prethodnih revizija do sada je izvršeno 58%, što znači da se nalazi i preporuke izvršavaju u jednom dijelu kolko je to god je to moguće, djelomično da je 20,2% izvršeno i nažalost postoji dio od 206 naloga i preporuka koji nije proveden. Nadamo se da će to u budućnosti biti izvedivo. A dokaz tome je i usporedba i podataka sa iz prethodnih godina da vidimo da je broj provedenih naloga i preporuka porastao za 6,3%. Ono što je jako dobro i danas smo vidjeli da dosta se spominje zdravstvo, da je ured prepoznao zdravstvo kao područje od posebnog interesa za cjelokupnu javnost. I ono što je dobro da u tom svemu su izneseni sigurno nalozi i preporuke za poboljšanje sustava preporuke koje se odnose na obveze prema dobavljačima i HZZO-u, upravljanje zalihama lijekova i medicinskog potrošnog materijala, prekovremeni rad te informacijski sustavi. U tom smislu ured je dao preporuku HZZO-u kako značajno mogu smanjiti međusobne obveze i potraživanja odnosno manjak i višak iskazanih u HZZO i bolničkim zdravstvenim ustanovama što dokazuje da RH čini sve kako bi sve preporuke i nalozi koji su dani se kao takvi izvršili. Ono što je vidljivo iz samog izvješća da državni ured posebnu pažnju pridaje izobrazbi svojih djelatnika, zaposlenika te jačanju samih kapaciteta što je jako bitno da u budućnosti odljev ako se i događa koji se događa prirodno da se također i popunjava. Sva izvješća su također objavljenja na mrežnim stranicama Državnog ureda za reviziju i jako je dobro da taj stupanj transparentnosti je na najvišoj razini i ono što je dobro da svi ti izvještaji su dostupni. Također su dostupni izvještaji koji se tiču političkih stranaka za koje je Državni ured za reviziju obavio nalaze i dao sva mišljenja. Od toga je 60,4% političkih stranaka dobilo bezuvjetno mišljenje dok 39,6 političkih stranaka dobilo je mišljenje u kojem jednostavno postoje određeni nedostaci odnosno dobilo je uvjetno mišljenje. Ono što bih evo osobno izdvojio i mislim da mi kao predstavnici političkih stranaka koji sjedimo ovdje u HS-u, nažalost nema kolegice Marijane Puljak i njezina politička stranka u tom samom izvješću pokazuje se kao jedan od najgorih primjera. Do sada su se prikazivali kao najveći moralisti, pokazali su da žele transparentnost, uveli su netransparentnost. Kazali su da žele zatvoriti šine, zapravo javni novac curi na sve strane, a to je vidljivo kroz nalaz državne revizije. Opet ponavljam da mi je žao što nema kolegice Marijane PUljak, ali vidljivo je da imamo poplavu javnog novca koji se slijeva i prema kolegici i prema njenom kolegi Ivici Puljku kao i njihovim kolegama. To je samo nastavak njihove netransparentnosti i ono što su cijelo vrijeme zagovarali da će provoditi i javne natječaje u kojim je vidljivo da oni jednostavno koriste sva svoja poznanstva prijateljstva, kumstva i na takav način djeluju. Ono što bih izdvojio iz samog nalaza, a tiče se same stranke Centar da je gradonačelnik Ivica Puljak kao predsjednik stranke Centar, isplatio više za 26.500 kuna iz gradskog proračuna i sad zanimljivo je vidjeti da taj višak novca praktički je višak za kojeg njega praktički glava ne boli i da čovjek ni u jednom trenutku nije izašao i spomenuo u javnosti je li taj novac vratio ili nije, evo moje pitanje također za državnu reviziju, da li je taj novac vraćen ili nije? Niz je ovdje također konstatacija koje govore da podaci nisu točni i istiniti je istovjetnim podacima evidentirano u poslovnim knjigama odnosno nisu evidentirani na temelju uredne i vjerodostojne dokumentacije. U nalazu se izdvajaju sporni računi za hranu i piće te konzumaciju jela i pića gdje je ne znam iznos od 70 tisuća kuna, a ne zna se uopće svrha ugošćavanja, ne znaju se ni ko su bili korisnici usluga. Za intelektualne i osobne usluge se praktički također izdvajaju novci bez da se navodi koja je vrsta usluge, na koga se odnosi, samo se spominju nekakva savjetovanja i također u tom dijelu Ured za državnu reviziju je utvrdio nepravilnosti. To samo dokazuje da jednostavno način upravljanja političke stranke Centar, jednostavno nije na onoj razini koja bi trebala biti s obzirom da vidimo da je to također stranka koja je ovdje u Saboru i ima svoje predstavnike. Danas je kolega Borić također spomenuo izvješće državne revizije za Holding ja bih također, evo nisam imao namjeru, ali ono što je vidljivo i kolege koji su iz Možemo! reagirali, kao i njihovi koalicijski partneri iz SDP-a vidimo da je tamo revizijom su utvrđene mnoge nepravilnosti u kojim Državni ured za reviziju nalaže urediti naplatu potraživanja u gradu sa, sa gradom u skladu s odredbama Pravilnika o naplati potraživanja. Također Državni ured za reviziju nalaže donijeti operativne terminske planove redovnog održavanja nerazvrstanih cesta u gradu Spli…, u Gradu Zagrebu, a isto tako je vidljivo isti način kako se provodi i u gradu Splitu, praktički ceste kojima prolaze pune su rupa i jednostavno ne odgovaraju i ne priliče prvom gradu u državi, glavnom Gradu Zagrebu, a i također istu paralelu možemo povući i sa gradom Splitom. Državni ured također nalaže pravovremeno zaključivanje ugovora kako bi se utvrdila međusobna prava i obveze, te evidentirali poslovni događaji u poslovnim knjigama, te se nalaže provoditi kontrolu vjerodostojnosti isprava prije unosa podataka. Nalaže se da se dospjela potraživanja od grada obračunaju zatezne kamate. Nadalje, da u poslovnim knjigama se evidentiraju poslovni događaji na temelju vjerodostojne dokumentacije, da se poduzmu mjere utuženja nenaplaćenih potraživanja u skladu s Pravilnikom o naplati potraživanja. To sve govori da u Gradu Zagrebu također stvari ne funkcioniraju, niz je tu također propusta gdje se nalaže da se obračunavaju zatezne kamate fizičkim osobama, pravnim osobama, te zakupcima poslovnih prostora sa zakašnjenjem plaćanja, te iskazivati u okviru ispostavljenih računa. U svakom slučaju

i Stranke Centar i g. Puljka i Marijane Puljak pun korupcije, pun klijentelizma, nepotizma i namještenih natječaja, al evo i vi ste u svojoj raspravi istaknuli, a vidimo iz Izvješća Državnog ureda za reviziju da je politička stranka Centar najgori primjer političke stranke i da da se oni kao veliki moralisti kako se prikazuju zapravo to nisu i novi financijski izvještaji prema navodu ureda nisu točni i istiniti, oni znači navode dakle nisu točni i istiniti, te istovjetni podacima evidentirani u poslovnim knjigama. Šta to znači? Znači Puljak opet mulja, jel tako? E sad, recite vi meni, kako komentirate kao Splićanin koji dolazite od dole s obzirom na današnju važnu temu i ovo izvješće, da vidimo iz ovog izvješća da Puljak opet mulja, kako komentirate nedolazak na današnju sjednicu…/Upadica zastupnik Šuta. **Šuta, Tomislav (HDZ)** Pa ja bi samo konstatirao da se slažem s kolegicom, ali naravno da je nekako znakovito da danas kada je rasprava o izvješću i radu Državnog ureda za reviziju u kom je obuhvaćena stranka Centar i gdje su utvrđene nepravilnosti, ovo je momenat kad je kolegica Marijana Puljak iskoristila priliku kako bi izbjegla moguću raspravu i neugodnosti koje su utvrđene samim nalazom.

Državni ured za reviziju, s čime se mogu složiti osobno, a s čime se čini mi se sukladno raspravi slažemo svi ovdje u dvorani. Ja vas pitam kao člana i gotovo nadležnog odbora i parlamentarne većine što ćemo onda učiniti sa HERA-om, sa Hrvatskom energetskom regulatornom agencijom koja je zapravo po ovim nalazima revizije zapravo najveći horor, oni su dobili potpuno negativno mišljenje odnosno nepovoljno mišljenje Državnog ureda za reviziju i oni pokazuju da zapravo neovisnost institucije ne smije značiti njezinu neodgovornost i zapravo rad bez ikakve kontrole. Vi ste parlamentarna većina, moje pitanje vama, što ćemo s HERA-om? Oko političkih stranaka apsolutno se mogu složit da je jako važno da političke stranke imaju dobra mišljenja, al što ćemo s DP-om koji je vaš koalicijski partner koji ima tri puta gore mišljenje revizijsko nego stranka Centar koju ste ovdje spominjali? Zahvaljujem. **Reiner, Željko Nalaz Državne revizije za bilo koju instituciju, pa tako i HERA-u koju spominjete dao je svoje, svoje naloge, svoja, svoje mišljenje i preporuke naravno da svatko onaj ko upravlja određenom institucijom odgovoran je da se nalazi i preporuke izvrše i smatram da je ovo jako dobro da je Ured za državnu reviziju utvrdio sve nedostatke koji postoje kako bi se poboljšao sustav i jako je dobro da mi danas ovdje raspravljamo kako bi te stvari se unaprijedile i ja sam uvjeren da svi oni koji su zaduženi kako bi izvršavali i naloge i preporuke i svoje operativne zadatke koje su dobili i povjerenje da će u budućnosti svojim radom to i opravdati, zahvaljujem. Branka (HDZ)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Poštovani kolega Šuta, planirala sam jedno drugo pitanje postaviti, ali moram se osvrnuti na sve rasprave, rekla bi kolegice i kolege uglavnom se govori o reviziji i stanju u zdravstvu i imamo problem,

Slažem se s vama u cijelosti naravno da je potrebno pohvaliti tako dobar i odličan način povlačenja europskih besplatnih sredstava, dokaz tomu svemu jesu i pokazatelji koje RH bilježi u svim područjima i smatram da je to jedan pravi put nakon moramo djelovati svi zajedno kako bi se ostvarili svi strateški ciljevi. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepa kolega Šuta, spomenuli ste kolegicu Puljak zastupnicu, ona nije došla jer zna što piše u ovom nalazu revizije i sigurno joj nije lako slušati svake godine poprilično iste probleme imaju, nije ovo prvi puta da Centar nije napravio sve što treba po zakonu, ali kad HDZ to napravi mi smo uvijek problematični, krivi smo po svim osnovama itd. i to se ovdje u ovoj sabornici događa svakodnevno. Međutim, spomenuli ste ih ovdje i zaista ovih 867 miliona kuna dugovanja tereti grad, tereti i Holding i to nije priča koja se može proći samo tako pa ne piše pa ćemo nekako to riješiti. Piše što trebaju napraviti jer činjenica je da njima rastu podraživanja i od kupaca, u 3 godine su veća za nekih 30-tak, 40-tak miliona kuna što znači da i ono što su donijeli dokumente kako treba po nalazu revizije i preporukama ne provode kako treba. Znači naš je apel prema njima da to urede, a posebno odnos grada prema svom komunalnom društvu, poduzeću koji je jedan većinski vlasnik i neka riješi te dugove jer će građanima biti lakše. Evo, mislim da je to osnovna … **Reiner, Željko Slažem se s kolegom. Naravno da ove sve nalaze i preporuke koje su dane svim subjektima pa između ostalog i zagrebačkom holdingu sigurno da se trebaju izvršiti. To su preporuke koje su dobrodošle za sve naše građane koji žive kako u gradu Zagrebu tako i u Splitu i svim drugim gradovima. I smatram da bilo tko od zastupnika bez obzira koja je politička opcija je dužan prihvatiti sugestije, nalaze i mišljenja i ne treba iskazivati ni u jednom trenutku ljutnju jer to je jedini smjer da idemo dalje i da u svemu izvršimo ono za što smo zaduženi. **Deur, Ante (HDZ)** Hvala poštovani potpredsjedniče. Poštovani zastupniče i sami ste iskazali i prema Centru i prema Splitu, gradu Splitu i grad Zagreb kao Holding što vidimo te dvije stranke, ali slušajući kolegicu jedino što je uspjela u vašem izlaganju kvalitetno reći je da je sve dobro što ste rekli, ali da Domovinski pokret ima veći problem nego što ima Centar ili, ili Možemo! i SDP što mislim da ne bi smjeli na takav način gledat ako želimo promovirati i kvalitetno se postavljati prema zakonu i prema neovisnom tijelu koji ovdje danas pokušavamo to iznest kvalitetno. sa gradom Zagrebom Holdingom i Možemo! već od samog početka su problemi i zamislite već nekoliko godina vlasti oni još uvijek krive bivšu vlast,

Imamo dvije povrede Poslovnika. Prvu je dignuo čini mi se kolega Tokić. Izvolite. evo zahvaljujem, povreda Poslovnika u smislu Članka 238., kolegica Lugarić je evo spomenula tu Domovinski pokret da imamo određene probleme. Probleme smo imali evo nastavimo to rješavat, uvjetno mišljenje jesmo dobili ali to je stvar nekakvih tehničkih ovaj ne suštinskih stvari nego tehničkih, stvar je knjiženja i ostalo tako da evo idemo, poboljšavamo stvari i mislim da tu nema načelno nekakvog problema više. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** To nije bila povreda Poslovnika pa vam moram dati opomenu. Slijedeća povreda Poslovnika je anulirana jel, možemo ju maknuti. Kolega Peternel je povukao povredu Poslovnika ne trebam valjda tri puta to govoriti i sad trebamo imati odgovor na repliku. Tomislav (HDZ)** Zahvaljujem. Evo, ja se slažem sa kolegom Deu… Deurom i ovo sve što je naveo tako da nemam daljnjih komentara. Onda će sada govoriti poštovani zastupnik Mišel Jakšić. Izvolite. **Jakšić, Mišel (SDP)** Hvala poštovani potpredsjedniče. Poštovani predstavnici državne revizije, ministarstva, kolegice i kolege zastupnici dobar dan svima. Ono što moram samo uzeti kao malu digresiju da mi je izuzetno zgodno i ovo ne pričam s namjerom da branim kolege iz platforme Možemo! čuti da se u tri godine u gradu Zagrebu trebalo napraviti čuda i da je smješno se izvlačiti na bivšu vlast onda možemo u nastavu rasprave čuti da se svi trebamo diviti Andreju Plenkoviću i HDZ-u jer će on sad biti u komadu 10 godina na vlasti, ali onda kad mu nešto ne odgovara u raspravi onda se vratimo da je prije 15 godina na vlasti bio SDP. Dosta zanimljivo mjerimo te neke vremenske odmake i kad je tko bio na vlasti, ali nema veze. Dakle, prije svega ono što možemo čestitati Uredu za državnu reviziju što su uopće sa izvješćem za 2023. kao neovisna institucija uspjeli doći do Hrvatskog sabora mi imamo jako puno primjera Vrhovni sud, Državno odvjetništvo, Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa, pučka pravobraniteljica da neki dolaze u sabor tek kad oporba skupi potpise i to s odmakom od 2-3 godine, a neki poput Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa ni nisu došli sa svojim izvješćima do sabora nego su došli u sabor kad je trebalo izglasati ili ne izglasati novo staro vodstvo Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa i tada smo utvrdili voljom vladajuće većine da nisu ispunili očekivanja vladajućih ili javnosti ili koga već i odlukom vladajuće većine su bili smijenjeni da nikada u jednom cijelom mandatu nismo raspravljali njihova mandata. Dakle, bez izvješća smo zaključili da oni ne zadovoljavaju i da moraju otići. Tako da vi ste definitivno jedna od neovisnih institucija koja bar uspije doći sa svojim izvješćima u Hrvatski sabor i to je nešto na čemu vam treba čestitati definitivno. Ono što bih tu svakako htio naglasiti da me žalosti da smo prošle godine imali prilike čitati da se i na tu neovisnu instituciju pokušava napraviti određeni pritisak, ali ono što je definitivno vidljivo i iz vašeg izvješća i ostalih izvješća koje imamo prilike vidjeti kad slušamo i gledamo što radi državna revizija, da nije baš da se vladajuća većina pretrgla da vam osigura adekvatne i kadrovske i materijalne uvjete i sve ono što bi bilo potrebno da Ured za državnu reviziju funkcionira na način kakav bi svi očekivali i kakav u konačnici zaslužuju građani ove zemlje koji sve te javne servise pa i nas sa svojim poreznim uplatama financiraju. To su fakti. E sad, zašto mislim da su izvješća Ureda za državnu reviziju izuzetno važna? Zato jer tko god zna imalo o ekonomiji, iako bi se to moglo rastegnuti na jako puno drugih grana znanosti, zna da u revizijskim izvješćima se uvijek nađe koje su to neuralgične točke, koje su to otvorene špine, gdje to brod pušta, gdje bi se stvari mogle raditi drugačije bez obzira koliko ta revizijska izvješća na prvu bila suhoparna, dosadna, tko će to sve pročitati, ali ako si daš imalo truda, tada u masi toga možeš vidjeti gdje su problemi našeg javnog sustava, gdje su problemi naših javnih tvrtki. To je ono što mislim da dugujemo građanima da jako dobro pogledamo, da jako dobro izanaliziramo jer na stranu sad sve naše političke rasprave koje obično završe na Ustašama i Partizanima, u puno tih revizijskih izvješća ko u ovome smo mogli vidjeti što to trebamo promijeniti, što trebamo raditi drugačije i vjerujem da bi u puno toga se to nadiglo iznad političke rasprave, jer ako svi podržavamo što Ured za državnu reviziju radi, a navodno barem deklaratorno podržavamo, tada mislim da ne bi bilo problema da, u reformama za koje znamo da su nam potrebne samo copy paste-amo i stavimo u praksu ono što kaže Ured za državnu reviziju no do toga ne dolazi nego završimo na tome nešto se popravilo, nešto se nije popravilo. Ajmo malo pričati o Puljku i Tomaševiću ali nećemo pričati o Elektri, šumama i o nekim ostalim stvarima pa ćemo izvući van nešto što je dobro i tu malo zabavimo javnost danas koja nas prati i to je to, idemo dalje do idućeg izvješća o radu državne revizije. I to je ono što nije dobro. Jer ako znamo da percepcija građana prema politici i prema javnoj upravi je takva jel smatra da se ništa ne mijenja, da samo trošimo sredstva naših građana i gospodarstva, a ne dajemo odgovore na njihove probleme, tada ovakva rasprava ne doprinosi tome da nešto promijenimo na bolje, jer kroz ovo izvješće i prethodna izvješća, smo mogli iščitati kako bi trebali mijenjati javnu upravu da ne bude toliko birokratizirana i da bude servis građana. Kroz ovo izvješće vidimo što imamo ili nemamo u sustavu zdravstva koji ćemo jubilarni 100-ti put nešto reformirati. Reformirati na način da sad više neće bit odgovorne županije nego će bit odgovorna država iako ne razumijem što će se suštinski promijeniti čime će to doprinijeti da naši građani prije dolaze na red po listama čekanja ili s druge strane da zdravstvo ne generira gubitke koje generira. Znamo svi koliko će u narednim godinama, s obzirom u kakvim vremenima u svjetskom okruženju živimo, biti važna energetika, biti važna prehrana, onako odmahnemo s rukom na HERA-u, odmahnemo s rukom na HEP, odmahnemo s rukom na Hrvatske šume, a tu ti ta čak niti ne treba izvješće Ureda za državnu reviziju da znaš koji su sve problemi u tim sustavima i što se u tim svim sustavima sve ove godine radi, a radi se krivo 30 godina bez obzira tko bio na vlasti. I zato mislim da bi bilo puno bolje da osim neke deklaratorne podrške i nakon toga teške politizacije, idemo po točkama koje su ljudi napisali jer mislim da se u tim točkama može jako puno naći. Mislim da bi isto tako bilo jako dobro da obvežemo zakonski sustave javne da moraju doć u sabor i reći što planiraju po točkama koje im državna revizija nađe i isto tako mislim da bi bilo jako dobro da jednom godišnje dobijemo i od DORH-a ne ulazeći u tajnost postupka, koliko postupaka i temeljem koliko dopisa Ureda za državnu reviziju je pokrenuto, jer državna revizija tu vodi brigu o javnim sredstvima, a ako oni to štancaju prema DORH-u koji to onda 5 godina drži u ladici, mislim da ni to nema apsolutno nikakvog smisla i da to nije odgovorno vođenje javnih financija. Hvala vam lijepa. Repliku ima kolega Deur. rekli ste imali smo priliku čuti, vidjeti, spominjemo bivšu vlast SDP-a pa evo dajte prijedloge, dajte konstruktivne prijedloge. Imate priliku iskustva u onome što ste griješili gdje nije dobro. Ni jedna vlast i zakon nije idealna niti Bogom dana, ali je uvijek možda biti bolje. Ali nemojmo biti destruktivci i radit o stvari koje ne smijemo spominjati nitko ono što se radi u Zagrebu, Splitu, Rijeci ili negdje gdje je SDP na vlasti ali ćemo uzeti cjelokupnu situaciju, čak i ono šta smo čuli, slušali, pročitali kao vjerodostojno. Dajte malo budite vi vjerodostojni onome što ste kao stranka radili, imali priliku jer svaka prilika je kad je dobijete, treba biti bolje. Poštovani zastupnik Mišel Jakšić. **Jakšić, Mišel (SDP)** Hvala kolega Deur, mislim da se nismo baš najbolje razumjeli. Ja sam vam samo dao presjek po godinama, kako volimo izvuč kad nam paše, koliko je prošlo puno ili malo toga kad je došla neka nova vlast, a koliko smo se spremni vratit 10, 12 godina unazad pa reći aha sve je krenulo tada krivo jer mi nismo bili na vlasti. To se može reflektirati na sve koji sjedimo u ovom saboru. A kad pričamo o samim preporukama i o gradovima pa mislim da nitko tko sjedi u ovoj sabornici ne misli da se Zagrebački holding treba mijenjati, ali da ja sad dociram iz Koprivnice ili iz nekakvih saborskih rasprava, da li bi to trebalo biti brže ili je presporo, nemam dovoljno saznanja i uopće mi ne pada na pamet s obzirom da iz svoje pozicije kao gradonačelnika Koprivnice znam koliko je vremena potrebno da se neke stvari koje možda i jesu krive promijene i rade drugačije. Tako da, a za holding, mislim da svi znamo da 20 i nešto godina ne funkcionira baš najbolje. **Reiner, Željko Hvala lijepo. Poštovani kolega Jakšić vi ste u svojoj raspravi zapravo govorili o ulozi i značaju državne revizije. Mislim da to apsolutno treba podcrtati jer ono što se svi slažemo, bez obzira da li smo u oporbi ili smo vladajući, da državna revizija dobro radi svoj posao. I mi raspravljamo u svojim raspravama, raspravljamo ono što je sadržajno državna revizija utvrdila i mislim da i izvršna vlast, pri tom na neke ministre posebno, da bi bilo dobro i pametno da pročitaju ono šta je revizija utvrdila iz jednostavnog razloga što im to daje smjernice za daljnji rad. Jednako tako ja sam naglasila i vi ste ovdje naglasili ulogu i značaj DORH-a. Dakle u jednom trenutku se je zakon o državnoj reviziji promijenio na način da oni koji su dobili uvjetno mišljenje, odnosno preporuke, a nisu ih ispunili, da to treba dostaviti DORH-u jer DORH ima alate u rukama koji dalje radi.

Činjenica je da mi, osim što možemo pitati, ne dobijemo izvješće što se radi temeljem nalaza državne revizije i da tu se u puno situacija očito događa da u DORH-u to negdje sklizne u ladice, ali isto tako, ajmo biti tu korektni prema ljudima koji rade u DORH-u i reći si da kada dolaze DORH-ova izvješća, kad maknemo one političke rasprave s kim se slažemo, s kim se ne slažemo, da je DORH danas isto tako debelo potkapacitiran. I kadrovski i infrastrukturno, da znamo koliko imaju praznih kućica u svojim sistematizacijama i očekivati da oni to sve uspiju isprocesuirati i istražiti je isto, sa današnjim stanjem u DORH-u, apsolutni SF. Hvala vam. **Reiner, Željko Zahvaljujem. Poštovani g. Jakšić. Dobro ste primijetili jednu šprancu koja dolazi od HDZ-a, koja je uvijek ista, kad ti se pokaže da loše upravljaš i neodgovorno svojim poduzećima, ti okrivi Grad Zagreb, pa makar i za nekakve administrativne, tehničke stvari, stvari oko poslovanja, ali i okrivi Grad Zagreb kada se vidi zapravo da u Izvješću se katastrofalno upravlja državnim tvrtkama. Pa evo, mogu navesti nekoliko stvari u toj špranci. Znači špranca je kada ni bolnice ne znaju koliko imaju dugova i kad se radi uistinu o ogromnim dugovima, okrivi Grad Zagreb. Kada HŽ koristi, ne koristi sredstva za modernizaciju željeznice nego da pokrije vlastite dugove, okrivi Grad Zagreb. Kada HERA jedina nepovoljna, dobije jedina nepovoljno mišljenje revizije zbog toga što nemaju, što dijeli licence, da ni ne znaju koliko poduzeće ima zaposlenih, okrivi Grad Zagreb. Kada bolnice rade prekovremeno više od 180 sati nego što je dopušteno Zakonom o radu, okrivi Grad Zagreb. Špranca je uvijek ista, ali nažalost neće proći, građani znaju da smo mi Holding izvukli iz dugova… .../Upadica: Hvala./... nakon vašeg, godina vašeg neodgovornog upravljanja. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Imamo povredu Poslovnika, kolega Deur je dignuo. Hvala poštovani potpredsjedniče, 238. Kolegice, pa vi ste imali priliku i sa Svetim Duhom i sa Srebrnjakom i kad niste uspjeli, niste znali i niste mogli. Napravili su još veće probleme nego što su bili. Vi u Gradu Zagrebu nažalost ne umijete i ne znate i ne možete. To morate shvatiti jer to građani jako dobro vide jer se lošije živi u gradu Zagrebu radite probleme, probleme koji sami ne znate riješiti i ne može država vam pomaže, ali vama ne može nitko pomoći jer ni pomoći ne znate kvalitetno graditi. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. To ovaj, nije bila povreda Poslovnika pa vam moram dati opomenu. Jelena (Možemo!)** Pa vrijeđa i omalovažava zastupnicu, a istovremeno ne govori kako će riješiti probleme koje sam navela, kad smo već kod problema, dajte molim vas, objasnite kako ste uspjeli izgubiti kontrolni paket Petrokemije i krivo dokapitalizirali vlastito poduzeće? Hvala. Dobro. I to nije bila povreda Poslovnika pa vam moram dati opomenu. Sad imamo odgovor na repliku poštovanog zastupnika Jakšića. Dobro, opet smo malo disonantni između saborskih rasprava većine i Vlade zato jer premijer Plenković tvrdi da se bolje živi, tj. najbolje u našoj neovisnosti. Isto tako, jedan od glavnih argumenata koji izvlači je porast plaća, a isto tako, ako analiziramo te plaće, plaće su najviše porasle i najveće su u gradu Zagrebu. Da li tome doprinosi centraliziranost koju imamo u RH, definitivno donosi, ali ne postoji očito na nivou vladajućih ni volja da tu centraliziranost smanjimo i da krenemo konačno u smjeru decentralizacije tako da, ne možemo baš reći da se u Zagrebu lošije živi, ako gledamo što priča Andrej Plenković. A ovo što ste sve naveli, da, to su ogromni nacionalni sustavi gdje je malo čudno i morbidno da bi za njih bio kriv Grad Zagreb, a kad pričamo o zdravstvenom sustavu, tu si moramo priznati da u ovim 30 i nešto godina mi stvarno nismo nikad napravili jasan plan kako želimo mijenjati hrvatsko zdravstvo

Evo, da malo sažmem par replika i povreda Poslovnika. Dakle, ne može ni gradonačelnik Zagreba ni gradonačelnik Splita riješiti probleme zdravstva, ali možda bi mogao ministar, pogotovo nakon jedne vlasti koja traje 8 godina pa kad već HDZ-ovci traže da oporba pokaže neku svoju konstruktivnost, konstruktivne prijedloge, evo, kolega Jakšiću, što vi mislite o tome da mi predložimo ministru da se pozabavi čitanjem ovog Izvješća pa da napravi jednu kvalitativnu analizu gdje uopće dugovi u zdravstvu nastaju, tko je tome kriv pa da napravi jedan hodogram odnosa između bolnica, HZZO-a, ali da poveže i svoju odgovornost, dakle i ulogu resornog ministarstva pa da napravi plan kako ćemo mi restrukturirati sve ove dugove, kako ćemo zdravstvo učiniti održivim, a uslugu građanima dostupnim, eto, između ostalog i time što će imati liječnika koji će obaviti potrebne preglede, sada ih očito nema dovoljno. Hvala vam. To je spomenuto u raspravama da bi možda neki sljedeći zakonski iskorak trebao biti da se obvežu oni kojih se to tiče, da moraju doći u Sabor isprezentirati što će raditi. Vidjet ćemo kako će vladajući reagirati na to, a s obzirom na ove sustave koje ste naveli kako i što ih mijenjati, ja mislim da svi ovi pobrojani sustavi na najbolji mogući način pokazuju da je decentralizacija u Hrvatskoj sve ove godine ostala šarena laž. Dakle mi smo najcentraliziranija zemlja poslije Grčke. Onda, naravno tu možemo doći do zdravstvenog sustava gdje smo ja mislim najgori u EU ili blizu najgorih sa omjerom 40% zdravstvenog osoblja u bolnicama, 60% nezdravstvenog osoblja. I sve ove godine se kao igramo neke decentralizacije jer su i bolnice u nekoj fazi bile kao županijske, s jedne strane to se nešto decentralizira pa kao županije odlučuju, a s druge strane ti masu drugih uvjeta propisuje i diktira država kroz … neke svoje druge ovlasti i tu dolazimo do zaključka da zapravo nikad nismo proveli decentralizaciju i da imamo danas to što imamo. Ne znamo šta bi.

Mi ćemo sada nastaviti sa našom točkom i sada će pojedinačno govoriti poštovana zastupnica Ivana Mujkić. Izvolite. Hvala vam. Poštovani gospodine Klešić, evo prije svega ja ću pohvaliti rad ureda za reviziju i reći da je ovo izvješće izuzetno opširno, da se vidi da ste odradili značajan dio posla, isto tako kao netko tko je surađivao, imao priliku raditi sa revizorima, moram reći da su to zaista stručni ljudi, ljudi koji dobro poznaju zakonski okvir i na tome vam čestitam jer mislim da je taj dio rezultat između ostalog i ovog dijela gdje govorite o ulaganju o kontinuiranom ulaganju u edukaciju vaših djelatnika. Stoga to pozdravljam i zaista mislim da je važno nastaviti u tom smjeru. Vratit ću se na onaj dio o kojem sam pričala odnosno pitanje sam postavila, a tiče se statističkih podataka. Mislim da me tu u tom dijelu možda niste dobro razumjeli, odnosno niste razumjeli moje pitanje. Radilo se o tome da statistički podaci govore da je porastao broj bezuvjetnih mišljenja za financijske izvještaje za 12%, za usklađenost poslovanja čak za 6,9%, međutim broj preporuka i naloga jedinicama lokalne samouprave je značajno porastao. Dakle, godinu prije se navodi da je to bilo 189 naloga, ove godine odnosno u 2023., 414. Moje pitanje je bilo, smatrate li zapravo da su jedinice lokalne samouprave preopterećene u smislu izvršavanja svojih obveza, naravno da pozdravljam svaki pokušaj i svaki propis, akt koji poziva i obvezuje jedinice lokalne samouprave na transparentnost, zanima me smatrate li zapravo da te procese treba pojednostaviti da oni imaju zapravo i rezultate, da ne budu sami sebi svrha jer nekad imam osjećaj zapravo da od tih pustih izvještaja koje su dužni podnositi, pa i nekakvih sustava koji su dužni implementirati u svoje poslovanje zapravo dio tih sustava njima ne koristi za unutarnju kontrolu nego im stvara dodatna opterećenja i čak to smatraju ne nekakvom polugom koja će im olakšati ili pomoći nego opterećenjem koji im smeta zapravo u obavljanju njihovih onih osnovnih nekakvih zadataka. U tom smislu treba reći da reći da JLS se bore i sa manjkom radne snage, da su to i niske plaće, da je vrlo teško zadržati radnike i u tom smislu izostaje i njihova edukacija, pa me zanima zapravo smatrate li da se događa da nekad od šume ne vidimo drvo i da u toj, naravno da to nije vaš dio posla i da vi niste nadležni, vaše je zapravo samo procijeniti usklađenost njihovog poslovanja sa aktima, ali evo zanimalo me zapravo smatrate li da te procese treba pojednostaviti i konkretizirati da oni imaju svoju svrhu i da one, da ti procesi nude rezultate, a ne da budu opterećenje? Isto tako ću se dotaknuti dijela koji se tiče bolnica i problema u zdravstvenom sustavu. Dakle, vrlo su detaljno navedeni nekakvi problemi s kojima se susrećemo i naravno da je svima jasno i odavno poznato da zdravstvo nažalost generira dugove već godinama, ovdje stoji sad recimo da je tijekom '21. i '22. isplaćena su dodatna sredstva bolnicama za podmirenje obveza prema dobavljačima lijekova i medicinskog potrošnog materijala. Doznačena sredstva evidentirali su kao obveze za primljene predujmove od HZZO-a i bile su ih obvezne pravdati računima za provedenu zdravstvenu zaštitu, što nisu činili, znači što se dogodilo? Smanjili su obveze prema dobavljačima, s druge strane povećali su obveze za primljene predujmove od HZZO-a, dakle reklo bi se u narodu iz šupljeg u prazno. Dakle samo su se dogodile nekakve promjene u tim stavkama, međutim ništa konkretno. Mislim da je tu problem između ostalog odnosa ministarstva i zdravstvenih ustanova koje primaju novac od njih. Isto tako se navodi da su obveze za primljene predujmove su se povećale zbog manje izvršenog rada u odnosu na maksimalni godišnji iznos sredstava za provođenje bolničke i zdravstvene zaštite tzv. limit, dakle stoji da HZZO unaprijed mjesečno doznačava ugovoreni maksimalni iznos, a bolničke zdravstvene ustanove obvezne su ga pravdati ispostavljanjem računa za provedbu zdravstvene zaštite, što nije bio slučaj. E sad, mene zanima s obzirom da mi ne vidimo kakve su to preporuke bile i kakvi su to nalazi bili, koji je vremenski rok u kojem nadležno ministarstvo kontrolira utrošak tih sredstava odnosno ako vam je limit prošli mjesec bio jedan i nije ispunjen do kraja, nije li onda logično da slijedeći mjesec ili barem u slijedećem kvartalu taj se iznos smanjuje ili na neki način usklađuje? Međutim imam osjećaj da se po tom pitanju ne događa ništa nego limit ostaje isti, ne pravda se, što zapravo dovodi do situacije da imamo neopravdana sredstva u sklopu cijelog sustava. Nadalje, navodi se da je u pojedinim bolnicama uočeno da su značajni rashodi nastali na temelju ugovora o djelu i to s liječnicima koji su zaposleni u drugim zdravstvenim ustanovama ili sa umirovljenicima. Dakle da paradoks bude veći ja ću podsjetit da 2021. Medicinski fakultet nije ispunio upisnu kvotu od 300 studenata, dakle tržište rada nam govori nešto, da nešto nije u redu i da se nešto treba mijenjati. da Medicinski fakultet ima svoje kriterije, da ih ne treba snižavati, da ih ne treba spuštati, međutim isto tako trebamo razmišljati sutra o tržištu rada. Upravo u tom kontekstu u dijelu, u dijelu koji se odnosi na reviziju dostupnosti obiteljske medicine, zaštite zdravlja žena i predškolske djece jasno se navodi da se kontinuirano ne prate promjene u strukturi i starosti liječnika, te procjena njihovog odlaska u mirovinu kroz dugoročno razdoblje. Dakle to je zaista problem koji sada se ne odnosi isključivo i samo na Ministarstvo zdravstva, na zdravstvene ustanove, na bolnice, nego se odnosi i na Ministarstvo obrazovanja i na kompletno funkcioniranje cijelog sustava jer jedan problem nažalost generira drugi problem. Isto tako ovdje stoji da su utvrđene nepravilnosti pri obračunu plaća i da su se primjenjivali koeficijenti koji nisu bili u skladu s propisanom Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova, a najčešće se radilo nažalost o koeficijentima koji su viši od propisanog, dakle laički rečeno događalo se to da je netko primao veću plaću nego što mu pripada. Također bi bilo zanimljivo vidjeti i znati u kojem smjeru su išli vaši nalozi i preporuke. Pretpostavljam da je nastala financijska šteta zapravo koju netko mora podmiriti. Tko je odgovorna osoba, radi li se nešto po tom pitanju i koji su rezultati tih vaših preporuka i naloga. I na kraju, samo se još želim dotaknuti, a mislim da je kolega Zurovec pričao o tome, i o djelu koji se odnosi na HBOR na zaista iscrpno izvješće koje me u jednom dijelu i šokiralo gdje se navodi da je u okviru kreditnog programa obrtna sredstva covid-19 jedan od uvjeta za ostvarenje kredita bila prihvatljiva oznaka rizičnosti. Naravno da sve kreditne institucije koje ulaze u bilo kakav odnos s klijentom kao prvu i primarnu točku stavljaju znači rizik povrata odnosno nečiju sposobnost povrata. Ispostavlja se ovdje da je jedan od poslovnih subjekata ostvario pravo na kreditiranje čija je oznaka rizičnosti bila tri neuredan, znači značajna sredstva su odobrena. Naravno, shvaćam i razumijem da to nije dio vaš, vašeg posla, da vi ne možete na taj dio utjecat, ali me zanima pratite li vi odnosno jeste li u mogućnosti pratiti na koji način se postavlja DORH jer pretpostavljam da to ide u daljnju proceduru, pogotovo u takvim situacijama. I na kraju, evo reći ću još samo da, dotaknuli su se kolege i DP-a i političke stranke. Apsolutno mislim da treba bit prije svega samokritičan, krenut sam od sebe, priznat pogreške koje smo imali, apsolutno smo ih imali, međutim činjenica je da sada u ovom periodu se još uvijek ispravljaju i provode nekakvi nalozi i preporuke od prije i da mi idemo u dobrom smjeru, da su to sad zaista bile nekakve manje, manje knjigovodstvene omaške i zaista ćemo poradit na tome da to mišljenje bude i bezuvjetno i za kraj evo samo bih htjela još apelirati zapravo vratit se na onu prvu točku, na JLS gdje sam i bila sama u izvršnoj vlasti i znam kako to funkcionira i znam što znači kad revizija dođe u jedan grad ili u općinu i koliko je to opterećenje na djelatnike, temeljem vašeg nalaza bi bilo vrlo dobro da nadležna ministarstva prouče ove nalaze i da se što više edukacija organizira za djelatnike lokalnih samouprava kako bi im se ukazalo na greške koje se kontinuirano ponavljaju i kako bi se na kraju krajeva taj broj propusta smanjio. Hvala. Repliku ima poštovani kolega Bilić. koje se suočavaju sa kontinuiranim revizijskim nalazima i mišljenjima koja su ponekad evo i negativna odnosno nisu baš zadovoljavajuća. Međutim, ne čini li vam se zapravo da nas često, nas u jedinicama lokalne samouprave revizija gleda kao jednu čisto ekonomsku poslovnu jedinicu. Pa ću navesti dakle, ne jedinicu lokalne samouprave kojoj je u interesu razvoj cijeloga grada i svih njegovih usluga koje pruža nego kao čisto poduzeće. Evo jedan primjer ovdje se navodi kao preporuka da jedinice lokalne samouprave ne rade cost-benefit analizu investicijskih projekata koje provode. Vjerojatno onda ne bismo napravili 50% vrtića, ne bismo ulagali u škole ili u neke druge projekte jer cost-benefit analiza bi bila zapravo …/Govornici govore istovremeno, ne Hvala vam. U jednom dijelu ću se složiti s vama i razumijem vas i vrlo često se događa da su čelnici jedinica lokalnih samouprava dovedeni u situaciju da moraju donijeti odluku o nekim pitanjima i kad postavljate to pitanje nadležnim ministarstvima vrlo često dobijete jedan neutralan odgovor u kojem možete ovako, možete onako i kad donesete svoju odluku na kraju ta odluka bude predmetom propitivanja i zapravo se procjenjuje je li ta odluka bila dobra. Apsolutno se slažem s vama i upravo to je ono o čemu sam ja govorila, da treba olakšati posao, da treba vidjeti što je ono što konkretno dovodi do nekakvog napretka u tom smislu unutarnje kontrole, a što je dodatno formalno opterećenje i u tom smislu vjerujem da svaki načelnik, gradonačelnik i župan ima dobre namjere i želi svoj grad ili općinu unaprijediti, želi raditi projekte i tako ga treba i gledati. Slažem se s vama da ne trebamo prema, prema jedinicama lokalne samouprave odnosno Ured državne revizije ne treba prema njima ići s pretpostavkom da su namjerno nešto pogriješili. Naravno da svi žele raditi u skladu sa zakonom i zato je bitno i educirati, ali i sagledati objektivno koliko ovo sve što rade ima smisla. sabora. Poštovani glavni državni revizor sa suradnicima, u ovoj reviziji za 2023. ima jedan dio koji me posebno zanimao i o kojem želim posebno govoriti, a to je ova revizija koja je bila vezana uz skloništa. Vrlo zanimljivo je da ste se ovaj odlučili uopće ući u reviziju koja je vezana uz skloništa, to je pod broj jedan, a pod broj dva je zanimljivo zaključak revizije koji je bio vezan u skloništima već, kao što sam već u ime kluba govorila, a govorili su i neki drugi. Ovu reviziju treba gledati znatno šire. Ova revizija nije, dakle vaše izvješće treba gledati i koje su obveze svih drugih. Dakle, ja mene je ovo posebno zanimalo iz jednostavnog razloga što ta priča sa skloništima ne traje od jučer. Priča sa skloništima traje dugi niz godina. Dakle, u bivšoj državi prije rata koji je bio u Hrvatskoj gradila su se skloništa i gradila su se skloništa na razini javnih skloništa i propisi koji su bili sa razine da sve velike zgrade moraju imati svoja skloništa koja su tražila poseban način izgradnje. Ja sad tu neću daviti i gnjaviti, ali poseban način izgradnje. Tokom vremena su ta i da skloništa moraju biti dvonamjenska. Ona zbog načina izgradnje pogotovo u zgradama stambene namjene su vrlo teško mogla biti dvonamjenska iz jednostavnog razloga jer je za vrijeme, jer je bila tema to su bila skloništa da ako padne atomska bomba da sve zajedno bude sigurno. I onda nam se je desio rat i desilo nam se to da smo u skloništa morali počet koristiti. Ispostavilo se da su bila posve nova skloništa koja su bila zatvorena, koja nisu bila opremljena i koja su građani zato što smo išli u skloništa, ja govorim o gradu Zagrebu jer tu živim, a da ne govorim o nekim drugim gradovima krenula koristiti i ići u ta skloništa jer su im trebala. I onda se je pokazalo da način na koji imamo propis i koji je to definirano nije dobar. smo radili različite propise i mijenjali propise da kažemo da zapravo su ljudi shvatili o tome da kad padne sad nova atomska bomba neće nas biti pa neće biti ni tog skloništa, pa ne treba trošiti velike novce bez obzira da li je to javni novac za javna skloništa ili je to neki novac nekog investitora koji će napravit sklonište s kojim ne zna što će raditi nego da se za sklanjanje koriste podzemne garaže, da to mogu biti nekakva spremišta koja se vrlo jednostavno mogu pretvoriti u skloništa. Zanimljiva je vaša revizija što ste vi utvrdili kroz nju jer ste išli u, sad da ne kažem krivo, obišli ste 14 gradova i u tih 14 gradova ste gledali broj skloništa koje gradovi upravljaju, koliko ih ima, način na koji su, oni koriste i ja ću se referirati na grad Zagreb iz jednostavnog razloga ne zato da ko druge kolege govorim o tome da šta se u gradu Zagrebu događa i da mislim da se konačno događa nešto dobro, nego ih konteksta jer o tome nešto znam. Dakle, u gradu Zagrebu ste evidentirali da ima 1.041 sklonište, od tih je 84 skloništa kojim upravlja grad Zagreb, dakle to su ona javna skloništa kojim upravlja grad Zagreb, a onih, od njih 84 se koriste 6. Meni je to podatak slijedeći. Iz tog podatka bi Ministarstvo obrane trebalo sjesti zajedno sa Ministarstvom graditeljstva odnosno prostornog uređenja, možda sa udrugom gradova i vidjeti što dalje raditi i činiti sa skloništem. Usput budi rečeno ja mislim da jedno od najboljih skloništa grada Zagreba u blizini ovog prostora, a to vam je tunel ispod Griča, jedno od najboljih skloništa i najkvalitetnijih i da se nešto desi u to, to bi bilo jedno od najboljih skloništa dakle koje nikad nije rađeno ko sklonište nego je rađeno ko nešto drugačije. Što zapravo iz ove svoje rasprave ja želim reći? Ja želim reći slijedeće. Radili ste odličnu reviziju na odličnu temu. Temu koju smo mi posve zaboravili. Gradovi nek iz svojih proračuna grade i održavaju skloništa baš nas briga bitno da tamo nešto je što je krivo, to su sve naši novci. To je prva stvar. Druga stvar, i novci investitora kad grade pa, nitko ne želi svoje novce potrošiti bez potrebo, dakle samo jedan primjer. Ploča između, ne znam, podruma i prizemlja, betonska ploča je inače 20 cm. Ako je podrum namijenjen za sklanjanje je 50 cm. Dakle ona bit drugačije armirana, drugačije napravljena, drugačiji stupovi, sve zajedno poskupljuje tu investiciju i zato, što želim reći iz, baš iz ovog jednog specifičnog uskog dijela, nama to sve zajedno može koristiti za sprdnju pa reći, evo, gle, sad su se oni bavili skloništima, nisu imali pametnijeg posla pa su se bavili skloništima. Ne, odlično ste odradili posao. Ušli ste u temu skloništa. Iz te teme skloništa trebamo pročitati svi, Ministarstvo obrane koji zapravo kaže, gradite skloništa jer u vrijeme ratne opasnosti nam treba skloništa, ali sad trebamo prepoznati kakvi su te skloništa, za kakvo je to sklanjanje, ne za atomsku bombu. Danas svi raspolažu atomskim bombama takvima da opće neće biti ni gradova, a kamoli skloništa. Dakle, trebamo ih gledati da jednom investitoru olakšamo investiciju iz ove revizije bi oni to trebali pročitati i reći, ljudi moji, pogledajte šta su oni zaključili, zaključili su da jedinice lokalne samouprave čak nemaju uopće evidentirano, da nemamo ako se slučajno desi neka uzbuna, tko se ide kud sklanjati, jer ste i to utvrdili, da zapravo nemaju tih puteva sklanjanja, da ne znaju kako s tim upravljaju, da nemaju evidentirano ni u imovini ni kako upravljati s tim svim zajedno, dakle vi to gledate ono što je to imovina grada koja mora biti evidentirana, ali ajdemo vidjeti, gradovi, dakle gradovi, ako imaju skloništa, onda bi interes gradova trebao biti da se ta skloništa za vrijeme kad ne trebaju za sklanjanje, koriste. Pitanje je za što se mogu koristiti. Moje iskustvo koje imam u graditeljstvu, a koje je tokom godina dosta veliko, a imam i .../nerazumljivo/... imamo sad svi zajedno koji smo u to vrijeme bili .../nerazumljivo/... radili, imamo mlađih kolega koji se tad još nisu ni rodili, za vrijeme kad smo imali rat. Bitno je bilo da se negdje možete skloniti, da su vam uvjeti koliko toliko pristojni, ja govorim o gradu Zagrebu jer sam to bila, ali oni kolege koji su s područja koji su zaista provodili dane i mjesece u skloništima, kakvi ti skloništa jesu, namjerno sam rekla, ovaj grički tunel, namjerno govorim o podzemnim garažama, podzemna garaža mogu biti odlična tema za sklanjanje u trenutku kad nekom treba jer se može u te pretvoriti, ono što zaključno želim reći i što cijelo vrijeme na, govorim. Mi .../nerazumljivo/... o vašoj reviziji koju vi radite, možemo doći tu i govoriti u roku 3 minute i svatko će pohvaliti, ali u toj reviziji ima toliko sadržajno kvalitetnog materijala koje svatko tko iz svoje, može gledati iz domene svoje struke, može prepoznati i može koristiti dalje. Ovo kad je riječ o skloništima, ja to ne koristim za, da se sad mi sprdamo, gle, nisu imali pametnijeg posla, nego dapače, to je jedna stvar gdje trošimo novce, gdje trošimo vrijeme, gdje trošimo energiju, gdje trebamo znati što hoćemo i gdje trebamo poslat poruku, a poruka je uvijek i jedinicama lokalne samouprave je teret na njima. Država će na državnoj razini donijet neke odluke, a teret će biti na njima. I stoga mi se čini, odnosno skoro sam sigurna, bit će prilike da ću priupitati nadležne ministre da li su iza ove revizije se sastali, sjeli i rekli jer onaj bazičan zakon koji smo mi imali i pravilnike koje imamo za sklanjanje su iz '84. g., '84. g., koji govori o sklanjanju, o elementarnim nepogodama i svega ostalog je puno, puno prestar. Dakle stvari su se u međuvremenu tako promijenile da mi moramo odgovarati vremenu, klima se tako promijenila da imamo i poplave i sve ostalo, puno tih skloništa, danas kad su napravljena su i poplavljena, dakle ono što hoću reći, hvala na tom dijelu revizije, taj dio revizije trebao bi koristiti dalje nadležnim ministarstvima da iz toga izvuku pouku i da vidimo to i kako ćemo raditi u budućnosti s novim skloništima kad se grade, ali jednako tako, da vidimo što

Evo, ja bih se nastavio zapravo na ovo vaše zadnje zahvaljivanje reviziji da je uspjela otvoriti neke od tema o kojima uopće ne govorimo. Jedna od njih je i ovo skloništa, a druga tema o kojoj jako rijetko govorimo odnosno govore gradovi i općine, a to je dostupnost odnosno nedostupnost zdravstvene zaštite. Ali, vratio bih se zapravo ovoj temi skloništa koja je za sve gradove, da li i općine jako važna. Ovdje se govori o analizi uglavnom velikih gradova koji imaju relativni broj skloništa, ali na broj stanovnika, to je premalo, imamo puno jedinica lokalne samouprave koje uopće nemaju skloništa, bivša ministrica koja će nešto reći poslije mene, bilo je zapravo nekih naznaka da bi se otvorili i EU fondovi upravo za gradnju skloništa. To je naravno, bilo potaknuto situacijom u Ukrajini, ali možda je, evo, prilika, Zakon o gradnji da se propiše investitorima, bez obzira na troškove povećane, da se ulaže zajedno s jedinicama lokalne samouprave. .../Govornici govore istovremeno, ne razumije Hvala lijepo. Dakle, ono što sam apsolutno sigurna, a to je da nam određena vrsta skloništa trebaju jer činilo mi se, dakle meni se je činilo u svom odrastanju da je Drugi svjetski rat zadnji rat i da se eventualno mogu biti sporadični neki ratovi. Imali smo rat na našem području. Kad je prva uzbuna bila u gradu Zagrebu, kad sam izašla iz skloništa, ja sam mislila da ću imati onaj apokaliptične slike, ne znam, Dresdena ili onih njemačkih gradova gdje su svi bili poharani. Mi to danas vidimo u Ukrajini i da je rat tu, nama je do Ukrajine bliže nego do Dubrovnika i da je rat tu. Međutim, ono što sam apsolutno sigurna da i te propise treba revidirati i složiti drugačije. Ono što sam sigurna, da način na koji se grad, su se prije gradila skloništa danas se više u tom smislu tih zaštita ne treba graditi. I mislim da sve ono što se gradi ispod zemlje treba graditi na način da služi za sklanjanje. Ali onda to mora biti, tu moraju imati korist i upravljanje i jedinice lokalne samouprave. Hvala lijepo. Poštovana zastupnica Tramišak. pitanje, odnosno replika glavnom državnom revizoru je bila upravo o temi javnih skloništa i revizije onog sustava kojeg imaju gradovi. Mislim da zaslužuje puno veću pozornost od svih nas i vidjet koji su to sve zakoni gdje možemo sigurno poboljšati taj sustav i segment civilne zaštite i kroz izgradnju naravno i novih skloništa koja ne trebaju više biti samo podrumskog tipa. Mi vidimo da nije samo prijetnja od ratova, nego prijetnja od prirodnih nepogoda i katastrofa, pa treba biti adekvatno mjesto za zbrinjavanje stanovnika. Podsjetit ću da sustav civilne zaštite poznaje veliku ulogu lokalne samouprave. Oni su obvezni u svojim planovima za sustav civilne zaštite predvidjeti mjesta za zbrinjavanje stanovništva, pa onda koriste i različite domove kulture ili neke druge prostore javne ili privatne. Sigurno tu treba ih više uključiti, ali svakako ono što ovdje je zabrinjavalo da gradovi

Hvala lijepo. Dakle da, gradovi kao prvo ova revizija je pokazala sljedeće, a to je da većina gradova uopće nema popisana skloništa u popisu svoje imovine, uopće nemaju evidentirano da je to kao imovina, dakle o računovodstvu da i ne govorimo. Da oni uopće nisu, dakle osim što nisu evidentirani uopće nisu u njihovim nikakvim planovima upravljanja što bi jednako tako trebalo biti. Jednako tako da oni ne sadrže, oni čak nemaju ni točne podatke o tim skloništima niti imaju, dakle vezu sa civilnom zaštitom gdje jesu i kako jesu. Dakle i za one što postoje nemaju to dolje evidentirano. Prema tome, to je neka, ali to je obveza koju grad jednostavno može napraviti. Nije to sad obveza koja traži godine, promišljanje, promjene zakona. Dakle, to je nešto što možete jednostavno napraviti, dakle jednostavno ono što je vidjeti, stavljati u funkciju i napraviti s tim. Naravno klimatske promjene će biti posebna tema i način koji je, koji je puno veći, obuhvatniji od ove revizije. Hvala lijepo. Poštovana zastupnica Petir. zastupnice i zastupnici. Ja bih na početku podržala ovo izvješće Državne revizije, pohvalila bih vašu temeljitost i naglasila veliku važnost koju ovakvo jedno izvješće predstavlja za donositelje odluka, jer svojim radom vi utvrđujete da li se novac poreznih obveznika troši na transparentan način i da li postiže svoju učinkovitost. Upravo iz razloga što smo evo u okviru ovog izvješća mogli svjedočiti i jednom setu specijaliziranih izvješća ja bih dala nekako na razmišljanje Državnoj reviziji da se možda suradnja sa radnim tijelima Hrvatskog sabora intenzivira, jer mi smo ipak zastupnici koji smo odabrani od naroda i u okviru svojih radnih tijela ovdje u Hrvatskom saboru bavimo se i nekim specijalističkim gdje nam se sa terena signalizira da postoje određeni problemi na koje politika već duže vremena ne pronalazi rješenja pa u tom smislu vidim ovdje važnu ulogu i Državne revizije koja bi možda mogla se s tim pojedinim temama detaljnije pozabaviti, pomoći nama kao političarima da možda pronađemo ili nova zakonska rješenja ili neke operativne mjere koje bi naše resurse mogli staviti na bolji način u funkciju. O čemu konkretno govorim? Na to me potaknulo u stvari vaše specijalističko izvješće o navodnjavanju koje smo mi imali na Odboru za poljoprivredu i koje rasvjetljava cjelokupnu situaciju zašto jedna država poput Hrvatske koja u stvari ima toliko puno nalazišta vode i koja leži na izvorištima vode danas navodnjava svega 1,9% svojih površina dok neke druge države koje doslovce imaju pustinjska područja su uspjela postići znatno veće efekte. Tako se nama i na Odboru za poljoprivredu otvaraju pitanja učinkovitog korištenja državnim poljoprivrednim zemljištem, gdje smo već 19 puta do sada mijenjali zakon i još uvijek nismo našli pravi model, a činjenica je da i država i jedinice lokalne samouprave doista žele da se to zemljište stavi u funkciju, da ga naši poljoprivrednici koriste, da na njemu proizvode hranu, jer je to jedan od najvažnijih resursa. Zato bih rekla da evo u tom smislu ide i moj apel da možda Državna revizija ukoliko ima kapaciteta naravno za to sa radnim tijelima Sabora provjeri koje su to teme gdje i nama kao politici treba pomoć i da zajednički pokušamo po modelu Europskog revizorskog suda raditi na specifičnim temama temama koje su važne, imaju šire značenje, a vi u tom segmentu sigurno imate i specifična znanja koja nam mogu pomoći da dubinski uđemo u temu. Da se vratim na ovo izvješće koje ste radili o učinkovitosti upravljanja građevinama navodnjavanja. Pa tu bih evo rekla da nam se pokazalo, jer smo tada organizirali slušajući vas i predstavnike svih naših županija niz i problema o čemu svjedoči i 119 preporuka i naloga koje ste vi izdali. I sami ste mi odgovorili da je još uvijek to u fazi provođenja, pa da nemate konkretnu povratnu informaciju. No, činjenica je da evo primjerice Europska komisija kad je davala preporuke na naš Nacionalni strateški plan procijenila da bi Hrvatska mogla imati koristi od navodnjavanja na preko 500 000 ha, a mi danas u navodnjavanju, u javnom sustavu navodnjavanja imamo svega 21 21 tisuću hektara. Plan je bio do 2020. g. staviti 65 tisuća hektara pod navodnjavanje. Vaše izvješće je pokazalo, ako se ne varam, da smo negdje na 50% izvršenja tog plana. Također ću podsjetiti da smo mi gradili sustave navodnjavanja tamo u onom razdoblju između 2005.-2009. g. koji danas stoje kao mrtvi kapital. Na njih se nitko nije priključio. Danas, ukoliko želimo graditi nove sustave navodnjavanja, Europska komisija ima svoja jasna pravila jer oni traže da bar 70% onih zainteresiranih se i priključi na sustav navodnjavanja da bi uopće dala financijska sredstva. No činjenice da, iako postoje negdje projekti navodnjavanja koji se već razrađuju 10 godina i ta EK daje 85% sredstva, država preostalih 15% sredstava, ipak nije došlo do realizacije tih projekata i sad mi tu imamo višesložne probleme od toga da možda poljoprivrednike trebamo bolje informirati, da imamo problem usitnjenih parcela, da smo tražili dugo rješenja kako uspostaviti sustav naplate i da još uvijek ta rješenja očigledno nisu izbalansirana jer prema onom što su nam predstavnici županija rekli, oni upravljaju sustavima navodnjavanja, oni za sad i pokrivaju sve te troškove i tvrde da menadžment koji oni imaju i ljudske resurse koje oni imaju, nisu dostatni da bi mogli tim sustavima upravljati na adekvatan način. Dakle puno je tu tema kojih bi se mogli dotaknuti. No ono na što bih ja htjela skrenuti pažnju jer mi je taj primjer dobro poznat i nekako me zanima i stav državne revizije, nakon što, naravno, dobijete odgovore od županije, ali mogu se složiti s onim što ste prethodno napisali, ako se dugo odugovlači sa realizacijom nekih projekata, to će izazvat kod poljoprivrednika reakciju da će oni izgubiti interes da se priključe na sustav navodnjavanja, premda znamo da to može doprinijeti i povećanju prinosa, a i da u nekim slučajevima, ako govorimo o primjerice, voćarstvu, sustav navodnjavanja nije nam samo obrana od suše, nego nam je i obrana od mraza jer nam koristi za orošavanje pa ja ovdje, evo, delegiram slučaj izgradnje sustava javnog navodnjavanja u općini Velika Ludina, to je Sisačko-moslavačka županija, vi ste taj slučaj obradili u svom izvješću poprilično detaljno, detektirali da 10 godina radi na toj dokumentaciji, no da nije došlo do same realizacije, pojavljuje se niz zapreka, voćari su i dalje zainteresirani i žele se uključiti. Oni tvrde da bi im to bitno pomoglo u njihovoj proizvodnji, općina Velika Ludina najjača je općina po proizvodnji proizvodnji jabuka u RH, ako gledamo po broju stanovnika i sigurno da ih u tome trebamo podržati. Vidim da postoji tu i namjera Hrvatskih voda da se pruži stručna podrška. Zato bih voljela evo, da i Sisačko-moslavačka županija, a imajući u vidu da je u stvari cijela financijska konstrukcija zatvorena od strane EU i države se odvaži na taj iskorak i infrastrukturno pomogne voćarima upravo u izgradnji ovog sustava navodnjavanja jer je to ključno i presudno za nastavak voćarske proizvodnje u Moslavini, a mislim da može donijeti i dodanu

sa terena na ovih vaših 119 preporuka i naredbi koje ste izdali, a i također, bih voljela čuti vaše mišljenje o ovom prijedlogu da tješnje surađujete sa našim radnim tijelima u Saboru i da zajednički možda tražimo neke teme koje su od općeg interesa, mogu doprinijeti učinkovitijem korištenju javnih sredstava na zadovoljstvo svih naših korisnika. **Reiner, Željko (HDZ)** Sljedeća će govoriti poštovana zastupnica Anamarija Blažević, izvolite. Hvala potpredsjedniče, poštovani glavni državni revizore g. Klešić sa suradnicima. Kao što sam i rekla u mojoj replici, smatram da je ovo vaše izvješće stvarno detaljno i kvalitetno, nadasve moram reći, stručno i objektivno i s nizom preporuka za poboljšanje poslovanja. Možemo iščitati jako puno zanimljivih podataka o onome što se radilo i kako su radili subjekti kod kojih se provodila revizija. Evo, čuli smo iz današnjih ustvari rasprava da je to veliki, široki spektar poslova i rekla bih da možda sve elementarne, bazične ili svakodnevne poslove, kako god ih želimo nazvati, tj. nedostatke o njima možemo iščitati iz ovog Izvješća. Dakle obradilo se godišnji izvještaj o izvršenju državnog proračuna, korisnici državnog proračuna, jedinice lokalne i područne samouprave, bolničke zdravstvene ustanove, neprofitne organizacije, trgovačka društva, političke stranke, financijska institucija, ali naravno i revizije učinkovitosti, niz revizija učinkovitosti koje su ovdje izazvale, evo, rasprave, što mi je izuzetno drago jer i stvarno je to nešto čime se svaki dan susrećemo u svom privatnom životu, ali i u poslu. Ja ću se kratko osvrnuti na reviziju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave s obzirom da sam kao čelnica grada Pakraca direktni sudionik revizije i reći ću kako stvarno iskreno mislim da je vaš posao opsežan, traje nekoliko mjeseci i evo, do sada sam imala pozitivna iskustva, jedna sam od onih koji vole kada revizija dođe, koja smatra da tako stvarno možemo dobiti jedan cjeloviti presjek svih naših poslova, kako radimo, kako rade zaposlenici gradske uprave, gdje se nalazimo, gdje smo bili u odnosu na prošlu reviziju, ali i koji nam je, koji bi nam trebao biti cilj i gdje trebamo prema tom cilju ići. Imala sam i bezuvjetni nalaz, a naravno, imala sam i uvjetnih nalaza sa mišljenjima i preporukama koje smo se trudili ispraviti, kao što mislim da stvarno svaki moj kolega i kolegica gradonačelnici i načelnici i župani isto tako rade. U izvješću je ovdje navedeno 29 lokalnih jedinica, 11 ima bezuvjetno oba mišljenja dakle i o financijskim izvješćima i o usklađenosti poslovanja. To je dobro. S obzirom što sve svaki dan pred gradonačelnike, načelnike i naše stručne suradnike dolazi nije odlično, nije vrlo dobro, ali negdje možemo reći da je dobro. Područja nepravilnosti su možda ono što mene više zanima, pa to su prvenstveno navedeni sustav unutarnjih kontrola, planiranja izvršenja proračuna, računovodstveno poslovanje i financijskog izvještavanja, prihoda, primitaka, potraživanja, rashoda, izdataka i obaveza javne nabave te upravljanja imovinom. U svojoj replici sam isto napomenula da je i Zakon o proračunu taj koji je nama izuzetno novi zakon pomogao što ste dali i vi preporuke kako bi se došlo do jedne ujednačene prakse što olakšava posao na kraju krajeva i revizorima, ali i nama kao subjektima. I ako možda sve ovo što sam nabrojala područja nepravilnosti zvuči loše većina njih su ustvari na neki način unutarnji provedbeni akti. Mislim da je kolega Bilić to rekao i ako se ne varam kolegica Mujkić isto tako u svojim replikama i obrazlaganjima odnosno ne donošenja akta koji će na neki način olakšati poslovanje svima nama, a to je najizraženije u sustavu unutarnjih kontrola. Znam kako često u razgovoru sa revizorima znamo reći, ali mi to radimo to smo napravili, bilo je govora naravno o kontroli, da li vodimo nekakve evidencije, sve to mi radimo nekako na svoj način neujednačeno, dakle to neujednačeno je riječ koju želim istaknuti. Npr. evo nismo donijeli godišnji plan kontrola, ali smo obilazili korisnike naravno proračuna i na neki način vršili kontrolu, ali nismo donijeli taj akt. Evo to je nekako taj dio koji uvijek preskočimo. Sve su to naravno nepravilnosti koje se mogu ispraviti, ali česte su zbog nekakvog drugog posla koji se evo onda ovaj dio vjerovatno stavi u neki drugi plan. Nadalje, za sve utvrđene nepravilnosti i propuste lokalnim jedinicama dano je 414 naloga i preporuka. Njihova, ovdje piše bi provedba pridonijela realnijem iskazivanju podataka u financijskim izvještajima i povećanju usklađenosti poslovanja sa zakonima, drugim propisima i unutarnjim aktima. Najveći broj naloga dan je u području računovodstvenog poslovanja odnosno za nepravilnosti koje su utjecale na točnost i realnost podataka iskazanih u financijskim izvještajima. Preporuke su u pravilu dane u cilju unapređenja sustava unutarnjih kontrola. Dane su i preporuke za donošenje srednjoročnih strategija i godišnjih planova. Dakle, to je ono čemu stvarno trebamo težiti se znati gdje jesmo što sam govorila na početku, gdje želimo ići težiti to nam je potrebno i to je nešto što smatram da je izuzetno važno kada dođe revizija kada da nalaz da možemo reći da to je to, to radimo dobro i tamo želimo ići. Svih tih prošlih nekakvih revizija koje su bile provedeno je 70% naloga i preporuka. To je isto po meni važan, a i dobar podatak. Moram reći da iščitavajući ovaj dio o kojemu govorim primijetila sam da jedinice lokalne, regionalne, područne uprave i samouprave prihvaćaju reviziju, trude se provesti naloge i preporuke, ali i slično kao i kod državne revizije imamo problem s kadrom, imamo problem s ljudskim kapacitetima i jedna ovdje isto kolegica u raspravi je odnosno u svojoj replici rekla kako naši službenici stvarno imaju sve više obaveza, kadrovi se često mijenjaju. Ja nisam imala pročelnika Odjela Odjela za financije koji je bio diplomirani ekonomista nego diplomirani pravnik i to je nešto što se svi susrećemo u svom radu pa i stoga je vaš nalaz izuzetno važan i zbog toga da jednostavno znamo kapacitete s kojima raspolažemo. Ja ne želim i ovo nije na neki način isprika zašto neki gradovi, općine ili županije nisu napravili sve kako treba što im nalaže zakon ili nešto nego već jednostavno je to poticaj poticaj na dalju kvalitetu rada državne revizije kako bi se i naše i općine i gradovi i županije kako bi bili bolje, kako bi bolje poslovali. Imamo neujednačenu praksu i sigurna sam kako će se dobrim zakonskim rješenjima koje moramo donijeti ovdje u HS-u ići prema ujednačavanju, a i rekla sam to i navela u svojoj replici i u izlaganju, cilj zakon treba biti olakšanje provođenja revizije vama, ali i subjektima kod kojih revi8zija je. Nadam se kako će svi subjekti revizije poslušati vaše naloge, vaše preporuke jer time uistinu svi možemo imati dobro odnosno puno bolje poslovanje. Hvala vam.

kao gradonačelnica sa radom Državnog ureda za reviziju i sama također isto imam takvih dobrih, kvalitetnih iskustava. Jedan podatak koji me muči u ovom izvješću kaže 41 nalog i preporuka zbog promjene propisa ili drugih poslovnih okolnosti nije primjenjiv. Kako sam svojevremeno isto tako imala jednu preporuku vezanu za izgradnju vodovodne infrastrukture sredstvima grada koja u biti treba biti imovina naše komunalca jer ih oni nastavljaju održavati, to je nešto šta me uvijek mučilo imam preporuku a u biti nije provedivo. Imate li i vi sličnih iskustava? Anamarija (HDZ)** Pa naravno, mislim da su to upravo evo ti zakonski propisi na kojima moramo raditi. Oni su uzrok toga što u nalazu više nije primjenjivo i to je, svaka rasprava u stvari prije moje je išla u tom smjeru naše međusobne komunikacije da li sa saborskim odborima što je predložila kolegica Petir na neki način da ujednačimo tu praksu koju često spominjem, ali i da dođemo do što boljeg nalaza revizije i da se onda tj. ne dogodi da 41 nalog, odnosno preporuka nije primjenjiva. sad idemo na završno izlaganje pa će poštovani zastupnik Damir Bakić prvi govoriti u ime Kluba zastupnika MOŽEMO. Izvolite. Poštovane kolegice i kolege, još jedanput dobar dan. Prije svega još jednom pohvale i zahvala Državnom uredu za reviziju na ovom izvještaju. I ovaj izvještaj je koristan kao što su bili i prethodni barem u toj dimenziji, barem u tom smislu što više nitko ne može reći da nije znao za sve nepravilnosti osobito u HERA-i. Na kraju međutim molim da mi dopustite i nekoliko riječi o Zagrebu i Zagrebačkom holdingu kad ste već vi iz HDZ-a toliko inzistirali o tome. Zapanjujuća je vaša opterećenost Zagrebom. Kod svih tema i problema koje ovaj izvještaj otvara, kod svih problema, kraj svih problema koje imamo i vidimo u državnoj upravi vi po sistemu držite lopova vi ste duboko zabrinuti za što? Za Zagrebački holding. Zapanjujuća je i snishodljivost sa kojom se vi obraćate jedni drugima, tronuti, potreseni u svojoj brizi za Zagreb sa neprikrivenim pakosnim cinizmom, a zapanjujuća je i pustoš u vašim mislima i još više u vašim srcima. U interesu javnosti je tek da demantiram podvale koje ste bili izrekli, reći ću samo nekoliko činjenica. Nakon niza godina Holding ponovno posluje pozitivno. Zatekli smo prilikom dolaska na vlast ili bolje rečeno upravljanje gradom Zagrebom preko 1,1 milijardu eura konsolidiranog duga od čega je samo ili čak preko 5 milijardi kuna bio dug Holdinga. Zatekli smo Holding kao poslovno, kadrovski i financijski devastirano poduzeće. Uspjeli smo reimitirati obveznicu od 305 milijuna eura a da se isplati prethodna. Prethodna emitirana još prije 6 godina s namjerom da se taj novac utroši na obnovu vodne infrastrukture. Taj novac je otišao u vjetar zahvaljujući i vašem aktivnom sudjelovanju u upravljanju gradom ili pak u uništavanju grada u proteklom razdoblju. Holding više nema dospjelih potraživanja grada, nema. Kreditni rejting mu je u međuvremenu povećan dva puta. Holding je kadrovski obnovljen. Preko 7 stotina radnih administrativnih radnih mjesta je zatvoreno. Sva ta radna mjesta su već popunjena ili će biti popunjena, odnosno njihovo popunjavanje je u toku radnicima u operativi. Ja mislim najveće kadrovsko restrukturiranje nekog javnog poduzeća u Republici Hrvatskoj u ovom tisućljeću i ukinuli smo agencijski rad. I sve komunalne usluge se svakodnevno unaprjeđuju, svakodnevno unapređuju i sve bez povećanja cijena. To su vam činjenice, činjenice ma koliko se vi HDZ-ovi junaci međusobnog repliciranja trsili jedni druge uvjeravati u suprotno. Možete uvjeravati jedni druge, možete uvjeravati ove kamere ali tko vama vjeruje? Zahvaljujem. **Reiner, Željko (HDZ)** U ime Kluba zastupnika HDZ-a završno će govoriti poštovani zastupnik Tomislav Šuta. Izvolite. Zahvaljujem. Poštovane kolegice i kolege zastupnici nakon svih izlaganja i rasprava može se zaključiti da Ured za državnu reviziju obavio izvrstan posao u 2023. godini i da mi svi kao saborski zastupnici smatram da smo dužni podržati vaše izvješće o radu za prethodnu godinu na temelju svih činjenica i stajališta koje smo do sad iznijeli. Revizija koju je proveo Državni ured za reviziju ima ključnu ulogu u osiguravanju da se javni resursi koriste učinkovito, odgovorno i u skladu sa zakonom. Ovaj izvještaj pruža nam dragocjene uvide u financijsko poslovanje naših institucija, te nudi smjernice za poboljšanje. Izvještaj je otkrio niz nepravilnosti, dao niz naloga i preporuka što svakako bez obzira koja je politička opcija vidjeli smo malo prije izlaganje kolege iz stranke MOŽEMO koji se jednostavno ljuti na činjenice koje su iznešene od strane Državne revizije, koje su od strane Hrvatske demokratske zajednice samo konstatirane u nadi da ljudi koji predstavljaju grad bez obzira koji je grad u pitanju su dužni provesti mjere odnosno naloge i preporuke koje su dane od Ureda za Državnu reviziju i smatram da nije u ovom trenutku se dovoljno dovoljno smijati i na takav način sagledavati drugačija mišljenja i drugačiji način i viđenje onoga što je državna revizija utvrdila. Utvrdila je, naravno, državna revizija financijske nepravilnosti, probleme u procesu nabave, nedostatke kontrola, ali, ono što se također da zaključiti iz samog izvještaja Ureda za državnu reviziju da ovdje postoji i niz pozitivnih primjera, koje sigurno treba pohvaliti i da se vidi ogroman napredak u provedbi svih naloga i preporuka koje su do sada dane i dosta toga i implementirano u zakonski okvir, u pravilnike, u procedure, što daje nadu da u budućnosti svi subjekti koji su podložni državnoj reviziji će sigurno imati dobre rezultate. Zaključno, ja bih se osvrnuo na kolegu iz Možemo!, mislim da spominjati Vodoopskrbu i odvodnju u gradu Zagrebu baš i nije na strani kolege Bakića primjereno jer zagrebački vodovod je praktički u prethodnom razdoblju pokazao se kao najgori i vodovod koji praktički nije pripremio apsolutno nikakvu projektnu i studijsku dokumentaciju kako bi aplicirao kao najveći grad u RH na europska bespovratna sredstva, informacije koje su javno dostupne to dokazuju i ne vidi se daljnji napredak. Kao i u gospodarenju otpadom, znamo da stranka Možemo! je bila ta koja je itekako govorila o napretku u gospodarenju otpadom, međutim, vidimo da ti napreci u izgradnju centra za gospodarenje otpadom koji nam praktički nema niti spremnu projektnu ni studijsku dokumentaciju niti ima pripremljenu aplikaciju za europska bespovratna sredstva da se praktički ništa nije konkretno napravilo i praktički u tom dijelu preporuke, odnosno nalozi i mišljenje koje je dao Ured za državnu reviziju Ured za državnu reviziju idu u tom smjeru i to su stvari koje se sigurno trebaju konstatirati i jednostavno svi skupa, bez obzira na političku stranku, treba se težiti da se sve te mjere odnosno nalozi i preporuke praktički i realiziraju. Zaključno, ova izvješća nam pokazuje put ka boljem i učinkovitem upravljanju javnim sredstvima, implementacija preporuka iz izvještaja pomoći će nam da poboljšamo transparentnost i odgovornost naših institucija. Ja bih se također, na kraju, zahvalio Državnom uredu za reviziju na predanom radu i detaljnoj analizi, kao i svim institucijama koje su sudjelovale u procesu revizija i evo, u nadi da će sve mjere odnosno nalozi i preporuke koje su dane biti izvršene. Zahvaljujem. U ime Kluba zastupnika HSS-a, GLAS-a i DOSIP-a govorit će završno poštovana zastupnica Dalija Orešković. Izvolite.

Kolegice i kolege, evo ja ću se osvrnuti na ove posljednje riječi zastupnika HDZ-a, trebamo se nadati da će preporuke biti izvršene do podnošenja sljedećeg izvješća. U normalnim državama, u dobro organiziranim državama nitko se ne treba nadati da će preporuka Državnog ureda za reviziju biti provedena jer u državi u kojoj postoji vladavina prava ne oslanjamo se ni na nadu ni na Boga nego na sustav pravnih pravila i odgovornosti nositelja vlasti, a toga u RH nema. U proteklih, evo skoro 35 godina upravo je HDZ bio politička stranka s najdužim trajanjem. Najduže je imala vlast u svojim rukama na državnoj razini. I ono što obilježava tih 35 godina je činjenica da HDZ nikada nije uspio, a nije očito imao niti političku namjeru ili ambiciju organizirati državu da država služi svojoj svrsi. Nikada nije dopustio razvoj institucija ili razvoj smislenih pravila kojima se uspostavlja država reda, evo to je ono što HDZ nikako ne želi jer bi to značilo, vrlo vjerovatno, brzi prestanak njihovog postojanja. U Hrvatskoj nema ili ne postoji onaj osnovni princip političke odgovornosti i to se najbolje vidi na primjeru rada i izvješća Državnog ureda za reviziju. Mi napokon imamo situaciju da raspravljamo o jednom aktualnom izvješću. Nikada se, koliko ja pamtim nije dogodilo da ovako brzo podneseno izvješće dođe na dnevni red i da se raspravi. To, što su posljedice? Mi danas o ovom izvješću raspravljamo reda radi pa onda kojekakvi politički pikzibneri sa ambicijama na lokalnoj razini trabunjaju o Zagrebu i Splitu jer HDZ-ovce očito najviše boli gubitak vlasti u tim lokalnim sredinama. Međutim, što ćemo napraviti sa državnim upravljanjem, e to očito nitko ne pita. I da smo mi normalna država i da je HDZ doista domoljubna stranka, kao što se često vole sami lažno predstavljati, onda bi u ovom izvješću vidjeli priliku, prije svega, priliku za vlast, da pokaže da su im javni interesi na prvom mjestu pa bi, primjerice, pozvali svog ministra zdravstva na red i pitali ga, čekaj malo, koliko već godina sjediš u svojoj fotelji, što si napravio? A ako već nisi do sada, što ćeš poduzeti u, primjerice, sljedećih 6 mjeseci. A onda bi HDZ uzeo i sve druge poruke o kojima ovo Izvješće svjedoči pa to pretočio u nekakav svoj politički program i rad, no to se neće dogoditi. No, kad je tome već tako, onda ovo Izvješće opozicija treba iskoristiti na način da na prvom sljedećem aktualnom prijepodnevu koje nam po prirodi stvari dolazi na jesen, postavi ta ista pitanja redom resornim ministrima, ne više Andreju Plenkoviću, njega treba ignorirati jer na postavljena pitanja ionako ne odgovarati, nego redom resornim ministrima što su oni poduzeli po pitanju preporuka iz ovog izvješća. U protivnom ovo izvješće ne služi svojoj svrsi, a tako HDZ-u najviše i odgovara. Nadalje, kada bi naše institucije doista služile javnim interesima i javnoj svrsi onda bi primjerice u jednoj ovako aktualnoj situaciji kao što je to sada slučaj sa Petrokemijom Hrvatski sabor posegnuo za Državnim uredom za reviziju pa poslao i Državni ured za reviziju i DORH a po potrebi i druga nadležna tijela u primjerice CERP, u JANAF i u Fond za razgradnju otpada nuklearne elektrane Krško, odnosno financiranje tog procesa, pa bi se utvrdilo kako je došlo do toga da na isti dan tri državna predstavnika uplate 12 milijona eura u dokapitalizaciju Petrokemije s ciljem da Republika Hrvatska zadrži kontrolni paket dionica. Međutim, unatoč plaćanju ovog iznosa novca poreznih obveznika naših građana državni udio u toj tvrtci je smanjen i izgubljen ispod tog kontrolnog paketa. Dakle, da je nama doista stalo do javnog interesa, do javnih financija i da stvarno imamo institucije koje služe svojoj svrsi kao što je to u drugim dobro uređenim državama ovo bi trenutno bila tema broj 1 u političkom prostoru, a nije. A isto tako bi provjerili i što je bilo sa onom prethodnom situacijom kada je taj isti CERP propustio naplatiti 45 milijona eura kada je Petrokemija odlučila skinuti svoje dionice sa Zagrebačke burze. Evo to bi bila država reda. Znamo da ona neće takva postati sve dok je HDZ na vlasti. povrijeđen Poslovnik? **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Članak 238. omalovažava nas kolegica tj. zastupnica Orešković. Hrvatska demokratska zajednica je domoljubna stranka, uvodi red svakim mandatom sve više i više u ovu državu. Jedini crimen koji ima je da je stala na put ambicijama, osobnim ambicijama kolegice, tj. zastupnice Orešković. Nismo glasali za nju da postane predsjednica, smijenili smo je s obzirom na njezine rezultate, a onda redom ostavljamo je u oporbi, tj. njezine ambicije u politici padaju jer HDZ pobjeđuje. bila, nije bila povreda Poslovnika pa vam moram dati opomenu, a ovaj što se tiče izričaja isto molim u buduće da se svi držimo primjerenog primjerenog izričaja, da ne govorimo za kolege da su lokalni pikzibneri itd. kao što smo imali prilike čuti. A time bih ja zaključio raspravu o ovoj točci, o njoj ćemo glasovati kad se steknu uvjeti. Mi ćemo nastaviti sa radom sutra u četvrtak 4. srpnja i prva točka bit će Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala. Želim vam ugodno poslijepodne.